et meie [saali] tagarõdul on külalised Armeeniast, Armeenia parlamendi Armeenia-Eesti sõprusrühma liikmed. Tere tulemast!

töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise kõrvaldamist käsitleva konventsiooni (nr 190) ratifitseerimise seaduse eelnõu 469 esimene lugemine, teeb algataja nimel ettekande justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Helir-Valdor Seeder, palun, küsimus istungi juhatajale! Aitäh võimaluse eest küsida! Esmaspäeval toimus meil siin arutelu, mis puudutas peaministri poliitilist avaldust. Homme tuleb ta eelarvega siia ja teeb poliitilise avalduse. Riigikogu liikmed soovisid ka, et oleks võimalus peaministrile küsimusi esitada – see on elementaarne ja loomulik parlamendisisene debatt.

toimus Riigikogu juhatuse koosolek ja loodetavasti te arutasite seda. Mis otsuseni te jõudsite? Kas parlamentaarne demokraatia taastub siin seinte vahel või läheb kõik edasi nii nagu seni? Aitäh

Tõepoolest, ma olen väga seda meelt, et meie tavade ja traditsioonide kergekäeline murdmine ilmselgelt kahjustaks parlamendi töö stabiilsust. Ja me oleme ajaloos veelgi sügavamale läinud. Eelmine kord ma viitasin sinule, kui ka sina aktsepteerisid juhatuse liikmena

Tava on ühetaoliselt kohaldatavate juhtumite jada. Tõtt-öelda sinu vastuse puhul mulle tuli meelde üks kaasus, kus me oleme

Läheme ajas mõned aastad tagasi. Oli ÜRO rändepakti hääletus, kirglik arutelu siin rahvaesinduses 2018. aasta novembrikuus. Istungi nõunik aitab, see oli vist 26. novembri ettekanne. Esines välisminister Mikser poliitilise avaldusega ja esinesin ka mina toona justiitsministri ametis poliitilise avaldusega. Ja tõsi, ka siis oli [ette nähtud], et küsimusi vastavalt tavale ei olnud. Aga siis Reformierakonna esindajad

parlamendi prerogatiivi loogika järgi enesestmõistetav, et valitsuse liige ütleb, et ta on valmis küsimustele vastama. Ja see otsus tehti otse parlamendi kõnetoolis. Kes juhatas istungit toona? See oli austusväärne Enn Eesmaa. Ja tegelikkuses me lahendasime selle küsimuse paindlikult ja dialoogivormis. Parlamendi liikmed Reformierakonnast palusid, et ma vastaksin toonase justiitsministrina küsimustele, oli ülekaalukas huvi, teema oli väga sensitiivne,

Iga olukord on omas ajas ikkagi unikaalne. Ja praegu ... Noh, ma ei hakka kordama seda esmaspäevast diskussiooni. Aga kas nüüd on juhatusele teada, mis põhjusel peaminister [meid] kardab ja keeldub küsimustele vastamast ja parlamentaarses debatis osalemast? Või ei ole teada? Aitäh!

Kõige kättesaadavam üldse! Ta peab alati olema kohal infotunnis ja alati on võimalik talle küsimusi esitada. Nii et siin ei ole see küll kuidagi seotud sellega, et peaminister ei taha. Pigem ta on lähtunud sellest tavast, mis meil on olnud, ja ma tunnustan seda tava ja juhatus on seda aktsepteerinud.

Aitäh! No ma ei saa olla lugupeetud eesistuja seisukohaga nõus ja ei saa olla nõus ka selle otsusega, mis te eile juhatuses läbi surusite. Ja ei saa olla nõus ka sellega, et peaminister just nagu hiilib kõrvale oma vastutusest parlamendi ees küsimustele vastata. Me oleme ikkagi praegu väga selgelt keerulisemas olukorras kui varasemalt. Ja noh, viited sellele, et 20 aasta jooksul on siin 20 aasta ja rohkema aja jooksul on olnud tava ka see, et kodu- ja töökord on olnud raudselt paigas ja seda ei ole tõlgendatud mingite kommentaaride abil, ja nii edasi, ja nii edasi. Praegu on ilmselge ka see, et kogu opositsioon kogu opositsioon! – soovib, et peaminister tuleks ja vastaks küsimustele, aga koalitsioon tuimalt ignoreerib seda. See ei ole demokraatlikule õigusriigile, millest te kogu aeg rääkida armastate, absoluutselt kohane.

ja vastuseid me oma küsimustele ei saanud. Ma esitasin sellekohase protseduurilise küsimuse ka lugupeetud Riigikogu esimehele: et kas me peaksime formaati muutma, et me saaksime peaministrit ja ka teisi ministreid kuni nad konkreetselt esitatud küsimusele konkreetse vastuse annavad. No me ei saanud ka lugupeetud Riigikogu esimehelt sellele ettepanekule mingit konkreetset vastust. Nii et siin asi ikkagi lappab praegu, nagu uuskeeles öeldakse. Ja seetõttu kordan – ma ei saa praegu muidugi võtta endale volitust, et ma räägin kogu opositsiooni eest, aga vähemalt selline mulje mul küll on –, et kogu opositsioon soovib peaministrilt saada poliitilise poliitilise avalduse puhul ka vastuseid talle esitatavatele küsimustele. Aitäh, hea kolleeg! Kohe kindlasti peaminister ei hiili kõrvale nendest teemadest, mis on seotud 2025. aasta eelarve eelnõuga.

See on lisavõimalus, mille antud juhul tegelikult peaminister ise on välja käinud: ta tuleb, teeb poliitilise avalduse ja fraktsioonid saavad oma sõnavõtud samuti teha. Ja need tavapärased kolm lugemist, mis kõige sellega seonduvad – need otse loomulikult on ju ees. See on ju Riigikogu töö põhivorm seaduseelnõude menetlemisel.Head

Veel kord: mina hindan seda tava, mis on olnud, ja selle kergekäeline muutmine ei ole nagu põhjendatud.Kas Urmasel ja Mardil on küsimus samal teemal või on mõni teine teema? Urmas Reinsalu, palun, nüüd teisel teemal! Tähendab, lugupeetav istungi juhataja, minu küsimus puudutab tänast infotundi hoopis.

Ma küsisin eelmisel nädalal seda peaministrilt infotunnis ja peaminister ütles, et Rahandusministeerium veel uurib, et tal ei ole neid vastuseid, ta oskab ainult hinnata nelja aasta vaadet.Ma küsisin täna seda kahel korral ja ma tegelikkuses vastust ei saanud. Ma pöördusin Riigikogu esimehe Lauri Hussari poole ja [märkisin], et ma ei saa infotunnis vastust. Aga Toomas Kivimägi esmaspäeval ütles, et just nimelt infotund on see koht,

Lauri Hussar saatis mind muusse formaati, kui väga delikaatselt öelda. Kuhu ma pean minema? Mis on see teine formaat? Kirjeldage mulle praegu selles parlamendi formaadis, kus ma saan dialoogivormis esitada peaministrile kui valitsuse poliitilise liini kehastajale konkreetse küsimuse nominaalsummade [kohta].

mida te ootate – kas ka sisu poolelt, aga formaalselt igal juhul need vastused saavad olema. Ja viimane küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Mina kui noorpoliitik küll ei tea aastatetaguseid asju, millest siin on räägitud, küll aga olen ma märganud, et reeglina, ükskõik mis küsimusi esitatakse, vastuseid niikuinii ei saa. Selles mõttes mul on kompromissettepanek seoses peaministri homse ettekandega. Ehk saaksime minna kompromissile, et me saame esitada küsimusi, aga ta ei pea vastama? See on hea huumor. Aitäh!

teeme riigi rahanduse korda. Me muid vastuseid ei saa, ka infotunnis mitte. Kui te ütlete, et meil on siin mitu formaati, kus küsida – me ei saa rohkem vastuseid.See oleks nüüd neljapäeval kus me saaksime küsida, päriselt minna selle riigieelarve sisse, küsida ministri käest. Pärast, kui me hakkame seda riigieelarvet siin juba arutama – selleks meil on rahanduskomisjoni esimees ja see on hoopis teine asi. Me tahaksime saada peaministri käest teistsuguseid vastuseid kui lihtsalt, et teeme riigi korda või teeme

Riigikontroll on osundanud väga tõsisele probleemile, mis puudutab aastate lõikes kasvavaid ja suures mahus ülekantavaid vahendeid. Eelmisel eelarveaastal oli neid ligi kaks ja pool miljardit eurot, kui amortisatsiooni ka arvestada.

ma lihtsalt lühidalt [selgitan]. Ma arvan, et te vaatasite seda infotundi, aga kui te ei vaadanud, siis minu küsimus oli väga ilusti formuleeritud. Reformierakondlane Yoko Alender ja Vladimir Svet, sotsialist, tegid täiesti tõsimeeli ettepaneku, et seaduste väljatöötamisel ei peaks enam arvestama, et need oleks vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega. Ja kui ma oleksin selle küsimuse niimoodi pikalt välja kirjutanud sinna paberi peale, mis te arvate, kas ma oleksin saanud temalt teistsuguseid vastuseid? Või ma küsisin näiteks, et needsamad Alender ja Svet on tulnud välja ka sellise huvitava ideega, et salastada eelnõude koostajad, et meie siin Riigikogus ka ei teaks enam ja rahvas ei teaks, kes on mingisuguste eelnõude taga. Inimesed küsivad kogu aeg, kust sellised hullud ideed tulevad. ja jällegi, kui ma oleksin selle välja kirjutanud, kas ma siis oleksin saanud teistsuguse vastuse, kui ta mulle vastas? Ehk siis ta ei vastanud, kuigi ma ütlesin, et lugege mu huultelt, kui te aru ei saa. Ma ei tea, ma loodan, et te vaatasite seda infotundi. Andke oma hinnang! Kui ma oleksin kirjutanud nii detailselt oma küsimuse lahti, kas tal oleks olnud teistsugused vastused mulle anda? Hea kolleeg! Ma ei ole nagu hiromant selles mõttes, aga vastan tõesti, et ma tegelikult ei jälginud infotundi täna. Ma ei vaadanud seda, aga luban, et vaatan kodus järgi siis, õhtul nagunii midagi teha ei ole. Aga palve on ikkagi selgelt see, et mida konkreetsem on teie küsimus, seda tõenäolisem on, et te saate ka väga konkreetse ja selge vastuse oma küsimusele. See on nagu palve.Võtan Võtan viimase küsimuse Rain Eplerilt ja siis, head kolleegid, väga vabandan, rohkem protseduurilisi küsimusi ei võta. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! vastustest kujunenud mulje, et ega te ei murdu ja neljapäeval ilmselt me küsimusi küsida peaministrilt ei saa. Aga nüüd see vastus, mille te andsite Urmas Reinsalule, oli siiski nagu väike lootusekiir. Ja ma mõtlesin protseduuriliselt täpsustada, et te ütlesite, et teeks niimoodi, et kuulame rahandusministri ära ja siis, kui jäävad lüngad, anname peaministrile võimaluse need lüngad ära täita. Kas te saate täpsustada, mis see formaat on? Kas me kutsume Riigikogu poolt peaministri siia vastuseid andma? Minu arvates see kõlas isegi peaaegu nagu poollubadusena, et kui rahandusministri vastused jäävad puudulikuks, siis me saame peaministrilt siiski eelarve kohta küsida. See

iga nädal on peaminister teie ees ja selles mõttes on teie oskuse ja osaluse küsimus, mida ja millal ja milliseid küsimusi küsida. Head kolleegid! Tänaseks olen mina lõpetanud vähemalt istungi rakendamise osa juures protseduuriliste küsimuste võtmise. Lähme tänase päevakorra juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse, elektrituruseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 359 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised, läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. EKRE fraktsiooni nimel Rain Epler, palun!

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Me oleme jälle selle energeetikateema juures ja võib ju öelda, et ma kordan ennast. Ma tõesti olen siin puldis mitu korda käinud nendest teemadest rääkimas, aga ma iga kordusega püüan oma juttu lihtsustada ja näitlikustada, et selle sisu muutuks viimaks piisavalt arusaadavaks ka koalitsioonisaadikutele ja aitaks neil õigeid otsuseid teha.Peaminister ütles täna infotunnis, et ta töötab selle nimel, et Eesti majandus saaks tulevikus kasvama hakata. Mis puudutab energeetika valdkonda, siis see kindlasti tõele ei vasta – seal me liigume vastupidises suunas. Kui me tõstame makse selleks, et subsideerida tuule- ja päikeseenergia kiirendatud kasutuselevõttu, siis see mitte ainult ei halvenda meie majanduskeskkonda praegu lühiajaliselt, vaid pikas perspektiivis viib meid vaesusesse. Mul oli täna au kohtuda Kanada ettevõtjate delegatsiooniga, kes tegelevad tuumaenergeetikaga. Enese tutvustuseks seal kohtumisel ütlesin ma muu hulgas seda, et ma olen üks väheseid poliitikuid Eestis, kes kõva häälega räägib sellest, et me jätaksime raha tuule- ja päikeseenergiale raiskamata ja võtaksime otsustava suuna kvaliteetsetele elektri tootmise viisidele: teeksime selle tuumajaama ära nii ruttu, kui me suudame, ja seni kasutaksime edasi põlevkivi. Pärast kohtumist tulid mitu kanadalast minu juurde ja surusid kätt, andsid oma visiitkaardi ja ütlesid, et nad esimest korda näevad oma elus poliitikut, kes ütleb kõva häälega selle tõe välja, et tuule- ja päikeseenergiasse raha matmine on tupiktee.Lõpetuseks mõni mõte veel. Kel huvi, soovitan vaadata, mida on teinud elektri hind Eestis viimasel 15 aastal, ja vaadata ka seda graafikut, milline on olnud taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaal. Seal on korralik korrelatsioon üsna hästi nähtav. Ma võin teile öelda, et mõlemad graafikud näitavad päris korralikku kasvu. Me teame Saksamaa näidet, kes oma tuumajaamad sulges ja hulgaliselt raha taastuvatesse allikatesse mattis. Ja täna me saame lugeda üle päeva uudiseid sellest, kuidas Saksamaa majandusolukord halveneb, ja sinna vahele püütakse rääkida muinasjutte sellest, et tööstusettevõtted nõuavad rohelist energiat. Ei nõua. Tööstusettevõte nõuab stabiilselt kättesaadavat ja mõistliku hinnaga elektrienergiat.Ja meile räägitakse ka seda muinasjuttu, et vaadake, CO2kvoodi hind on alla tulnud, ja see tähendab, et Euroopa ettevõtted on palju rohelisemaks muutunud. Ei vasta taas tõele. Selle kvoodi nõudlus on langenud selle tõttu, et Euroopa tööstus pakib ennast kokku. Vaadake terasetootjaid Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, ka Itaalias. Väetisetootjad sajaprotsendiliselt oma tootmise lõpetanud. Alumiiniumi Euroopas varsti enam ei toodeta, ja nii edasi ja nii edasi. Väga märgiline uudis hiljutisest ajast on see, et Volkswagen on teatanud, et tema plaanib oma tehase sulgeda. Need on kõik vale energeetikapoliitika viljad, millest meil oleks võimalik õppida. Aga paraku me seda teha ei soovi. Mõelgem sellele, et meil tulevik oleks helgem, mitte vastupidi, ja hääletame selle eelnõu vastu. Aitäh! Aitäh! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun! hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes meid jälgivad interneti vahendusel!

Ühest küljest räägitakse, et meil on vaja hästi kiiresti saada odavat elektrit, et odava elektri puudumine praegu tegelikult ongi see kurja juur, mis pärsib majanduse arengut. Tuletan aga meelde, et Läti ja Leedu on tegelikult samas hinnatsoonis, seal on samasugused elektri hinnad, aga majandus on tõusujoonel nii Lätis kui ka Leedus. Ehk siis see väide kindlasti ei vasta tõele. Ja loomulikult on majanduslangus tingitud ka teistest aspektidest. Eriti puudutab see praegust valitsust ja valitsuse otsuseid, mis otseselt teevad kahju meie inimestele, meie riigile ja loomulikult meie ettevõtluskeskkonnale. Nüüd, kui me siin omalt poolt kogu aeg kiirustame ja tahame seda rohepoliitikat ellu viia, siis tegelikult peab arvestama, et kõik uued pargid, on need siis päikesepargid või tuulepargid,

andeks. Mina arvan, et rohepöördega ja rohepoliitikaga saab ainult siis edasi minna, kui meil on olemas oma tootmisüksused. Ma räägin loomulikult globaalses mõttes, me räägime Euroopa Liidu kontekstis. Kui on Euroopa Liidus need tootmisüksused olemas, jah, siis loomulikult õigel käigul tuleb need rohepöörded ära teha. Aga nii, et meie inimene saaks sellest kasu, nii, et Euroopa Liidu majandus tõuseks ja loomulikult ka Eesti majandus saaks tänu selleleboost'i

Selle kiire rohepöörde tõttu meie inimesed vaesuvad ja need riigid kindlasti saavad rikkamaks, kust me vajalikku materjali hangime. Nii et Keskerakonna fraktsiooni seisukoht on see, et me seda eelnõu ei toeta. Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu,

poliitiline käsitlus sellest, et tagada meie varustuskindlus Eestis toodetud energia abil, tagada juhitavate võimsuste olemasolu ja tagada – see on kõige olulisem – meie inimeste toimetulekuks, aga ka meie majanduse perspektiivi silmas pidades regioonis konkurentsivõimeline elektrienergia hind.

ärilis-ideoloogiline üksiklahenduste väljapakkumine, mille sisuline, analüütiline kvaliteet ei kannata mitte mingisugust kriitikat. Kliimaministeeriumi enda analüüsid ütlesid, et sellisel kujul meretuuleparkide doteerimine ei ole ratsionaalne, kui silmas pidada elektri hinda eelmisel aastal. Korraga poliitilise Korraga poliitilise otsusena või ma saan aru, parteilise kokkupõrke tulemusena otsustati asuda doteerima 2,6 miljardi euro ulatuses 20 aasta jooksul,

Nüüd, kliimaseaduse puhul on jutt juba samade doteerimissummade juures 2 teravatist. Ning täiendavad selgitused

Samal ajal on milline protsess käimas? Suvel oli valitsuse poliitiline suunis selline, et Konkurentsiamet ilma seadusest tulenevat õiguslikku alust omamata otsekui kehtestab sagedustasu ja reservvõimsuse tasu nii tarbijatele kui ka elektritootjatele Eestis.

Milline on meie energia hinna vaade 2025. aastal? Eesti Energia analüütiline hinnang septembri algusest ütleb, et 2025. aasta elektrienergia netohind Eesti tarbijatele saab olema suurusjärgus 110–120 eurot,

kuplita jooksvalt arenev täiendav koormis. Nii et meie sõnum, Isamaa sõnum on väga lihtne: valitsus peab koostama tervikliku sisulisi vastuseid andva, sisulist kvaliteeti omava energiapoliitilise vaate, mida parlament on võimeline arutama, lähtudes eespool sõnastatud põhitingimustest. Praegu parlament on poliitiliselt vägagi heitlik. Me nägime seda selles poleemikas, mis puudutas võimalikku tuumajaama kasutuselevõttu. Kehtib sama loogika, mille puhul praegu langetatakse otsuseid kuidagi, külg ees,

Seesama eraldi paragrahv, mis on välja toodud niinimetatud eufemiseeritud kliimakindla majanduse seaduses konkreetselt meretuuleparkide doteerimise kohta – võtke ja lugege ekspertide, ettevõtjate, ettevõtlusorganisatsioonide hinnanguid, mis ei jäta sellest kavatsusest kivi kivi peale! Me elame ühiskonnana teadmatuses ja kavatseme langetada nii suurejoonelisi strateegilisi otsuseid ilma minimaalse analüüsikvaliteedita. Ja see armsad daamid ja härrad siin saalis, Isamaale ei sobi, me peame seda vastutustundetuks. Te hääletasite kevadel Isamaa selge tervikliku plaani ettepaneku maha. Me kindlasti kavatseme selle teemaga tegeleda lähima aja jooksul, sest need probleemid kuhjuvad. Ja täiendavad riskid, mis te ka jooksvalt elektrienergia [tootmisele] ja sellega seoses ka Eesti majandusele koormusena peale asetate, sunnivad ühiskonnas peale sisulist tööd vastuste nimel. Need on need mõttekäigud, millest lähtuvalt Isamaa Erakond ei pea võimalikuks täna siin saalis anda poolthääli käesolevale seaduseelnõule. Aitäh! Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 359 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse, elektrituruseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 359. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Teine päevakorrapunkt, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

siis riik peab koostama enda analüüsi 31. detsembriks 2025. Samas, selle ajakava kohaselt, kui vaadata seadust, kohalik omavalitsus

ja riik peab tegema oma analüüsi, võttes arvesse kohalike omavalitsuste analüüse. Siin on selline segapuder, millest keegi aru ei saa: mis kuupäevadeks ikkagi keegi peab lõpuks omad analüüsid ära tegema?

nagu näha, kohalikule omavalitsusele selle seaduse kehtima hakkamise korral lisaressursse ei anta. Seletuskirjas põhjendatakse raha mitteandmist sellega, et tegemist ei ole

See järjekordselt näitab seda, et riik suunab oma kohustused kohalikule omavalitsusele, aga raha kaasa ei anna. Samas on

elutähtsa teenuse osutajatena on kirjas ka toidukäitlejad. Me räägime käitlejatest. Ja valdkonnad on välja toodud: teravilja, pagari- ja makaronitoodete tootmine, liha käitlemine ja piima käitlemine.

Ma saan aru, et esmatootjad on täiesti sellest seadusest välja jäetud. Käitleja aga saab käidelda ainult siis, kui tal on toorainet. Kui esmatootjaga midagi juhtub, tähendab see seda, et toidukäitlejal ei ole mitte midagi ümber töödelda.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et me saa sellisel kujul seda eelnõu toetada, kuna praegu on põhirõhk pandud direktiivi ülevõtmisele. Ja selle ülevõtmisega on nüüd kiirustatud, ehkki [juba] 2023. aastal

Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Kaheksa minutit, palun! No mis sa teed, tuleb veidikene toriseda selle eelnõu kvaliteedi üle. Isamaa lähtekoht on enesestmõistetavalt, et kui me kõneleme meie julgeolekukeskkonnast, meie pikast vaatest ka siseriikliku laiapindse julgeolekustrateegia elluviimisel, siis vajab see enesestmõistetavalt süsteemset tööd nii avalikus sektoris valitsussektori poolt kui ka loomulikult elutähtsat teenust osutavate ettevõtjate poolt. Selles ei ole vähimatki kahtlust.

Kuid on mitu asjaolu, mis meid põhimõtteliselt ja olemuslikult häirivad ja millele ei ole relevantset vastust andnud valitsuse esindajad ei seda eelnõu esitades ega ka tegelikult arutelus

Vabariigi Valitsus, Kristen Michali valitsus, mis on ametisse astunud, andis lubaduse, armsad koalitsiooniesindajad, kes te saalis olete: kui tuleb üks uus bürokraatlik reegel meie ettevõtjatele, siis me tühistame ühe samas mahus bürokraatliku reegli. Kas oli nii? Ma lasen teie silmadest üle käia – teie silmades valitseb nõutus. Te ei ole seda kuulnud, armsad koalitsiooniesindajad. Ma annan teile infot ... Oli küll, ütlevad siin inimesed, hõikavad saalist. Õige! Võtate omaks! Ja nüüd selle eelnõuga

200–400 täiskohaga töötajat tuleb tööle võtta selle seaduse alusel kehtestatava bürokraatia haldamiseks erasektoris.

Minu küsimus, põhimõtteline küsimus on: millise reegli te praegu kehtivas keskkonnas tühistate? See on loomulikult retooriline küsimus, sest tegelikkuses ootab meid müriaad uusi bürokraatlikke initsiatiive, mis on praegu eelnõude infosüsteemis kooskõlastusringil.

Ettevõtlusorganisatsioonid ja huvirühmad saatsid ligi 110 leheküljel selle eelnõu kohta ettepanekuid, millest suurt osa ei arvestatud. Ja kahetsusega ma kuulsin arutelust teise lugemise eel riigikaitsekomisjonis: see arutelu ei olnud sisuline, vaid oli nominaalne.

ei tekita, kuid valitsus on läinud vastupidist teed. Te teate seda. Valitsus on otsustanud, et need kulutused kaetakse mitte valitsemise valitsemise tõhustamise abil, kohustuste ja tööülesannete ümberkorraldamisega, vaid täiendavalt rahastatuna. Nii et nominaalselt, võtame kokku, te vähendate

nominaalselt vähendate valitsemiskulusid, siis tegelikult te elementide kaupa erinevates eelnõudes, milles on kokku lepitud ka lisarahastus, valitsemiskulusid suurendate. Praegu käivad optilised manöövrid, et jätta muljet, et riik hoiab ressurssi, energiat, aega oma tegevuses kokku. Tegelikkuses see aset ei leia.Nii et veel kord: Isamaa toetab enesestmõistetavalt laiapindse julgeoleku käsitlust ja sealhulgas ka neid eesmärke, mida taotleb see direktiiv, mille ülevõtmiseks me seda seadust formaalselt muudame. Kuid me ei toeta seda viisi, kuidas seda tehakse,

dokumentidega, paberitega, protseduuridega. See ei ole ratsionaalne asjade seadmise viis! Ja seda ei ütle mitte Isamaa, ei ütle mitte mina, lugege 110 leheküljel erinevate erialaliitude seisukohti ja organisatsioonide hinnanguid sellele paatosele, millisest loogikast lähtudes on see bürokraatlik skeem üles ehitatud. Nii on lood. Aitäh! Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Raimond Kaljulaid, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Mõistagi ma soovin valitsuserakonna esindajana oponeerida sellele, mida opositsioon just äsja ütles. Ma kavatsen lükata ümber Urmas Reinsalu argumendid. Kõigepealt ma tuletan teile meelde, et selle seaduse eesmärk on tõepoolest laiapindne julgeolek – see on Eesti inimestele elutähtsate teenuste tagamine. See tähendab seda, et hädaolukorras, suurõnnetuse või – jumal hoidku meid selle eest! – sõjalise kallaletungi olukorras oleks Eesti inimestele tagatud nende elu inimestele tagatud nende elu ja tervise hoidmiseks vajalikud teenused. Puudutab see siis veevarustust, ilma milleta elu on võimatu, puudutab see siis energiaga varustatust, sidet, et oleks võimalik saada ühendust oma lähedastega, oleks võimalik saada riigilt infot selle kohta, mida teha, näiteks et on tarvis evakueeruda teatud aladelt. See on erakordselt tõsine teema, mis tegelikult võiks olla väljaspool tavalist sisepoliitilist kemplust. Aga see selleks. Jah, see nõuabki lisapingutusi kõigilt nendelt organisatsioonidelt, kes on elutähtsate teenuste osutajad. Eile toimus näiteks Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosolek, kus käsitleti täpselt sedasama küsimust: valmistumist võimalikeks kriisiolukordadeks. Me tuleme selle juurde veel lähikuudel tagasi, aga juhatus andis ülevaate väga ulatuslikest töödest, mis on tehtud selleks, et tagada Eesti Rahvusringhäälingu hukukindlus näiteks sõjaolukorras. Kas härra Reinsalu või härra Aller kujutavad ette, mis juhtuks siis, kui neid ettevalmistusi ei tehtaks ja me oleksime tõepoolest sõjaseisukorras ja meie rahvas oleks täielikult ära lõigatud tõesest teabest selle kohta, kuidas kaitsta ja hoida oma elusid, kus piirkonnas on ohutu olla, kus on ohtlik olla? Kas see on teie eesmärk, et neid pingutusi ei tehtaks, et me ei paneks neid kohustusi näiteks Eesti Rahvusringhäälingule? Ma arvan, et see oleks vale eesmärk. Nüüd härra Arvo Alleri välja toodud etteheidetest. Ma küsin, kus oli EKRE esindaja komisjonis. Millal te esitasite oma muudatusettepanekud? Mina neid muudatusettepanekuid ei mäleta. Ei mäleta ma ka seda, et Isamaa või EKRE esindajatel oleks olnud menetlusliku külje kohta mingisuguseid etteheiteid. Ei meenu mulle, et oleks nõutud täiendavaid arutelusid. Võin teile, käsi südamel, kinnitada ja ma olen sada protsenti kindel, et härra Kalev Stoicescu, komisjoni esimees, ja härra Leo Kunnas, aseesimees, on minuga nõus: me oleksime olnud kõigiti valmis kulutama ükskõik kui palju lisaaega, et teie tõstatatud küsimustega süvitsi tegeleda. Riigikaitsekomisjon on alati seda teinud. Kunagi ei ole vahet tehtud, kes on koalitsioonis, kes on opositsioonis. Kui muudatusettepanek on laua peal, teema on laua peal, siis seda alati arutatakse. Sellist praktikat pole meil kunagi olnud, nagu on võib-olla mõnes teises, sisepoliitilisemas komisjonis, kus tõesti opositsiooni ettepanekud lükatakse kõrvale. Meie oleme alati valmis sisuliselt arutama. Miks te neid ettepanekuid siis ei teinud? Sõbrad, see ongi populism, mis siin just praegu toimus. Tööd sisuliselt ei viitsita teha,

Ma toon sellesama Eesti Rahvusringhäälingu näite. Eesti Rahvusringhäälingut ei olnud selles eelnõus algselt sees, kui valitsus selle Riigikogule esitas. See oli teatud riigikaitsekomisjoni liikmete initsiatiiv,

kuidas täpselt Eesti Rahvusringhääling lülitatakse sinna elutähtsa teenuse osutajate süsteemi. Juhatus, nagu ma ütlesin, teeb suuri pingutusi, et tagada vajalik valmisolek. Kõik pingutavad, et Eesti inimeste julgeolekut tagada. Aga teie ainult õiendate. Minu meelest see ei ole õiglane.

Me oleme oma riigis pannud ettevõtjatele seljakotti väga raskeid kive ja siis ajame neid piitsaga taga, et nad mäest üles läheksid, ja ütleme, et meil on siin vaja rahvamajandusele tulu teenida. Ma olen absoluutselt sellega nõus. Sotsiaaldemokraadid on absoluutselt ebavajalike piirangute, bürokraatiavastane erakond. Selles mõttes me võiks Isamaaga teha, ma arvan, väga head sisulist koostööd. Ma ei tea, miks mõned liberaalsed erakonnad on sellelt teelt eksinud ja kehtestavad hooga igasuguseid uusi juurde, tuues siia Riigikokku suuri, pakse seadusi, mis löövad ettevõtjatele vastu pead.Aga riigikaitsekomisjoni selles süüdistada on alusetu ja alatu, härra Reinsalu. Sellepärast et meie komisjoni menetluses on praegu relvaseaduse muudatused, mis vähendavad kaitsetööstusettevõtete jaoks bürokraatiat ja kõikvõimalikke regulatsioone ja nõudeid ning seda just nimelt selleks, et kiirendada selle sektori arengut. Näiteks, kui me räägime relvasüsteemidest, siis me vabastame relvasüsteemide platvormide, näiteks mehitamata maismaasõidukite või õhusõidukite tootjad tervest reast nõuetest, kuni nad ei pane nende platvormide peale relva. Kui nad toodavad ainult platvorme, siis ei ole vaja täita mingisuguseid väga rangeid turvanõudeid. Samamoodi me teeme leevendusi näiteks selles osas, kellele peab tegema taustakontrolli. Kui keegi kaitsetööstusettevõtte aia tagant niidab muru, siis selle inimese tausta ju ei pea kaitsepolitsei kontrollima. Ega ta selle muruniidukiga väga suurt kahju ei saa sellele kaitsetööstusettevõttele põhjustada. Me ikkagi nõuame kontrolli läbimist neilt, kes puutuvad otseselt kokku tehnoloogia või teadmistega, mis on tundlikud. Ühesõnaga, selles relvaseaduses on ridamisi selliseid asju.Ja nüüd on minu üleskutse teile, austatud kolleegid Isamaast ja EKRE-st: lõpetage see populism, hakake tööle! Võtke see seaduseelnõu lahti! Ma olen selle juhtivmenetleja, ma olen avatud kuulama absoluutselt kõiki teie sisulisi argumente, kuidas veelgi näiteks kaitsetööstuse jaoks bürokraatiat vähendada, Eesti inimeste jaoks bürokraatiat vähendada. Arutame seda päriselt ja jõuame selle eelnõuga sellise tulemuseni, et kui me oleme siin kolmandal lugemisel ja on lõpphääletus, siis tulevad siia härra Reinsalu ja härra Aller ja ütlevad: "Teate mis, meil olid sellised sisulised ettepanekud, me tegime tööd ja neid arutati. Okei, võib-olla kõiki ei arvestata – parlament tähendab alati kokkuleppeid –, aga suurt osa arvestati. Me tegime kõik koos – opositsioon ja koalitsioon – Eesti riigi julgeoleku nimel hea seaduse. Võtame selle koos vastu, see on hea sinna tuleb välja jõuda. Aga antud juhul ei ole lati alt läbi jooksnud mitte valitsus, vaid teie olete lati alt läbi jooksnud, teie poole sooritust teinud. Aitäh teile! Ma olen

Te väga suurepäraselt teate, et Isamaa vaade on enesestmõistetavalt kõiki neid elutähtsate teenuste ja laiapindse julgeoleku plaane tingimusteta Ja ma olen väga tähelepanelikult [jälginud], kuidas meil on üle aasta valitsus oma saba taga ajanud ja pole suutnud leida lahendust kaugmaamoona probleemile, millele oma sõjalises nõuandes juhtis eelmise aasta juunikuus tähelepanu Kaitseväe juhataja.

minu küsimus on, et mitte ühtegi [märki] sellest ei leidu ei seaduseelnõu seletuskirjas ega leidunud ka teie esitatud kommentaaris. Küsimus on, et täiendav bürokraatia tuleb peale, aga olemasolevat bürokraatiat ei vähendata. Ja paraku ma olen nõus, et valitsusest tulevad klotside kaupa nii-öelda kriitilises situatsioonis asendustegevuslikud õigusaktid.

Aitäh! Eesti 200 fraktsiooni nimel Peeter Tali, palun! Austatav härra juhataja! Head ametikaaslased! Ma ei plaaninud üldse sõna võtta, aga jälle lasin ennast provotseerida. Mulle teeb väga muret, et selline ülioluline, eluline ja eksistentsiaalne valdkond nagu riigikaitse ja eriti laiapindne riigikaitse kuidagi üritatakse poliitilises debatis keerata ärapanemiseks. Ja riigikaitse kipub olema poliitilisel mängulaual mingi peenraha ja väike panus. Ma ei saa sellega mitte kuidagi leppida.Ma siin alles noorpoliitikuna õpin, kuidas parlament töötab. Aga meil on ju suurepärane nii-öelda kollane raamat, seaduste menetlemise kord, ja seal on täpselt kirjas, mida teha. Ja ma siin väga palju Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ühel nõul ei ole, aga riigikaitse küsimustes siiski. Härra Aller, kus te siis olite,

me alati võtame nii palju aega, kui on vajalik, ja kaalume asju erinevate vaatenurkade alt, nagu selle saali sisekujundus meile ka õpetab. Asjal ei ole kaks külge, vaid on palju rohkem külgi.Kõik Kõik saavad teha oma ettepanekuid. Ja meil ei ole vahet, kas ettepanek tuleb valitsusliidu esindajatelt või poliitiliselt vastasrinnalt.

väga kallis. Ja me peame sellesse panustama mitte ainult raha ja ametikohtadega, vaid ka tegemiste ja pingutamistega iga päev. Ja ma palun, et ärme teeme nüüd riigikaitsest mingisugust, ütleme niimoodi, poliitilist mängulauda. Arutame asjad rahulikult läbi ja ärme tegeleme siin populismiga. Tänan ja ma palun lõpphääletusel kõigil kolleegidel seda eelnõu toetada. Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 426 lõpphääletus. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 63 Riigikogu liiget, vastu 10, erapooletuid oli 0. Eelnõu 426 on seadusena vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt: rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2024.–2025. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu 495 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Kersti Sarapuu. Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas otsuse eelnõu 495 "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2024.–2025. aasta tegevuse kontrollimiseks". Vastavalt Riigikontrolli seaduse §-le 5 määrab audiitori Riigikontrolli eelarveaasta tegevuse kontrollimiseks rahanduskomisjoni ettepanekul Riigikogu. Rahanduskomisjon otsustas oma käesoleva aasta 10. septembri istungil esitada Riigikogu otsuse eelnõu, millega teha ettepanek nimetada Riigikontrolli 2024.–2025. aasta tegevust kontrollima Sirius Audit OÜ. Rahanduskomisjon lähtus otsuse tegemisel Riigikontrolli korraldatud ostumenetluse tulemustest, eelkõige pakkumuse maksumusest. Otsus oli konsensuslik. Sirius Audit OÜ sai audiitortegevuse tegevusloa 04.07.2024. Audiitorid on aga pikaajalise Big 4 kogemusega vandeaudiitorid ja finantsnõustajad, kelle eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetset ja väärtust loovat kogemust, kasutades selleks tehnoloogilisi lahendusi. Sirius Audit OÜ meeskonnas on 15 töötajat/koostööpartnerit, kellel kõigil on pikaajaline auditeerimise kogemus ja kes panustavad projektipõhiselt klientide teenindusse. Riigikontrolli 2024.–2025. aasta raamatupidamise aastaaruande auditi meeskonna juht on Kadri Koop, kellel on selles valdkonnas samuti varasem kogemus. Sirius Audit OÜ riskijuhtimise, sise- ja kvaliteedijuhtimise kontrolli süsteem tugineb audiitortegevuse seadusele, rahvusvahelisele auditeerimise standardile (Eesti) 200 ja rahvusvahelisele kvaliteedikontrolli standardile ISQM. Komisjon otsustas konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda teisipäeval, 24. septembril 2024. Juhatus lükkas menetluse ühe päeva edasi, see tähendab kolmapäevaks, 25.

Kas me tõesti peame seda võtma tõsiselt, et selline firma hakkab auditeerima meie Riigikontrolli? Tõepoolest, firma on asutatud küllaltki hiljaaegu. Meil on andmed, et see oli 04.07.2024, kuid sinna on suundunud tööle just tugevatest audiitorfirmadest üle läinud finantsnõustajad, finantsaudiitorid. Seetõttu on nad usaldusväärsed.

arvan, et sa kolm kuud vana ettevõtet oma ettevõtete audiitoriks ei võtaks, olenemata sellest, kas seal inimesed on nii-öelda paberitega või ilma. Aga jätame isegi selle erasektori kõrvale. Tegemist on ikkagi riigisüsteemiga.

Selle pakkumise taga on küll uus ettevõte, aga selle audiitoritel on eelnev kogemus Riigikontrolli auditeerimisega. Teiste hulgas on ka niisugused audiitorid, kes on eelnevalt olnud Riigikontrolli auditeerimise juures, ainult teistes organisatsioonides. Ja see tekitas usaldusväärsust. Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole.Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 495 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2024.–2025. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu 495. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 54 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid oli 1. Eelnõu 495 on otsusena vastu võetud. Oleme jõudnud neljanda päevakorrapunktini, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli sotsiaalkomisjoni liikme, hea kolleegi Helmen Küti. Lugupeetud eesistuja! Head ametikaaslased! Mul on hea meel anda teile ülevaade sotsiaalkomisjonis toimunust,

ja muuta soovib. Nimelt, eelnõu kohaselt kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduses päeva- ja nädalahoiu teenuse regulatsioon ning sellega seoses täiendatakse ka käibemaksuseadust, rahvatervise seadust ja riigilõivuseadust. Samuti muudetakse rahvastikuregistri seadust. Päeva- ja nädalahoiu teenust on tegelikult sihtrühmale ka varem pakutud, kuid varasemalt puudus see regulatsioon seaduses. Seetõttu ongi täna see eelnõu teie ees. See teenus on mõeldud mõõduka, raske, sügava ja muu täpsustatud või täpsustamata intellektipuudega inimestele, kellel on suur hooldusvajadus ja ka järelevalvevajadus. Kindlasti kergendab nimetatud muudatus ka omastehooldajate olukorda, eriti tööealistel, kellel on lihtsam tööturule naasta või kas või osakoormusega tööd teha. Eelnõu 421 esimene lugemine toimus juba 15. mail käesoleval aastal. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 29. mai kell 17.15. Riigikogu liikmed, komisjonid ja fraktsioonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud. Komisjon ise pöördus eelnõu kohta arvamuse saamiseks eelnõu väljatöötamisel kaasatud organisatsioonide poole.

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas eelnõu peale esimese lugemise lõpetamist kahel istungil: 10. septembril ja 23. septembril. Esimesel, 10. septembri istungil toimus ka esitatud arvamuste arutelu. 10. septembri istungil osalesid lisaks sotsiaalkomisjoni liikmetele Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Elen Preimann, Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse juhataja Lagle Kalberg, Eesti Puuetega Inimeste Koja toetuste- ja teenustealase huvikaitse nõunik Kristi Kähär, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Mailiis Kaljula ning SA Päikesekodu Teenused nõukogu esimees Aina Saarma ja sihtasutuse juhatuse liige Janno Kell. Arutelu oli väga pikk ja põhjalik. Ülevaate andis kõigepealt Sotsiaalministeeriumi esindaja Elen Preimann, kes märkis, mida need muudatused puudutavad. Ta tõi välja ka selle, et teenust saab kasutada 10–23 ööpäeva kuus. kuus. Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga lisati teenuse kasutamise puhul kohanemise aeg, esimesel kuuel kuul on võimalus kasutada teenust väiksemas mahus.

Seni on olnud ka neid teenusekasutajaid, kes on kasutanud seda ainult kolmel või neljal korral kuus. Üldse on praegu teenusel 209 inimest, ja nii nagu ma ütlesin, järjekorras on 80–90 inimest.

sedasama muret, et osa inimesi, kes on teenusel, kasutavad seda vähe, kuna seda on võimalik muude teenustega kompenseerida, aga on peresid, kus see vajadus on koguni 23 ööpäeva kuus. Nende inimeste jaoks on järjekord pikk ja see tekitab suuri probleeme.

et äärmusliku toetusvajadusega inimeste ööpäevaringsete teenuste puhul makstakse ühe kuu eest teenuseosutajale 1648 eurot ja sellele lisandub omaosalus. Ehk saab nüüd seadusemuudatusega selgemaks see osa, et teenuse reguleerimisega luuakse selgus teenuse osutamisel nii teenusesaajate jaoks kui ka teenuseosutajate jaoks. Teenust saavatele isikutele tagatakse teenusele nõuete ja tingimuste kehtestamisega ühetaoline ja kvaliteetne teenuse osutamine. Lisaks sellele aga on ka omaosalus. Omaosalus on nii inimesel ehk teenusesaajal –15% tema sissetulekust jääb talle endale, aga tema katab toidukulu – kui kui ka omavalitsustel, kellel on [vastutus] teenusekoha eest. See puudutab ruumidega seotud kulusid, aga seda kindlasti mitte lõputult, vaid siiski arvestusliku määra järgi. Küsimusi oli ka [muid].

Komisjon tegi oma 10. septembri istungil ka menetluslikud otsused. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda, see oli konsensuslik otsus; määrata juhtivkomisjoni esindajaks teie ees kõneleja ehk Helmen Kütt, ka see oli konsensuslik; teha ettepanek teine lugemine lõpetada, oli konsensuslik; ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 9. oktoobril. Ka see oli konsensuslik otsus. Nüüd, istung, mis toimus 23.

Muutmiskäsus tuleb täpselt ära näidata, millise seaduse peatükki uus paragrahv tuleb. Nimetatud eelnõu, mida me täna siin teisel lugemisel arutame, on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril, välja arvatud see punkt,

Ja ka sellel komisjoni istungil valitses komisjoni liikmete hulgas üksmeel. See oli selline lühike ülevaade, ma veel kord ütlen, olulisest seaduseelnõust, mis tegelikult on esimene samm selle

Suur aitäh teile selle küsimuse eest! Kõik need ette loetud organisatsioonid olid kaasatud eelnõu koostamisse ja sellega tegeles Sotsiaalministeerium.

on olnud kaasatud eelnõu väljatöötamisse algusest peale. Mitmed nende ettepanekud on ka arvesse võetud, aga ta märkis, et eelnõu seletuskirjas on öeldud, et inimene võib saada teenust ka edaspidi vähem kui kümme päeva, kuid sellisel juhul ei kata seda kulu riik, vaid selle katab kohalik omavalitsus või inimene ise. Nii nagu ma

Elen Preimann Sotsiaalministeeriumist kommenteeris seda nii, et Sotsiaalkindlustusamet hindab inimese abivajadust, aga teenuse konsultant ei otsusta ainuisikuliselt inimese abivajaduse ulatust, vaid seda arutatakse koos lähedastega. Ja need kõik on ju ühes või teises kohalikus omavalitsuses elavad inimesed, meie inimesed, kes vajavad moel või teisel sotsiaal- või tervishoiuteenuseid. Nii et jah, siin kohalikel omavalitsustel mure on, ma ei hakka seda eitama. Sellest on palju räägitud ja seda on arutatud, millise koormuse see kaasa toob. Aga kõik leiavad, et tegelikult on vaja reguleerida kuidagi seda olukorda, mis valitseb. Vladimir Arhipov, teine küsimus, palun! Aitäh! See teine küsimus saigi teil osaliselt praegu lõpus vastatud, aga ma ikkagi küsiks üle. Loomulikult ma saan aru ja kõik saavad aru, et

Noh, mingil määral. Seda tegelikult niimoodi komisjoni istungil ei arutatud, aga kui te lubate, siis ma lihtsalt ise ütlen, et omavalitsuste tulubaasi siiski erinevate meetmete abil suurendatakse.

sellist teenust pakkuvate asutuste kuludega tunduvalt suuremad, kuna nad pakuvad ainult ühte teenust, teised pakuvad laiemas valikus ja siis üks teenus natuke kompenseerib teist. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Selle eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek, selle on esitanud sotsiaalkomisjon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Oleme kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 421 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on numbriga 5: Isamaa fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Ei, me hoiame seda tava. Ikkagi eelnõu algataja poolne ettekanne kõigepealt. Nii et Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Head kolleegid! Minul ei ole küll midagi selle vastu, kui Annely on valmis meie eelnõu siin esitama ja kaitsma. Seda enam, et tegemist on rahandusteemalise eelnõuga, mille puhul Annely peaks küll olema väga pädev. Nii et, Annely, ära saalist ära mine, tule kuula ja toeta!Nimelt, Isamaa saadikurühm on algatanud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse muutmise eelnõu,

ja ei menetle selliseid eelnõusid, mis vähendaksid riigieelarve tulusid olukorras, kus teise käega Vabariigi Valitsus kehtestab ridamisi uusi makse ja tõstab olemasolevaid makse sellega loomulikult suurendab ebastabiilsust ja määramatust Eesti majanduses ja Eesti inimeste toimetulekus laiemalt.Nimelt

Ehk siis võib öelda, et mitte tulumaksuseadus, mis praegu kehtib, ei ole küüruga, vaid valitsuskoalitsioon on küüruga. Ja sellest valitsuskoalitsiooni küürust me peaksime lahti saama. Mitte ükski Eesti Vabariigi kodanik ei maksnud varem tulumaksu üle 20%, nüüd siis tulevikus 22% või mis iganes see tulumaks tulevikus saab olema. Sellist küüru, nagu Reformierakond väidab, kehtivas seaduses ei ole. Kõigile on ühetaoline maksulagi kehtestatud.Tõsi, on küll madalapalgaliste tulumaksusoodustus, mis aastaid tagasi ja mitu koalitsiooni tagasi sai kehtestatud. Ma hästi lühidalt

Nimelt, omal ajal tuli Isamaa välja initsiatiiviga, mida toetasid ka sotsiaaldemokraadid – mitte vastupidi, nagu siin on seda interpreteeritud. Isamaa tuli välja ettepanekuga, et tulumaksu[vaba] miinimum, mis tol ajal oli ajal oli 160 või 170 eurot, enam ei mäletagi, tõsta korraga 500 eurole, et vähendada niimoodi väiksemat palka saavate inimeste maksukoormust ja vähendada sellega ka üldist maksukoormust, aga just väiksema sissetulekuga inimestel eelkõige. See oli igati mõistlik ettepanek, aga sellel oli väga suur mõju riigieelarvele.

miinimumi puhul. Nii on tekkinud see olukord. See oli väga riigimehelik käitumine Isamaa poolt. Me [olime andnud] valimislubaduse ja me ei läinud valimislubadust hülgama, aga samal ajal ei tekitanud riigile kriitilist olukorda rahandusvaldkonnas, vaid leidsime sellise lahenduse. See on hea näide praegu võimul olevale valitsusele, et ei maksa peaga vastu seina joosta, kui riigi rahaline seis on niisugune, nagu ta on. Kui nüüd selle Reformierakonna kõige kallima ja üldse nende valimiste kõige kallima valimislubaduse täitmiseks võtta praegu pool miljardit riigi tuludest, ja veel sellisel kujul, [siis] see ei toeta Eesti majandust vähimalgi määral. Et mitte sellist sõgedust ellu viia, vaid olla paindlik, on meie ettepanek, et kui Reformierakond ei ole valmis sellest täielikult loobuma, siis lükata see vähemalt

See kompromiss võiks olla läbi kaalutud ja arvestatud. See on üks variant, aga veel parem variant on mitte seda praegu torkida kriisiolukorras. Meie ettepanek on lükata selle jõustumine edasi aastasse Sellega seoses käesoleva eelnõu §-s 1 muudetakse 20. juunil 2023. aastal vastu võetud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse jõustumissätteid. Muudatuste sisuks on tulumaksuseaduse § 23 lõigete 2–5 kehtetuks tunnistamise jõustumise edasilükkamine 1. jaanuarini 2028.

ühe aasta võrra. Ka seal ei järgitud kuue kuu printsiipi – või ei järgita, ütleme siis nii. Ei järgita kuue kuu printsiipi selle edasilükkamise puhul!Ja ega mina ei tea, kas see üldse ongi õiguslikult korrektne. Sellepärast et kui seda tehakse nii, et seadusemuudatusega tekitatakse inimestele või ettevõtjatele soodsam olukord, siis jah, see on loomulikult võimalik, aga antud juhul puudutab see erinevaid sihtrühmasid erinevalt. On neid, kellele see on positiivne, ja neid, kellele see mõjub rahalises

ja see sellisel kujul ei olegi võimalik. Aga loodame, et sellist täiendavat segadust praeguses [segases] olukorras ei teki ja ja me saame selle Isamaa eelnõuga edasi minna nii, nagu me oleme planeerinud.Ma väga loodan, et koalitsioonisaadikutel

mis tegelikult on käibemaksu ja tulumaksu tõstmise kombinatsioon. Ja see suures osas ei lähe üldse mitte riigikaitseliste kulutuste katteks, vaid läheb just nimelt eelarveaukude katteks, mida võib väga hästi täita praegu kehtiv tulumaksuseadus poole miljardi ulatuses. See on ääretult rumal olukord ja rumal lahendus, mille Reformierakond Reformierakond on välja pakkunud ja mida ülejäänud koalitsioonipartnerid on aktsepteerinud.Eelkõige paneb mind üllatama sotsiaaldemokraatide taltsas nõusolek sellega nõustumisel. See on täiesti vastuolus sotsiaaldemokraatide sõnumite, valimiseelsete lubaduste ja pikaajalise ideoloogiaga, mis [peab eriti tundlikumaid või haavatavamaid sotsiaalseid kihte. Aga selle tulumaksuseaduse muudatusega võidavad jõukamad, suuremat palka saavad inimesed, ja kaotavad kõik need, kes saavad väiksemat palka. Ja selles kontekstis sotsiaaldemokraadid justkui võitlevad miinimumpalga tõstmise eest ja nende inimeste eest, kellel on väiksem sissetulek. See on ääretult silmakirjalik. Üks on sõnum ja teine on tegelik käitumine siin saalis.Nii et mina kutsun üles, head kolleegid, toetama seda eelnõu. See toetab riigi rahanduse korrastamist, millest siin täna peaminister infotunnis rääkis, ja samal ajal on see ka igati õiglane, kohtleb erinevaid sotsiaalseid kihte õiglaselt. Palun toetada! Aitäh! Suur tänu. Jutt oli nii selge, et teile küsimusi ei ole. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni seisukohti ja otsuseid tutvustama rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Tere päevast, head kolleegid! Komisjon arutas eelnõu 432 esimesele lugemisele saatmist rahanduskomisjonis käesoleva aasta 16. septembril. Istungil osales ka Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets. Eelnõu tutvustas komisjonis Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk. Küsisime arvamust ka Vabariigi Valitsuselt. Vabariigi Valitsus eelnõu ei toeta. Komisjoni ettepanek on lükata eelnõu esimesel lugemisel tagasi. Mis komisjonis toimus? Ega

Isamaa esitas identse eelnõu – jah, siin ei olegi mul kirjas ... aa, on ikka 15. juulil. Arutleti selle üle, et kas kaks identset eelnõu võiksid olla samaaegselt Riigikogu menetluses. kuna vahepeal on Isamaa hiljem esitatud samasisulise eelnõu tagasi võtnud, siis ma ülevaadet sellest arutelust praegu andma ei hakkaks. See on komisjonis kõneldust kõik. Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! No rahvatarkus ütleb ju, et topelt ei kärise, nii et selle pärast ei ole midagi katki. Palju halvem oleks, kui üldse eelnõu ei esitataks, eks ole, siis poleks meil midagi arutada. Aga

Vabariigi Valitsus arutas seda oma 6. juuni istungil ja kommenteerib nii palju, et eelnõu kohaselt hakkaks üldine maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas kehtima inimestele 2028. aastast. Vabariigi Valitsus ei toeta eelnõu. Tulumaksuseaduse muudatusega väheneb marginaalne maksumäär tuluvahemikus 1200–2100 eurot varasemalt 34,5%-lt 22%-le ehk see maksuküür kaob. Ministeerium märgib, et tulumaksuseaduse muudatus omab mõju kõikidele tulu teenivatele elanikele, sest liiga kõrge maksuküür võib vähendada huvi töötada ning mõjuda seetõttu negatiivselt tööturu ja seega majanduse arengule. Samuti vähendab see tööjõukuludega seotud survet tööandjale. Sellise kirja 6. juunil valitsus on rahanduskomisjonile koostanud. Vahepeal on valitsus uuenenud. Täna ma juba etteruttavalt vaatasin tänaseid valitsuse otsuseid, nii et me arutame õige pea, oktoobrikuus, maksuküüru küsimust siin saalis uuesti.

Vabariigi Valitsus vahetunud. Meile on praegu teada eelmise valitsuse seisukoht. Me ei tea praeguse valitsuse seisukohti üldse selle eelnõu puhul. Kas teie arvates ei oleks korrektne, et kui

või üle-eelmise või veel kolm valitsuskoalitsiooni tagasi oleva [valitsuse] seisukoht? Aitäh, hea kolleeg! Ma olen päris kindel, et Vabariigi Valitsus, ka praegune, ametis olev, on teadlik selle eelnõu menetlemisest Riigikogus. Ja kui neil oleks olnud oluliselt erinev seisukoht võrreldes sellega, mille andis Kaja Kallase juhitud valitsus,

eelnõu! Head kolleegid! Kõigepealt tunnustus selle aususe eest rahanduskomisjonile, et öeldi, et me väga ei süvenenud sellesse eelnõusse ja väga ei lasknud ka debatil tekkida. Eks selline põhiseadusväline institutsioon nagu koalitsiooninõukogu on juba pikemat aega parlamendist üle. On antud mingisugused poliitilised käsulauad ja nii läheb.

nii-öelda maksuküüru ei peaks ju tänases kontekstis üldse puutuma. Nii nagu eelkõneleja härra Seeder mainis, see tooks aastas tulu riigikassasse 500 miljonit, see on ju nelja aasta peale 2 miljardit. Leedu majandus on praegu Baltimaade ime ja Leedu majanduseksperdid räägivad, et ärge tehke nagu Eesti. Nende üks võluvits on see, et ärge tehke nagu Eesti.

tähtajad, kas see on ühe- või kahepäevaline muusikafestival või kestab maksimum nädal-kaks. Kindlasti ei ole meil maksufestival, see on maksukaos, see on juhitamatus, see on peataolek, see on rapsimine, see on suvaliselt kokku klopsitud poliitikutest valitsus, kes juhivad lihtsalt riiki suvaõiguse alusel. Meie majanduseksperdid, meie ettevõtjad on öelnud: ärge palun nii tehke! Sellises majandussurutises tullakse [uute] maksudega välja, ja veel nii planeerimata maksudega, et iga kahe kuu tagant

aga Reformierakond taob oma dogmat: me lubasime, see peab, see peab minema! Me ei vaata aknast välja, me ei vaata, milline tegelik elu on, me ei [näe], et hinnad tõusevad, et inflatsioon galopeerib nagu hobune. Ja meid ei huvitagi see. Me lubasime! Tegelik elu, tegelik inimeste heaolu meid ei huvita. Meil on 38 või 39 mandaati, me ratsutame 2027. aastani külmalt. Kui tahame, viskame Eesti 200 välja, kui liiga palju hakkavad kobisema.

Võtame EMO-st ära. Inimene, kes läheb erakorralisse meditsiini – ei, viis eurot on vähe. Sa tuled siia teesklema, me võtame tegelikult 20 eurot, siis sa ehk mõtled! Ja me paneme retseptiravimitele otsa!

Midagi tuleb Euroopa Liidu tõuke[fondide] vahenditest – näete, me investeerime! Kas te ei näe? Rail Baltic tuleb lõpuks Pärnusse Euroopa rahadega. See ongi meie tegevus, kogu tegevus. Nii et öelda, et tegemist on maksufestivaliga – ma arvan, et me peaksime selle mõiste maha kriipsutama. Tegemist on maksukaosega ja tegemist on peataolekuga. Mina küll soovitan selle eelnõu jätta menetlusse. Selle eelnõu kohaselt me saaksime jätta kahe aasta jooksul miljardi riigikassasse, saaksime rahastada tervishoidu, huviharidust, saaksime investeerida

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma tahtsin ära klaarida ühe ebatäpsuse. Jaanus Karilaid ei ole rahanduskomisjoni liige, aga ta ütles, et rahanduskomisjonis ei lastud tekkida arutelu. Kindlasti lasti kõigil rääkida nii palju, kui nad soovisid, aga arutelu lihtsalt ei tekkinud, sest seda maksuküüru teemat on mitmeid kordi arutatud, seal ei ole kellelgi enam midagi selgusetu. Aitäh! Aitäh! Istungi läbiviimisega see nüüd küll seotud ei olnud, võib-olla oleks saanud selle vastusõnavõtuga ära klaarida. Aga aitäh sellegipoolest! Nüüd järgmisena Andrei Korobeinik Keskerakonna fraktsiooni nimel.

mitte mingisugust arutelu tekitada ei saanud, lihtsalt tuimalt teerulliga sõideti üle ja võeti seadus vastu. Siis, kui koalitsioonil on vaja, arutelu sumbub väga kenasti.Aga mis puudutab seda eelnõu, siis ühelt poolt tahaks positiivselt alustada. See, et Reformierakond sai aru, et raha pole selle rikaste soodustuse kehtestamiseks, on hea, seda võib ainult kiita. Aga mida Reformierakond

Raha [saadakse] töötutoetuse vähendamisega, raha saadakse pensionäride käest. Pensionärid on muidugi see grupp, kes väga ei hakka vastu vaidlema. Nad hakkavad nüüd maksma tulumaksu, hakkavad maksma riigikaitsemaksu esimesest eurost alates ja ka sotsiaaltoetuste puhul see riigikaitsemaks rakendub esimesest eurost alates.Kujutage ette, inimene saab 200 eurot toimetulekutoetust. Toimetulekutoetus viimati kasvas siis, kui Keskerakond oli koalitsioonis.

mitte mingisugust sellist ideed, et vähemalt sealt võiks mitte raha ära võtta, vaid sinna raha lisada. Ei! Ka 200 euro pealt võetakse tuimalt 4 eurot See on nii vähe, nagu hea Annely [märkis], et ju siis inimene lihtsalt ei pane tähele, et ta peab 4 eurot riigile maksma. Ja seda kõike tehakse selleks, et jagada raha rikkamatele. See on ainus maksutõusude eesmärk.Kui siin kõlab narratiiv, et Eesti valitsus hakkab kärpima, tulevad jõulised kärped, siis maksutulu ja kärbete suhe on 1 : 9. Iga kärbitud euro pealt võtab valitsus 9 eurot inimeste taskutest, selleks et täita oma valimislubadused.

Nii et see eelnõu on kahtlemata positiivne. Paraku Kristen Michal ütles, et ühtegi kompromissi, ühtegi otsuse tühistamist ta enam enne valimisi ei tee. Ei pea olema mingisugune poliitikaguru selleks, et ennustada, et see eelnõu koalitsiooni toetust ei leia. Ja sellest on väga kahju, sellepärast et, veel kord, pensionärid, sotsiaaltoetuste saajad, töötud inimesed maksavad kinni rikaste palgatõusu. Selles olukorras võiks üle vaadata terve majanduspoliitika, aga seda koalitsioon teha ei soovi. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Reformierakonna fraktsiooni nimel Annely Akkermann.

Reformierakonna nimel saan öelda, et toimetulekutoetusest tulumaksu kinni ei peeta. Riiklikest sotsiaaltoetustest tulumaksu kinni ei peeta, seda 2% ka mitte. Lihtsalt teadmiseks – ma olen märganud, et see on väga suur arusaamatus.

Rohkem kõnesoove ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 432 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 432 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 50 Riigikogu liiget, vastu oli 15. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 432 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Seega oleme läbinud edukalt viienda päevakorrapunkti.

Aga enne kui ma ministrile sõna annan, tutvustan ka päevakorra[punkti] arutelu [korda]. Esmalt on ministri ettekanne kuni 35 minutit. Seejärel saab iga Riigikogu liige esitada ministrile ühe küsimuse. Pärast küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus sõna saavad fraktsioonide esindajad, ja kui minister soovib, siis ka tema saab läbirääkimistel osaleda. Palun, regionaal‑ ja põllumajandusminister Piret Hartman! Austatud Riigikogu liikmed! Olen viimase poolaasta jooksul külastanud paljusid Eesti piirkondi, Setomaast Narvani ja Viljandist Kihnuni. Olen südamest tänulik neile, kes seisavad iga päev hea selle eest, et meil kõigil oleks leib laual. Tänan põllumajandustootjaid ja põllumajanduse eestvedajaid, omavalitsusjuhte ning aktiivseid inimesi, kes hoiavad kogukonnas sees elu ja sädet. Just tänu teile püsivad ka maapiirkondades töö‑, elu‑ ja koolikohad, toimub vilgas kultuurielu, liigub ühistransport ning säilib puhas elukeskkond. Suur ja südamlik aitäh!Soovin, et ükski Eesti inimene ei peaks valima elukohta pelgalt töökoha või laste koolikoha järgi. Kui kõikjal Eestis on võimalik saada töö eest väärikat tasu, lastele head haridust ja eakana tunda rõõmu toetavast kogukonnaelust, siis miks mitte ei võiks kümne aasta pärast elada iga teine pere maal või väikelinnas. Keskendun täna oma kõnes tegevustele, mis aitavad luua kõikjal Eestis parema palgaga töökohti ja õdusaid kodusid mis tugevdavad meie põllumajandust ja tagavad toidujulgeoleku.Head saadikud! "See rahvas üksi võib oma vabaduse peale julge olla, kellel liha ja leib omaenese päralt on," ütles juba rahvusliku liikumise suurkuju Carl Robert Jakobson enne Eesti iseseisvumist. Jakobsoni tõdemus on aktuaalne ka praegu, enam kui sada aastat hiljem. Kahjuks saab aga üha väiksem hulk peresid lubada endale kohalikku toitu, sest välismaine on hinnalt sageli odavam. Ja kes ei vaataks hindu, kui viimase paari aasta jooksul on elu sedavõrd palju kallinenud? Kodumaine toit pole kallim pelgalt väiksemate tootmismahtude ja lühema kasvuperioodi tõttu. See on kallim ka sellepärast, et meie tootjad tegutsevad vastutustundlikult ja keskkonnasäästlikult, tagavad võimalikult hea elu nii loomadele kui ka lindudele.Kas nad peaksid nendest püüdlustest loobuma? Mina nii ei arva. Vastupidi, pikas perspektiivis on see meie konkurentsieelis. Küll aga saab riik ulatada abikäe nii kodumaistele tootjatele kui ka tarbijatele, langetades toiduainete käibemaksu. Sarnase ettepaneku on teinud ka põllumajandus-kaubanduskoja ja talupidajate keskliidu esindajad. Madalam käibemaks aitaks tarbijatel eelistada kodumaist ja võrdsustaks konkurentsitingimusi lähiriikidega, kus toiduainete käibemaks on madalam kui teistel toodetel.Oleme Eesti põllumajandus‑ ja kalandusettevõtjatega ning nende esindusorganisatsioonidega palju arutanud, mida me saame ja tahame koos teha kodumaise toidutootmise elujõu ja konkurentsivõime hoidmiseks ja parandamiseks. Riigi kohus on luua lihtne ja toetav keskkond, kus ettevõtja saab tõhusalt tegutseda. Ühtviisi olulised on selleks hästi toimiv nõuandesüsteem, toetuste taotlemise ja [taotluste] menetlemise mugavus, aga ka andmete esitamise loogilisus ja topeltaruandluse minimeerimine. Mõistagi peame Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimistel seisma kindla seljaga selle eest, et Eesti põllumehi koheldaks võrdselt liidu teiste riikide tootjatega. Me ei tohi lubada asetada neid eksporditurgudel põhjendamatult kehvemasse positsiooni.Põllumajandusest rääkides ei saa me mööda ka loomade heaolust. See on oluline nii tarbijatele, tootjatele kui ka loomadele. Teadlikkus loomade heaolust ja võimalused seda tagada on meil märkimisväärselt paremad kui paljudes intensiivmajandusega riikides. Selleks algatasime loomakaitseseaduse ja veterinaarseaduse muudatused, mille fookuses on nii lemmikloomade kui ka põllumajandusloomade tervise ja heaolu tagamine. Oleme teinud ka ettepaneku lõpetada munakanade puuris pidamine 2035. aastaks.Hea kuulaja! Juhin siinkohal tähelepanu veel mõnele toidusektori jätkusuutlikkuse vaates olulisele strateegilisele riskile. Esiteks mure selle valdkonna hariduse, teadustöö ja innovatsioonivõimekuse pärast. Meil on suur puudus veterinaaridest, meie põllumajanduslik kutseharidus seisab teelahkmel. Põllumajandusteaduses on kodumaine kompetents mitmel Põllumajandus oli, on ja peabki olema haridus‑ ja teaduspoliitika ning regionaalpoliitika lahutamatu osa. Heade põllumajandusteadmistega eksperte vajavad eelkõige just maapiirkondade tööhõivet hoidvad ettevõtjad.Oleme Euroopa Liidu fondide abil toetanud teadmussiirde ja innovatsiooniga tegelevate ettevõtete konkurentsivõimet ning panustanud nõuandesüsteemi kaudu meie põllumeeste teadmistesse.

Samuti rõõmustavad mind teadmussiirde, innovatsiooni ja digipöördega seotud uuenduslikud e‑teenused, mis teevad samm-sammult toidusektori ettevõtjate elu tõhusamaks ja lihtsamaks. Näiteks on kutselistele kaluritele arendatud välja rakendus PERK püügiandmete elektrooniliseks esitamiseks. Loodud on ka e‑põlluraamat, mis võimaldab põlluharijal aasta ringi oma tegevusi sisestada ja uue hooaja põllutöid planeerida. Koos PRIA‑ga loome kõigile kasutamiseks ka regionaal‑ ja põllumajandusministri töölauda, kus saab jälgida kogu ministeeriumi haldusala olulisimaid indikaatoreid ja eelarve täitmist. President Alar Karis rõhutas tänavu vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeval peetud kõnes, et julgeolek on ka toidujulgeolek. Ja see on mõistetav, sest viimaste aastate kogemus on toonud teravalt esile vajaduse kriisiolukorras ise hakkama saada.

Paljudes kohtades kindlustatakse lisaks sularahaautomaadi ja apteegi toimimine. Lähiajal on meil võimalik astuda ka järgmine samm, kui alustame reageerimisvarude mudeli ülesehitamist. Olen tänulik kaupmeestele, kes tulid selle mõttega vabatahtlikult kaasa. See tugevdab minu usku, et meie riigi ja põhiseaduses sätestatud eesmärkide kaitse oli, on ja jääb kogu ühiskonna ühiseks missiooniks. Mul on hea meel, et Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumi ettepanekul saab toidu varustuskindlus just täna seadustatud ühe elutähtsa teenusena. Seega kinnitan, et meie ministeerium on julgeoleku‑ ja jõuministeerium ning suur osa meie tööst on otseselt seotud Eesti iseseisvuse [säilimise] Head Riigikogu liikmed! Värske, puhas ja kohalik Eesti toit ei ole iseenesestmõistetav. See on suur väärtus ja Eesti päritolu on märk toidu kvaliteedist. Selleks, et Eesti toit oleks veelgi enam hinnatud, tuleb pöörata tähelepanu Eesti inimeste toiduteadlikkusele. Mind teeb murelikuks, et vaatamata kohaliku toidu kõrgele kvaliteedile tarbime seda üha vähem. Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumi eesmärk on muuta kestliku ja tervist toetava toidu valimine tarbijale lihtsamaks, kasutades

Lisaks toetame igal aastal laste koolitoitu 5 miljoni euroga. Eesmärk on, et meie koolid ja lasteaiad pakuksid vähemalt pooles ulatuses mahetoitu. Hoiame seda joont ka edaspidi ja tagame rasketel aegadel samas mahus rahastamise. Tasuta koolitoit peab jääma. President Lennart Meri ütles oma 1996. aastal peetud kõnes: "Me vajame jõulist regionaalpoliitikat, sest riik on parasjagu nii tugev, nagu on tugev tema kõige nõrgem maakond." Aeg on edasi läinud, aga see tõdemus on aktuaalne ka praegu. Regionaalse arengu tegevuskava ehk RETK-i täitmise värske ülevaade tõi välja, et piirkondadevahelised arenguerinevused püsivad endiselt suured. Erinevused on eriti silmatorkavad ettevõtluse arengu ja elanike haridustaseme näitajates. Suurem mahajäämus arengus on Lääne-Eestis, Kagu-Eestis ja Jõgevamaal. Ettevõtlusaktiivsus püsib tunduvalt madalam suurtööstuspärandiga Ida-Virumaal. Strateegias "Eesti 2035" leppisime kokku eesmärgi suurendada väljaspool Harju‑ ja Tartumaad elavate inimeste osakaalu. Sellest eesmärgist oleme liikunud hoopis eemale. Hea on see, et väljaspool Harjumaad on ühe elaniku kohta loodud SKP maht liikunud lähemale Euroopa Liidu keskmisele. Endiselt on aga suured Eesti-sisesed erinevused palkades, tööhõives, tööjõu tootlikkuses ning ettevõtjate suutlikkuses tooteid arendada ja eksportida. Näiteks oli käesoleva aasta teises kvartalis keskmine palk Läänemaal 1536 eurot, aga Harjumaal üle kolmandiku võrra suurem ehk 2233 eurot. Paraku mõjutab just sobivate töökohtade olemasolu või puudumine inimeste elukohavalikut kõige enam. Strateegia "Eesti 2035" siht on tagada hea elukeskkond kõikjal Eestis. Töötame Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumis iga päev selle nimel, et kõikides piirkondades oleks võrdsed võimalused ja ühtviisi hea elada. Seoses julgeolekuolukorraga maailmas on meie lähinaabruses regionaalpoliitika muutunud veelgi olulisemaks. Omariikluse säilitamiseks ja kriisides vastupidamiseks peab Eesti olema kõikjal asustatud. Külastasin sel suvel Leader-liikumise noorteteemalist seminari ja külaliikumise Kodukant maapäeva. Kõikjal jäi kõlama arvamus, et noori peresid maale kutsuda ja seal hoida on keeruline, kui kohapeal ei pakuta piisavalt vajalikke avalikke teenuseid, mis aitaksid peredel maapiirkonnas ennast hästi tunda. Eelmisel nädalal maal elamise päeva avaüritusel Rakvere vallas ütlesid sinna kodu loonud noored, et peamised argumendid maale elama tulemise kasuks olid asulas olev kool, lasteaed ja pood. Lisaks on oluline, et kodu rajamine maapiirkonda ei takerduks rahastamisvõimaluste puudumise taha. Oleme astunud koostöös Maaelu Edendamise Sihtasutusega viimastel aastatel eluaseme kaaslaenu [andmisega] olulise sammu. Mul on hea meel, et tõsistele väljakutsetele vaatamata on palju ettevõtmisi, mis kutsuvad märkama maaelu võimalusi. Lisaks maal elamise päevale peame avatud talude päeva ja tähistame Eesti toidu kuud. Head parlamendi liikmed! Juulis võtsite siinsamas vastu tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võrdsustatakse 2027. aastaks omavalitsustele pensionituludelt makstava tulumaksu määr muude tuludega. Selle seadusega saame vähendada regionaalset mahajäämust, aidates väljaspool suuremaid kasvupiirkondi asuvatel omavalitsustel tagada vajalikud avalikud teenused. Nii suudame pidurdada valglinnastumist. Lisaks tegi valitsus otsuse suunata ettevõtlus‑ ja regionaaltoetustest vähemalt 40% väljapoole Tallinna ja Tartu piirkonda, sest näiteks struktuurfondide eelmise perioodi ettevõtlusmeetmetest jõudis ligi 90% Harju‑ ja Tartumaale. Kuldsest ringist raha välja suunamise hea näide on ka õiglase ülemineku fond, mille abil investeeritakse Ida-Virumaale 340 miljonit ja luuakse üle 3300 uue töökoha. Selliste meetmetega muudame sammhaaval oma regionaalpoliitikat asisemaks. Head saadikud! Regionaalpoliitikast peab saama nii mõtte‑ kui ka tegutsemisviis. Teadlane Mati Heidmets on öelnud, et Eesti taasiseseisvumise järgse poliitika suurim läbikukkumine on üha süvenev regionaalne ebavõrdsus. Eesti riigile ja inimestele ei tee see kuidagi head, kui seame arglikult ja ambitsioonitult sihiks kestliku kahanemise. Selleks, et suudaksime peatada või aeglustada viimased 30 aastat [kestnud] rahvastiku ja majanduse koondumise trendi, on vaja nii Riigikogu, valitsuse liikmete kui ka kogu ülejäänud avaliku sektori panust. Olen seega kindlal seisukohal, et regionaalpoliitika ei ela Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumis, vaid puudutab iga eluvaldkonda. Ükski eelnõu ei peaks jõudma kinnitamiseni enne, kui on saadud vastus järgmistele küsimustele. Milliseid linna‑ ja maapiirkondi see otsus mõjutab ja kuidas? Kas see suurendab või vähendab piirkondadevahelisi lõhesid? Kas mõju mõne piirkonna inimestele on kahjulik? Kas on tehtud kõik selleks, et seda kahjustavat mõju vähendada või õiglaselt kompenseerida? Üks viimasel ajal palju kõlapinda leidnud teemasid on kutsehariduse reform. See puudutab Eesti kaardilt mitut maakonda, kus kutsehariduskeskused, täpsemalt nende juhid, õpetajad ja meistrid, on kohalikud arengumootorid. Poliitilise valiku küsimus ei ole siin majades ega ka katustes, vaid meie inimestes, kes juhivad piirkonna elu. Peame vaatama kaugemale, hindama lisaks nelja-aastasele riigi eelarvestrateegiale ka otseseid ja pikaajalisi mõjusid piirkonnale. Seda selleks, et valikud ei muutuks meie rahva sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise kestlikkuse mõttes liiga kalliks õppetunniks. On palju küsimusi, millele kohalikul ja maakondlikul tasandil vastust leida on raske. Seetõttu peame leidma võimalusi maakondadeüleseks koostööks. Üks hea näide on Politsei‑ ja Piirivalveameti teeninduspiirkondade ühtlustamine. Kesk‑ ja Lõuna-Eestis on jõudmas lõpusirgele arengulepete koostamine, mida teeme koostöös OECD ekspertidega. Lepete eesmärk on suunata senisest teadlikumalt ettevõtluse edendamist eri piirkondades. Koostöös ministeeriumide, kohalike omavalitsuste, maakondliku arengu organisatsioonide, ettevõtjate ja ülikoolidega on kokku lepitud tegevused, mis aitavad kaasa piirkonna majanduse arengule. Nii ühistranspordi kui ka teiste teenuste pakkumiseks vajavad kohalikud omavalitsused raha. Kohalike omavalitsuste autonoomia ehk iseotsustamise taseme poolest oleme OECD riikide edetabelis endiselt väga madalal kohal. Omavalitsuste tulubaasi ja finantsautonoomia küsimustes hakkas aga sel kevadel jää liikuma. Nii maamaksuseaduse kui ka tulumaksuseaduse muudatused on samm õiges suunas. Aktiivselt arutame ka seda, kuidas luua omavalitsustele lisavõimalusi oma tulubaasi suurendamiseks, arvestades seejuures loomulikult kohalikke vajadusi ja võimalusi. Aitäh kõigile omavalitsustele, kes on selleks oma ettepanekud juba edastanud! Teeme ministeeriumiga kõik selle nimel, et uusi võimalusi saaks rakendada juba 2026. aastal. Strateegias "Eesti 2035" on riik võtnud suuna detsentraliseerimisele, kuid praktikas liigutakse pigem vastupidises suunas. Selle üks põhjusi on kindlasti kohalike omavalitsuste erinevad võimalused ja võimekused. Kas Tallinnale ja Ruhnule ikka peaksid olema seadusega pandud täpselt samad ülesanded või millist tuge ja milliseid lahendusi me saame pakkuda Ruhnule ülesannete täitmisel? Kas lahendus on omavalitsuste ühendamine, koostöö või hoopis ülesannete asümmeetria? Kas muutma peaks kohaliku omavalitsuse juhtimismudelit? Milline peaks olema linnade ja valdade tulubaas? Kuidas võimestada linnade ja valdade liitu? Milliseid riigi ülesandeid saaksime delegeerida kohalikule tasandile, tagades nende täitmiseks vajalikud vahendid? Need on mõned küsimused, millele hakkame lähiajal omavalitsuste tulevikku läbi arutades nii kohalike omavalitsuste, ministeeriumide kui ka teiste partneritega Head kuulajad! Meie valdkondadel on kandev roll ka keskkonnaeesmärkide täitmisel. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et põllumehed teenivad meie planeeti, kandes hoolt maa, vee ja õhu eest. Toetame aastatel 2023–2027 kokku umbes 1,8 miljardi euroga oma põllumajandus‑, kalandus‑ ja toidutööstusettevõtteid, et aidata neil muutuda rohe‑ ja digiinnovaatilisemaks, ressursitõhusamaks ja keskkonnahoidlikumaks. Usume seejuures, et see kasvatab meie tootjate konkurentsivõimet, eriti Euroopas. Ka kliimakindla majanduse seaduse eelnõu kohta esitasime rea ettepanekuid. Muu hulgas märkisime, et eelnõuga seatavad eesmärgid peavad olema realistlikud ning vältima [peab] bürokraatia suurenemist ja ettevõtete halduskoormuse kasvu. Peame olema suutelised säilitama ja suurendama kodumaise toidusektori konkurentsivõimet ja sellega ka toidujulgeolekut. Vajaduse korral tuleb selleks kohandada ka kliimameetmeid. Kliimakindlust toetab ka hästi toimiv ühistransport, mis tagab Eesti elanike võimaluse valida vabalt elu‑, töö‑ ja koolikohta ning teha igapäevatoimetusi. Ühistransporti tuleb vaadata tervikuna, kuid kahjuks on see teema siiani olnud taristuarenduste kõrval teisejärguline. Erinevate transpordiliikide ja piirkondade juhid peavad tegema omavahel koostööd ning me peame liikuma regulaarse ja vajaduspõhise transpordi suunas. Selline muutus ei sünni üleöö. Oleme käivitanud koostöös Riigikantseleiga ühistranspordi koosloome kiirendi. Kutsume kohalikke elanikke arutama oma liikumisvajadusi ja liinivõrgu valikuid, et kõik soovijad saaksid sõna sekka öelda ja tunneksid end muutuste osalisena. Peamine on tagada, et kõik Eesti elanikud jõuaksid tulevikus soodsalt ja õigel ajal kooli, tööle, poodi, trenni, teatrisse ja arsti juurde. Tundub, et me otsime ühistranspordist sageli üksnes kulutõhusust, mõtlemata suuremale mõjule. Ühistransport on määrava tähtsusega, kui tahame hoida Eestimaa ühtlaselt asustatuna. Ära tuleb teha ühistranspordi tõhustamise reformid, investeerida raudteedesse ja liikuvussõlmedesse ning korrastada liinivõrku. Seejuures ei saa jätta panustamata ressursse ühistranspordi arendamisse, sest vastasel juhul ühiskonna kogukulud kasvavad ja regionaalne ebavõrdsus süveneb veelgi. Austatud Riigikogu liikmed! Võimalus heaks eluks kõikjal Eestis ei sünni iseenesest. Me ei tohi juhtida riiki lootuses, et nähtamatud käed asju paika loksutavad, olgu selleks inimeste väärikas sissetulek, toidujulgeolek ja varustuskindlus või hästi toimiv ühistransport. Viimaste aastate kobarkriisid on toonud valusalt ja teravalt esile vajaduse jõulise ning asise regionaalpoliitika järele. Regionaal‑ ja põllumajanduspoliitika ei ole enam pelgalt heaolu ja väärikuse küsimus, vaid sellest on saanud üks meie iseolemise ja julgeoleku alussambaid. Seda seepärast, et vaid see rahvas üksi võib oma vabaduse peale julge olla, kellel liha ja leib omaenese päralt on. Head saadikud! Tänan teid julgete otsuste eest kohalike omavalitsuste rahastamise küsimustes. Loodan, et seisame üheskoos ka edaspidi hea regionaalarengu eest, sest Eesti riik on parasjagu nii tugev, nagu on tugev tema kõige nõrgem maakond. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Teile on ka mõned küsimused. Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Aitäh, hea minister! Eelmisel nädalal olite te Euroopa Liidu asjade komisjonis, kus muu hulgas oli põhiteemaks samuti Eesti põllumajandus ja selle toetamine.

sest selle aasta ilmastikuolud on põhjustanud suuri kahjustusi. Esmaspäeval olin koos teiste Euroopa põllumajandusministritega

Mis puudutab käibemaksu, siis valitsuses riigieelarvet tehes tõstatusid väga paljud sisulised valdkonnaküsimused ja näidati neid indikaatoreid, mille poolest on läinud hästi ja mille poolest on läinud kehvasti. Seesama [mure], et üha vähem tarbitakse Eesti toitu, oli see, mille ma välja tõin. Ja kuna organisatsioonid meie valdkonnas on eelnevalt ka selle ettepaneku teinud, siis seal ma selle käibemaksu teema esimesena välja käin.

mis on selle mõju. Aga praegu oleme seda teemat laiendanud, suhtleme erinevate valdkondlike organisatsioonidega ja kindlasti jõuame ka siia fraktsioonidesse ja komisjonidesse. Aitäh

et me ei oleks alustanud selle reformi läbiviimist, sest oodata enam ei saa. Kui me viime läbi näiteks riigigümnaasiumide reformi, siis liigub üha rohkem teenuseid maakonnakeskustesse, ja siin on ühistranspordil väga oluline roll.

ettekandes paljusid asju, mida Keskerakond opositsioonist on pakkunud, alustades toidu käibemaksu langetamisest, lõpetades tasuta koolitoiduga.

viimati tõsteti riigi osalust selles kuus aastat tagasi, nii et praeguseks juba väga paljudes omavalitsustes maksavad selle eest

on see juba suur edasiminek. Haridus‑ ja teadusministril on vaja kärpida 80 miljonit ja see oli valitsuse kokkulepe, et koolitoidu kallale me ei lähe. Loomulikult on soov – täiesti arusaadav ja põhjendatud –, et koolitoidutoetus võiks olla oluliselt suurem, kuid me ju mõistame, et tänastes tingimustes on teatud eelarveridu keerukas arvan, et nende teemade läbisurumine, mis on mõistlikud ja olulised, vajab poliitilist kompromissi ja selleks on momentumid, kus on võimalik seda ellu viia. Ma väga loodan, et siin saalis mõistetakse, mõistetakse, et regionaalpoliitika on oluline ning neid olulisi samme üheskoos tehakse ja otsuseid vastu võetakse. Minu palve on jätkata siin partneritega koostööd. Mina saan küll öelda, olles olnud viis kuud selle ministeeriumi meeskonna liige ja seda valdkonda juhtinud,

Meie soov on tulla järgmise aasta alguses konkreetsete eelnõudega siia Riigikokku. Üks muudatus, mis on ka meediast läbi käinud ja mida me käisime maaelukomisjonis alles hiljuti tutvustamas, on nii-öelda puurivabade kanade muudatusettepanek. Selle eelnõuga me tuleme kindlasti järgmise aasta alguses siia. Aga mitmed muudatused puudutavad koduloomade heaolu, ka seda, kuidas toimub koduloomade müük. Siin on mitmed mured, sest meil on tekkinud väga palju kodutuid koduloomi koduloomi – kuidas selle probleemiga tegeleda? Päris tõsine küsimus on ka avalikus meedias [käsitletud] zoofiilia küsimus, mida samamoodi soovime lahendada. Nii et mitmed need muudatused on töös.

Lükkub edasi. Urmas Kruuse, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te viitasite toiduainete käibemaksu langetamisele ja rääkisite teiste riikide kogemusest, et see on palju kasu toonud. Mõni aeg tagasi me märkasime, et nii mõneski riigis, kus need

Ütleme nii, et kui me räägime toidu hinnast, siis seda mõjutavad hästi erinevad tegurid. Mõnedes riikides, kus see käibemaksusoodustus on olemas, on see aidanud esmatootjat.

Lauri Laats, palun!

olen ma optimistlik, sest ka keerulises keskkonnas on meil ikkagi üle 30 kohaliku omavalitsuse, kus inimeste arv kasvab. Üle 40 on neid, kus see arv kahaneb. Meil on kohalikke omavalitsusi, kes on tublisti hakkama saanud. Loomulikult on ka ukrainlaste temaatika, väga palju on Ukraina põgenikke, kes on inimeste arvu kohalikes omavalitsustes kasvatanud. Aga ma näen, et tegelikult on võimalusi areneda. Ja see, et me seaksime sihiks, et rohkem inimesi elab maal, ma arvan, on realistlik eesmärk,

On mitmed meetmed, mis aitavad neid piirkondi veel, ma ei tea, kanalisatsiooni väljatöötamisel ja nii edasi. Me proovime neid meetmeid jätkata.

kui piirkonnad on omavahel hästi ühendatud ja inimesed pääsevad avalike teenuste juurde. Tegelikult on ka hästi oluline, et

Aga see, et me jätame 60 miljonit omavalitsustelt võtmata, on minu arvates suur samm. Ja kohalikud omavalitsused on tänulikud. Sellel nädalal sai kohalike omavalitsustega kinnitatud protokoll, mis, ma arvan, näitab ka seda,

küsimus on järgmine: mis te arvate, kas kuldkalale oleks jõukohane teha ära see, et regionaalpoliitika oleks kõikide valdkondade, kõikide ministeeriumide prioriteet? Aitäh, Aitäh, Anti! Minu minevik on olnud seotud selliste teemadega, mis on väga horisontaalsed ja mida ei ole võimalik lahendada [eraldi] nendes ministeeriumides, mis meil on, ja regionaalpoliitika on üks nendest. See

väga vaja, siis paneme punast ega lase teatud asju läbi, et need põhimõtted saavutada. Sest me ei muuda seda trendi, kui me ei hakka igas valdkonnas [regionaalpoliitikale] tähelepanu pöörama. Mulle tegelikult väga meeldis ka see ettepanek, mille sa ise tegid, et me võtaksime ette erinevad ministeeriumid ja küsiksime,

Aitäh! See on väga oluline meede. Ütlen kohe ka siin puldis, et need on meetmed, mille eelarvet me vähendama ei lähe. Me oleme sel aastal vaadanud otsa sellele, mida me oleme saavutanud ja kuidas muuta seda süsteemi paremaks, [paremini] toimivaks. Ma loodan, et need muudatused, mis suve lõpus tehtud said, avaldavad mõju ka sellele ja piirkonnad tulevad järgi. Aga aitäh sellele tähelepanu pööramast! See on kindlasti teema, mille ma võtan kaasa. Pigem oli minu mure fookus sellel, kas meil on piisavalt ressurssi ja kas me suudame seda piisavalt hästi planeerida. Aga ma arvan, et see on siin hea aspekt.

Kas on mingi plaan, nägemus, kuidas bürokraatiat vähendada, tuleb see siis Eesti või Euroopa Liidu poolt? Aitäh! Ma ütlen, et esimesest päevast alates on see olnud üks teema, millele kõik põllumajandusettevõtjad on tähelepanu pööranud.

teisiti.Minu siht on vaadata otsa sellele, mida me Eestis saame ära teha. Jah, on palju direktiive, on palju eeskirju, mis Euroopast meile bürokraatiat toovad, aga me peaksime mõtlema, mida me ise saaks paremini teha.

Ma olen mõõdukalt optimistlik, vaadates otsa nii oma meeskonnale kui ka PRIA‑le kui allasutusele, kellest väga palju sõltub. Eks

tegeleme sellega nii, nagu, ma usun, kõik ministrid enne mind on tegelenud, aga ma loodan, et ka tulemuslikult. Vladimir Arhipov. Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Räägime regionaalse tasakaalu edendamisest. Me teame, et meil on erinevaid omavalitsusi, üks on vaesem, teine on rikkam. Te rääkisite, kui suur hulk raha saadeti Ida-Virumaale, 300 miljonit vist oli. Mul on siiralt hea meel selle üle. Aga,

uued lasteaiad, uued koolid, inimesi tuleb juurde. Nad on täitsa hädas sellega. Võtta ühelt ja anda teisele – see on selline lähenemine, mis pikas perspektiivis teeb meid kõiki vaeseks, mitte rikkaks. Aga võib-olla on ka meetmed selleks, et regionaalset arengut parandada.

Millega me kindlasti edasi läheme? Kui otsustati muuta rahastamismudelit, siis võeti vastu kümmekond täiendavat muudatusettepanekut. Seda tehti just nende kohalike omavalitsuste jaoks, kellel tulevikus ei ole see tõus enam nii suur.

Me oleme, nagu ma ütlesin, kohalikele omavalitsustele selle lähteülesande saatnud. Septembri lõpus või oktoobri alguses me anname oma partneritele ja kohalikele omavalitsustele ülevaate, millised ettepanekud tulid. Me proovime kiirkorras välja töötada nii seaduse väljatöötamiskavatsuse kui ka konkreetsed eelnõud, nii et me oleksime järgmise aasta esimesel poolaastal siin Riigikogu saalis, et neid asju oleks võimalik kehtestada juba 2026. aastal. Aga loomulikult on kõik ettepanekud teretulnud.

Mina olen seda usku, et kohalik omavalitsus on see, kes teab, kuidas oma piirkonda arendada, kes tunneb oma inimesi ja oma võimalusi kõige paremini. Aitäh!

Teadupärast on see algatatud, see ei ole väga üldtuntud fakt, ja seal on mitmed arengustsenaariumid ette nähtud. Aga põllumees saab tegelikult toota ainult siis, kui väärtuslik põllumaa jääb alles. Kas [ja kui jah, siis] millised on plaanid kehtestamaks seadusandlikke piiranguid väärtuslike põllumaade muuks otstarbeks kasutamisele? Aitäh,

Nüüd, mis puudutab maaküsimust, siis mul on tõsiselt kahju, et maaküsimused lähevad Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastutuse alla. Meile jäävad jätkuvalt maaparandusega seotud ülesanded ja on kokkulepe, et kõik küsimused, mis puudutavad põllumajandusmaad ja kohalikele omavalitsustele antavat maad, käivad meie ministeeriumist läbi ehk me saame nendes kaasa rääkida. Tõesti, kõike ei saanud kahjuks siin kõnes välja tuua. Omalt poolt ütlen, et me kindlasti hoiame kriitilise põllumaa riigi all,

Me oleme valitsuses jäänud väga põhimõtteliseks: me anname maid rendile põllumajanduse otstarbel, aga me ei müü neid, olenemata sellest, et mõned neist on väga väärtuslikul kohal. Suur

kogumahust on projektidele eraldatud üle poole ehk enam kui 170 miljonit eurot ning loomisel on ainult 626 töökohta. Kuid õigluse nimel pean ütlema, et augustikuus räägiti juba sellest, et loomisel on 804 töökohta.

Aitäh! Väga hea küsimus. Ma väga vabandan, kui ma ütlesin 3000 kohta. Ma tegelikult tahtsin öelda 1300 töökohta, mis on õige ja mis on ka õiglase ülemineku fondi eesmärgiks seatud. Mul on väga hea meel,

ükskõik, kas me nimetame neid kuldseteks ringideks – Harjumaad, Tallinna. Tegelikult see on võimalik, sest transpordisõlmed ja vajalik keskkond on olemas ka teistes Eesti piirkondades. Nii et ma loodan, et õiglane üleminek on edulugu. Loomulikult on seal jätkuvalt väga palju keerukusi, sest põlevkivisektoriga on seotud üle 4000 töökoha. Õiglase üleminekuga loome 1300 töökohta.

Riina Solman, palun!

Ja siht "rohkem inimesi elab maal" tundub mulle seepärast loosunglik ja utopistlik. Te ütlesite, et panete punast regionaalpoliitikale vastu töötavale poliitikale. Aga miks te ei pannud ministrina punast maksutõusudele, mis puudutavad lastega peresid? Käibemaksu tõus, automaksu kehtestamine, kütuseaktsiisi tõus, aga ka ülejäänud maksutõusud ja kärped, eriti huviringide kärbe laste ja perede arvelt, tekitavad olukorra, kus maal elamine muutub järjest keerulisemaks just noorele elujõulisele perele. Ma küsingi, kas teie [erakond] paneb punast, nagu te ennist lubasite, edasistele maksutõusudele, mis valitsusel on kavas, või mida te üldse saate siit puldist ära teha peale kõnelemise. Aitäh! See See on väga hea, kuigi terav küsimus. Ma ütlen ausalt, et sotsiaaldemokraadid panid rohelist Eesti julgeoleku tagamisele. Me pidime tegema neid valusaid otsuseid selleks, et tagada kindlustunne Eesti peredele, Eesti ettevõtjatele. Jah, need olid väga keerulised ja valusad sammud. Ma ei ütle, et et need seda ei olnud ja et need ei mõjuta ka regionaalpoliitikat. Aga nende sammude kõrval me oleme teinud väga palju olulisi samme, mis aitavad kaasa sellele,

See on alati otsustamise koht ja täna on julgeolek see, mis on olnud selle valitsuse jaoks väga oluline. Aga kui lugeda koalitsioonilepet, siis [näeme, et] seal on väga selgelt kirjas, et meie otsused peavad vähendama sotsiaal-majanduslikke lõhesid. Nii et ma kindlasti luban, et meie teeme ministeeriumis kõik selleks, et parandada seda olukorda, ja ma väga loodan, et ka siin Riigikogu saalis

Minu küsimus puudutab kohaliku omavalitsuse investeeringutoetusi. Ühed allikad on olnud CO2heitkogustega kauplemise süsteemist saadavad vahendid ja ja üleeuroopaline moderniseerimisfond, kuhu laekuvad needsamad vahendid. Neid [taotlus]voorusid on olnud viimastel aastatel päris tihedasti. Ma loodan, et need jätkuvad. Võib-olla sa saad öelda, kas need jätkuvad või mis mahus need jätkuvad. Ja küsimus on, kas neid tingimusi on võimalik kuidagi teha omavalitsusele soodsamaks, paindlikumaks. Teine küsimus, mis kogu aeg kõlab: kas omavalitsused

kellel on keerukam olukord. Selle meetme raames tegime kokkuleppe investeerida säästlikumasse ühistransporti. Ma ütleksin, et erinevate fondide

Nemad kogevad seda elu, mis on siin, näevad neid arendusi, tunnetavad seda korteriturgu, vabade töökohtade turgu, mida kahjuks enamikus Eesti piirkondades me ei näe ja millest me vaid unistame.

Aga ma olen nõus selle probleemipüstitusega, et tihti ei ole otsustajate seas inimesi, kes tunnevad kõiki neid tingimusi, millega väikestes kohalikes omavalitsustes tuleb hakkama saada. Nii et ma loodan, et lisaks ametnike viimisele

Andres Metsoja, palun! Aitäh! Austatud minister! Tõepoolest, regionaalsed toetused on olnud meie regionaalpoliitika lipukiri, aga mina väidan, et nendega jätkates läheme me päris probleemidest mööda. See ei ole kaugeltki enam lahendus, vaid justkui mingi paluke – me ju midagi teeme.

tagasi pealkirjaga, et Kagu-Eestis elavad kurjad inimesed. Tegelikult ei ole Tallinnas vist kunagi mõistetud Eesti regionaalset eripära ega Eesti regionaalpoliitika sisu.

Jah, siin on juba välja toodud mõned teemad, mis on mõjutanud väga paljusid piirkondi. Aga tulevikus, kui me saame ära hoida suuri kahjusid, siis me peame seda kindlasti tegema. Ja ma väga loodan, et ka siin komisjonides puudutavad

ja inimesi, kes on pidanud kohalikes omavalitsustes seisma nendesamade küsimuste eest, mille eest mina täna siin seisan. Nii et ma väga loodan, et te tulete appi ja me muudame seda põhimõtet, nii et me ei teeks meetmetepõhist regionaalpoliitikat, vaid regionaalpoliitikat kõikides valdkondades. Aitäh

Kuidas seda arusaama inimesteni rohkem viia? Mitte ainult tipp-poliitikuteni, vaid laiemalt avaliku sektori ametkondadeni ja riigiasutusteni. Ei ole niimoodi, et kui on vaja kärpida, siis hakkad kuskilt kaugemalt pihta ning Tallinn ja Tartu jäävad nagu ainsana püsti. Aitäh!

kus tulebki sõna võtta ja öelda, et ka regionaalpoliitiline aspekt on nendes küsimustes ääretult oluline. Ma arvan,

Me kõik teame, et edu, eriti kitsastes oludes, peitub koostöös ja sünergias. Aga kui me vaatame riigikaitse ja riigikaitse planeerimise otsuseid, siis kahjuks [näeme, et] regionaalaspektid on olnud väga nõrgalt kuulda või ei ole üldse.

lahkumas on politseikool, kunagi oli väeosa. Ja nüüd me teame, et kriisioludes võib sellise struktuuri olemasolu olla väga-väga oluline päästerõngas. Kuidas teha nii, et ka nendes suhteliselt autonoomsetes valdkondades regionaalaspekti Aitäh selle küsimuse eest! Ma arvan, et siin on jälle vastupidi: Kaitseministeerium ja kaitseminister peavad ka meid nendesse küsimustesse rohkem

kes oskab nendel teemadel nii meie maja sees rääkida kui ka teiste ministeeriumidega läbi rääkida. Kui siin on häid ettepanekuid, siis olen kindlasti avatud ja valmis kuulama. Aitäh Peeter Tali, palun! Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Faktilise märkusena olgu öeldud, et politseikolledž ei ole Kaitseministeeriumi valitsemisalas – võib-olla riigikaitsekomisjonis oleks see leidnud juba positiivse lahenduse –, see on ühe teise ministeeriumi valitsemisalas.Aga mu küsimus on ühistranspordireformi kohta, mida kavandatakse. Nagu ma olen aru saanud, selle arter on raudteeühendus. Mis soovituse te annate

Kuidas ja millal see trass kus valmis saab, seda oskab taristuminister kindlasti paremini selgitada. Aga ma saan aru, et Eesti on olnud siin ikkagi päris

Aga olles lugenud seda Kagu-Eestist tulnud väga kriitilist kirja, tundub mulle, et jah, võib-olla Kagu-Eestis võimenduvad need teemad rohkem,

Aitäh, hea istungi juhataja! Proua minister! Tulen ka ühistranspordireformi juurde. Kõigepealt markeerin, et te olete sinna kirjutanud targasti: püüame korrastada ja parandada. Siis tagantjärele, kui hindama hakkame, saab ju öelda, et te püüdsite, aga

Võib-olla on see natukene valesti sõnastatud, sest tegelikult me juba viime ühistranspordireformi päris jõudsalt ellu. Aga mis on need erinevad tegevused, mida me praegu [teeme], mis on töös? Esiteks loomulikult see, et erinevad transpordiliigid peavad tegema omavahel rohkem koostööd. Hetkel on nii, et rong jõuab jaama, kui buss on juba läinud, piltlikult öeldes. Siinkohal oleme planeerinud järgmisel aastal vaadata üle

mõistlikul tasemel, et inimesed ei otsustaks auto kasuks, vaid ikkagi liiguksid ühistranspordis. See on lõpuks ka keskkonnasäästlikum.

Aitäh! Me ei jõua kunagi nii kaugele, et me enam autoga ei liigu. Oma sõnavõtus ei maininud ma kordagi, et

on väga palju neid sihtrühmi, kes ei liigu ise autoga. Need on lapsed, kes lähevad kooli, need on eakad, kes peavad saama poodi, arstiabi juurde või muude avalike teenusteni.

saada kas või kord päevas bussiga linna ja on teada, et buss tuleb, siis tulevikus, ma arvan, me peame liikuma sinna suunas, kui me räägime ka vajaduspõhisest ühistranspordist, et inimene planeerib oma tegevusi ette.

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Jäi kohe kõrvu teie väide, et inimesed ei peaks sõitma autoga, vaid liikuma ühistranspordiga, kuna ühistransport on keskkonnasäästlikum. Mina olen sõitnud maal ühistranspordiga. Ma arvan, et suure bussiga üht inimest vedada ei ole keskkonnasäästlik. Me ei pea selle koha pealt vaidlema hakkama. Aga minu küsimus puudutab pigem seda, mida see vajaduspõhine transport tähendab. Te natukene vihjasite, aga selgitage täpsemalt, mida kujutab endast vajaduspõhine ühistransport. Aitäh! Ma tegelikult

Ma ei oska põhjendada, miks minu eelkäijad on teinud selliseid otsuseid. Praegu on tõesti nii, et ühistranspordisüsteemis tagame meie ühistranspordi korraldajatele vajalikud ressursid,

Vajaduspõhisuse eesmärk on see, nagu ma ütlesin, et suuremate keskuste vahel oleks regulaarne bussitransport.

Andre Hanimägi, palun! Aitäh, lugupeetud aseesimees, selle lahke võimaluse eest! Lugupeetud minister! On erinevaid põhjusi, miks inimesed jäävad maapiirkondadesse, väikelinnadesse või kolivad ära, neid kõiki lahata ei jõua.

Ja mis on see, mida me saaksime teha ja mida teie saaksite teha, et need turutõrked kõrvaldada? Aitäh selle küsimuse eest! Mitmed aspektid on kindlasti selles arutelus juba kõlanud. Aga ma toon näite eelmisest nädalavahetusest, kui ma käisin Uhtnas, mis on üsna väike koht Lääne-Virumaal. Seal on kohalik omavalitsus loonud koostöös eraettevõtjaga sellise elu[piirkonna], kus on pandud püsti väga uued ja peredele hea elukeskkonnaga majad. Kui alguses töötati välja infra ja loodeti, et pered tulevad ja ehitavad majad ise, siis lõpuks jõuti ikkagi selleni, et kinnisvara arendati lõpuni välja ja siis kutsuti sinna peresid. Nüüd on seal kaheksa peret. Nad on tulnud elama Uhtnasse, väikesesse kohta, mis asub pooleteise tunni kaugusel Tallinnast. Kui ma nendega suhtlesin ja küsisin, miks nad seda tegid, miks nad tulid – tegelikult väga paljud tulidki ära Tallinnast, Rakverest, suurematest linnadest –, siis nad ütlesid, et nende jaoks oli oluline elukeskkond, nende jaoks oli oluline, et seal oleks kool,

on väga palju erinevaid aspekte, mis lõpuks loovad selle keskkonna, kus ettevõtja tahab toimetada ja luua töökohti, aga mille kohta ka inimene ütleb, et olgu, ma jään siia või ma tulen siia. Jah, ühte võluvitsa ei ole, need erinevad aspektid on siin juba kõlanud. Ja ma ütlen, et kõik need teemad on täna töös. Mõned küsimused on eriti muret tekitavad, mõnedes küsimustes oleme saanud juba esimesed sammud tehtud või kohe-kohe teeme. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab Eesti regionaalset kultuurilist mitmekesisust, mis haakub ka teie eelmise ministriametiga, nimelt puudutab saarlasi, setosid, võrokesi ja mulke. Me teame, et nende jaoks on erinevad riiklikud toetusmeetmed. Minu küsimus on, kuivõrd teie ministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi pilk ulatub nende teemadeni.

keda te juba mainisite –, ja samamoodi on piirkondlikud meetmed olemas Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumis. Nende eesmärgid ei kattu, need pigem toetavad üksteist.Aga tõesti,

mida ma tahaksin ministeeriumis teha ja mis on hetkel minu võimuses. Aitäh ministrile! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan Avan läbirääkimised, sõna saavad fraktsioonide esindajad. Kõigepealt Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel!

Piret Hartman oli meie ees ettekandega, kus ta keskendus võimalustele vähendada regionaalset ebavõrdsust ning tugevdada põllumajandust,

Kodumaise toidutootmise kestlikkuse ja konkurentsivõime parandamine – kuidas me sellega tegeleme? Alustaks sellest, et aitaks ettevõtet nimega Tartu Agro.

võtke see asi südameasjaks, lahendage see asi ära. Meil on vaja seda ettevõtet. Vastasel juhul see ettevõte lihtsalt hääbub, need inimesed jäävad loomulikult töötuks ja tekivad muudki probleemid. See on see, mis puudutab kodumaise toidutootmise kestlikkust.

Mina küll ei saa aru, mis siin toimub. Ühest küljest minister soovitab, teisest küljest see erakond, kuhu minister kuulub, hääletab selle maha. Kuidagi kahepalgeline on

Heli läks ka paremaks. (Naerab.) Ma palun lisaks kolm minutit. Kolm minutit lisaaega siit ka tuleb, nii et koos põleva lambiga on kolm minutit teie.

Seal on mõned aspektid, mida ma tahan teiega jagada. Ma väga loodan, et meil õnnestub need koos lahendada. Nagu me kuulsime, Regionaal‑ ja Põllumajandusministeerium on algatanud mahuka ja idee kohaselt kindlasti tänuväärse reformi, mille eesmärk on muuta ühistranspordisüsteem ladusamalt toimivaks ja meelitada inimesi senisest rohkem busse ja ronge ning sõitma vähem autoga. See eesmärk on kahtlemata õilis ja loodetavasti ka saavutatav, kui tehakse õigeid asju õiges järjekorras.

ja siis pidid kohalikud omavalitsused võtma ühistranspordi korraldamise oma piirkonnas enda kätte. See oli päris põnev aeg.

kulutõhus ja muutustele kiiresti reageerida suutev süsteem. Ja see suudab toimida ka praegu niimoodi, et see võtab, muidugi võimaluste piires, oma inimeste vajadusi arvesse. Aga täna, sõbrad, on meil kahjuks õhus risk, risk, et kavandatavate suurte ümberkorralduste käigus võib pesuveega lennata rentslisse ka titt. Praegu väljaspool Tallinna ja Harjumaad minu meelest küllaltki hästi toimivad kohalikud võrgustikud ähvardavad minna lammutamisele ja see ei ole minu hinnangul eriti tark asi, mida teha. Eesti 200 seisukoht on, et võiks teha asju – õigeid asju muidugi – õiges järjekorras. Vaja on esmalt uurida olemasolevat süsteemi, teha kindlaks tarbijate ehk sõitjate tegelikud vajadused ning alles seejärel kavandada lahendused.

ja tahavad sedasama mudelit Eestis rakendada. Täiesti arusaadav, ainult et sellega on üks väike probleem: siin juba on üks mudel ja see on risti jalus. Mida reformi kavandajad plaanivad? Nagu mulle paistab, see risti jalus olev mudel eest ära koristada. Ja miks? Sellepärast, et reformi arhitektid usuvad, et regionaalsetel ühistranspordikeskustel põhinev süsteem on ajale jalgu jäänud ja et need piirkondlikud keskused ei taha omavahel koostööd teha ega ka arvestada rongiliiklusega, ja üleüldse, neid keskusi kokku liites on võimalik kindlasti ka tööjõudu kokku hoida. Millel see usk põhineb? Vastus on, et halvasti koos toimiva Tallinna ning Harjumaa ühistranspordi kogemusel. Ehk siis, Tallinnas asuvad reformi eestvedajad ja tagantlükkajad laulavad sellest, mida näevad, nagu

ei ole reformi selgelt sõnastatud eesmärk. On teenustele ligipääsetavuse kasv, on ühistranspordi kasutajate arvu kasv, on süsteemi kuluefektiivsuse kasv ja on keskkonnamõju vähendamine – neli eesmärki.

Sellest lähtuvalt oleks loogiline kõigepealt läbi viia kohalike inimeste sõiduvajaduste analüüs. See tähendab, et igas regionaalses teeninduspiirkonnas tuleks läbi viia mobiilside positsioneerimise uuring, näha], kuidas inimesed päriselt sõidavad autodega, ma ei tea, hobustega – millega kuskil võimalik on –, kuidas nad päriselt liiguvad. Ja siis me saame aru, kuidas neil on vaja liikuda. Praegu jääb mulle materjalidest mulje, et analüüsitakse seda, kuidas kohalikud inimesed kasutavad olemasolevat võrku, ühistransporti ja busse. Sellest, sõbrad, ei piisa.

maakonnaliinid muutuvad tulevikus tõmbekeskustevahelisteks kiirliinideks, mida vahepealsetes peatustes teenindavad kohalikud

Selle mõte on võimaldada kohalikele inimestele kiiremaid ühendusi oma kodukoha ja keskuse vahel. Täiesti arusaadav ja loogiline.

Nii et jõudu! Ja küll me saame koos hakkama. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Järgnevalt palun Reformierakonna fraktsiooni nimel siia Riigikogu kõnetooli Urmas Kruuse. Palun!

Aga aeg on limiteeritud ja ma keskendun kahele teemale: üks on toidujulgeolek ja teine regionaalareng. Selge on see, et toidujulgeolekust hakkasime riigis tõsisemalt rääkima mõned aastad tagasi. Me räägime sellest julgeolekuvõtmes, mitte sellest, et et meie põllumehed on sadu aastaid osanud toitu toota ja toidutöötlejad seda valmistada.Aga

siis ei peaks teda iga aasta kollitama. Selles suunas tuleks Euroopas ja Eestis tervikuna liikuda. Minister ei maininud, et üks osa sellest, kuidas põllumehed toidutootmisel paremini hakkama saavad, on see, et tänane koalitsioonivalitsus on kokku leppinud, et aastani 2027

Koolitoit ja tasuta koolitoit. Hämmastav on kuulda, et räägitakse tasuta koolitoidust. Isegi sellel hetkel, kui see loodi, ei räägitud tasuta koolitoidust – kuigi mõned poliitikud tahtsid sellest rääkida –, oli koolilõuna toetus.

et toidu kvaliteet hakkab pikas perspektiivis langema, õigemini, koolilõuna kvaliteet hakkab langema, sest selle raha eest ei ole võimalik seda pakkuda. Parim variant oleks see, et kogukonnad lepivad kokku, et riigi osa, kohaliku omavalitsuse osa ja tegelikult ka inimese enda osa

– see tähendab seda, et me tapame mõlemat transporti. Need on asjad, mille saaks lahendada ära ilma selleta, et peaksa priorikohe raha juurde andma. Peaks vaatama seda,

Aitäh! Järgnevalt palun Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel siia Riigikogu kõnetooli Anti Allase. Palun! Kolm minutit lisaaega. Algatuseks üks väike tsiteering pikaajalisest strateegiast "Eesti 2035". "Inimesele peavad kõik avalikud teenused olema kättesaadavad, ligipääsetavad ja kvaliteetsed füüsilises ja/või digiruumis, olenemata tema elukohast, vanusest, erivajadusest või muust

Samas, sihte seadmata ka kuidagi ei saa. Eriti oluline on, et kirjutatut võetaks tõsiselt ja päriselt ka soovitaks midagi ära teha. Hea meel on, et vähemalt regionaalvaldkonnas olen ma nüüd märganud seda soovi varasemast rohkem. Kindlasti on üks mõistlik otsus olnud regionaal‑ ja põllumajandusvaldkonna ministeeriumi tasandil. Kaks põimuvat teemat moodustavad tugeva ja loogilise vastutusvaldkonna, mida nii eelmine kui ka praegune minister on minu arvates hästi [juhtinud]. Aitäh, Madis Kallas ja Piret Hartman, nende teemade hingega eestvedamise eest!Aga nüüd mõned konstruktiivsed märkused ja tähelepanekud, mis on hästi läinud ja mille nimel peame veel koos kõvasti pingutama.

Nagu varem mainisin, valdkonnas on selgelt märgata, et soovitakse jalg maha panna, ja on astutud konkreetseid samme, et kitsaskohti küll aeglaselt, aga järjepidevalt kõrvaldada. Näiteks viimase pooleteise aasta jooksul toimunud arutelud omavalitsuste rahastamise teemal on ka esimesi vilju kandnud.Vahendite ümberjagamine väga kehva seisu jõudnud omavalitsuste aitamiseks on tõeliselt robinhoodlik tegu ja olnud vägagi vajalik. Oleme ju oma senise omavalitsuste rahastamise süsteemiga jõudnud tupikusse, kus aitame riigina ise kaasa elu kokkutõmbamisele väljaspool kahte suuremat keskust ja nende lähiümbrust.

ja laiutavaid omavalitsusi, nii nagu mitmed ministrid varasemates valitsustes on väitnud. Olen seda isiklikult raadiost kuulnud. Samas ei tohi unustada, et tegelikult annavad omavalitsused ikka kaudselt oma panuse kokkuhoidu käibemaksu ja teiste maksude tõusu kaudu, mis vägagi tunnetatavalt tõstavad nende kulusid.

Kogukondlik kokkulepe, mida selle muudatusega soovitakse oma kogukonnas saavutada, on äärmiselt oluline. Ja lõpuks me ju ei pääse sellest, et peame ühiskonnana hakkama vastutust võtma, mitte ainult näitama näpuga teiste peale.

jätkuvaid samme. Vastasel juhul seisab meie maapiirkondade omavalitsustes ja eelkõige keskusomavalitsustes ees väga oluliste teenuste võimalik kadumine, hakatakse sulgema huvikoole ja muud väga olulist. Ja ma usun, et kõik siin saalis on sellega nõus, et seda me ju ometi ei taha. Positiivse poole pealt valdkonnas soovin esile tõsta möödunud nädalal avalikustatud KredExi korterelamute toetuspaketi tingimusi, kus on selgelt tunnetada regionaalpoliitilist mõõdet.

Need on hädavajalikud sammud hoonete kordasaamise suunas ja see on tõenäoliselt ainuke võimalus, kuidas inimestel nende keeruliste ja veidi kallimate projektide jaoks raha jätkub. Aitäh kõigile, kes sellesse on panustanud! Regionaalpoliitika valdkonnas seisame jätkuvalt väga paljude märkimisväärsete väljakutsete ees. Üks markantsemaid, millega olen tegelenud ja mis oli minu teada ka eelarvekõnelustel laual, kuid mis ei saanud lahendust, on olukord,

"Kagu-Eesti paraolümpia ehk 12 õhtusööki". Tegelikult on see [probleem] kurjast. Ja nagu minu vanaemale meeldis öelda, on vitsa väärt, et me ei ole suutnud riigina pakkuda võrdseid tingimusi maapiirkonnas toimetamiseks, kodu rajamiseks, ettevõtluse edendamiseks ja isegi laenu saamiseks. Me ei räägi toetustest, vaid laenu saamisest. Muide, see ei maksa palju, sisuliselt tähendab see vaid 10% garantiikapitalist, mille puhul valdavalt jäävad riskid teostumata ja vahendid riigile alles.

võib sellele mingeid vabandusi leida, aga isegi headel aastatel teenis riik nende tugimeetmete pealt, mis sinna olid suunatud. See ei ole hea. Ja kui me nüüd jätkuvalt [seda

Ja ühistranspordi poole pealt on mul selge sõnum: selles valdkonnas valitseb juba aastaid krooniline alarahastus ja aastakümneid on kuhjunud tegemata töö. Meil tuleb nüüd see koos ära teha, see valu ära kannatada, ja nii läheb kindlasti ka selles valdkonnas paremini.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Arvo Alleri. Palun!

seal kohapeal tegemine. See on väga õige, et me võime mahemaad suurendada, aga kui me sealt toodangut ei saa, siis sellest eriti tolku ei ole ja sellest tulenevalt ei saa mahetoodangut rohkem müüa.

ja Toiduameti töö palju paremini minema ja kõik loomad-linnud saavad kaitstud. Lähtuvalt loomakaitsjate nõudmisest tuleb kõik panna, ma ei tea, lühema keti otsa või mida iganes. Toon välja teadmussiirde ja innovatsiooni nõuandevaldkonnas. See kõik on arendamiseks hea, aga nõuanne keerati täiesti pea peale. Nüüd võib nõu anda ükskõik kes, kes suudab saada ennast Maaelu Teadmuskeskuse nimekirja. Konsulentide süsteem pöörati pea peale.

kuidas tootjale on veeseadusega ette antud, paneb ta [kümne] päeva jooksul oma andmed põlluraamatusse, ja kui ta jääb hiljaks, siis on PRIA‑l õigus võtta toetust vähemaks.

minister ainult räägib, sest kõik need vastuvõetud otsused praegusel juhul mõjutavad eri regioone. Ja mitte ühtegi positiivset lahendust neile piirkondadele ei anta, pigem on tegemist suutmatusega. Selle eredaks näiteks on see, et Tartu Agro maade

Haridusministeeriumi Haridus- ja Noorteamet võtab õiglase ülemineku fondist 46 miljonit, millest 25 miljonit läheb õiglase ülemineku fondi meetmete tutvustamiseks. No kus on siin töökohad? Nüüd töökohtadest. Täna vaatasin [selle fondi] kodulehte, seal on üleval, et 718 töökohta on loodud kinnitatud projektidega.

et väärindada kas või biogaasi, rohusööta, et tagada piirkonnas tööhõive. Nii et suutmatus ja enda eest seismine on praegu jätnud sellise mulje, et me räägime, aga tulemust sellel ei ole. Aitäh!

Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh! Ma tänan ministrit kõlava ja sorava ettekande eest. Ma vabandan kohe ka ette, et minu sõnum ja kõne on küll väga kriitilised selle etteaste sisu suhtes. Aga noh, kriitika on edasiviiv jõud, lugupeetud minister.Kõigepealt põllumajandus ja toidujulgeolek. Kahjuks selle valdkonna kõige strateegilisemat probleemi minister üldse ei puudutanud ja küsimuste vastuste korras sain ma aru, et minister seda teemat ei valda. Mul on tungiv palve ministrile, et viigu end selle teemaga kurssi. Nimelt, viljaka põllumajandusmaa tulevik:

vaid küsimus on maa kasutamise sihtotstarbes, selle muutmises ja selle kaitses.Eesti on taasiseseisvumise järel kaotanud kümneid tuhandeid [hektareid] viljakat põllumajandusmaad, küll rajatiste, küll ebaõnnestunud arenduste alla linna lähiümbruses ja nii edasi. Sellest võib pikalt rääkida. Selle teemaga on tegeldud. Kui mina olin minister, siis me seda alustasime. Eelmises koosseisus valmis ka eelnõu, mis läbis

on omandiõiguse piiramise ulatuses Eesti Vabariigis, sellega on vaja kõige pakilisemalt tegutseda. Eesti viljaka põllumajandusmaa säilimise probleem on palju valusam kui Eesti metsamaa küsimus, julgen öelda. Ja mul on kahju, et minister läks sellest vaikides mööda.Nüüd järgmine teemade ring: ühine põllumajanduspoliitika ja Euroopa Liidu toetused, olgu need otsetoetused või investeeringutoetused, kuivõrd konkurentsivõimele orienteeritud me selles küsimuses oleme ja millised on Eesti põllumeeste võimalused. Seda teemat ei puudutatud kahjuks ettekandes üldse. ka seda, et ühisest põllumajanduspoliitikast, mis kunagi oli konkurentsile suunatud majanduspoliitika osa, on järjest rohkem saamas keskkonnapoliitika oma väga suurte käsitavustega ehk ühine keskkonnapoliitika.Nüüd regionaalpoliitika, kohalikud omavalitsused.

ei õiglaselt ega mõistlikult ega arengule avatult korraldatud. Ja lihtsalt omavalitsuste vahel [raha] ümberjagamine siin lahendust ei too. Nüüd kutsehariduse teema. Auväärt minister mainis selle teema ka oma ettekandes ära ja mul on selle üle väga hea meel, sest kutseharidus on väga oluline. Aga, auväärt minister, kutsehariduse reform, kuid nii kaua, kuni Eesti riigis rahastatakse kutseharidussüsteemi ja üldharidussüsteemi, pean silmas riigigümnaasiume, täiesti erineva mudeli järgi ja täiesti ebaõiglaselt

Ma hoiatan kunstlike piirkondade loomise eest. Hiljem jõuan ka ühistranspordiküsimuseni. On plaan kaotada ära maakondlikud ühistranspordikeskused, võrgustada need suuremateks keskusteks.

Ühistranspordist nii palju, et ära on unustatud liikuvusreform. Mina lugesin selle enam kui 40-leheküljelise materjali ilusasti läbi. läbi. Loomulikult ei olnud see kuigi kvaliteetne ja mulle tundub, et selle on teinud mingisugused edumeelsed IT-inimesed, kes räägivad ühisest piletisüsteemist ja kõigest muust. Aga selle kohta, kuidas maapiirkondades bussid reaalselt liiguvad, ühistransport liigub, sealt me väga palju tarkust ei saa. Nüüd me räägime ühistranspordireformist ja liikuvusreform on unustatud. Aga kõik see, mida minister rääkis ja mis on praeguse valitsuse unistus selles valdkonnas, on tõesti ebarealistlik helesinine unistus.

ühistranspordi eksperimenti, mida Saaremaal juba aastaid tagasi [alustati], üle Eesti laiendada. Ei laiendata sellepärast, et see on nii kallis. Ma ei hakka selle kvaliteedist rääkima, selle üle võib ka veel arutada. Ja üldse, minu arvates on tehtud suur viga, et üks väikene killukene ühistranspordi korraldusest viidi Majandus-

Ääretult rumal ja lühinägelik. Ma väga loodan, et ühistransport on tulevikus jälle ühe ministeeriumi katuse all, ühe ministeeriumi vastutada, mitte niisugusel kujul killustatud, nagu ta täna on. on. See oli minu lühikene kriitiline kommentaar ministri tänase ettekande kohta. Lõpetuseks tahan öelda, et rohkem tahaks näha reaalse

Sõna on regionaal‑ ja põllumajandusminister Piret Hartmanil. Aitäh! Lugupeetud saadikud! Esmalt siiralt tänan teid selle põhjaliku debati, arutelu, diskussiooni eest. Kõikides küsimustes ei ole me alati samal seisukohal, aga selle eest, et sellele olulisele teemale täna siin nii palju aega pühendati, suur-suur aitäh. Ma väga vabandan, et ma ei jõudnud kõikidest teemadest, mis on meie ministeeriumi haldusalas, teile rääkida. Meil

Ando Kiviberg rääkis pikalt ühistranspordist. Ma ütlen kohe ära, et meie eesmärk ei ole kohalikku kompetentsi kaotada. Küsimus on lihtsalt see, kuidas ühistranspordikeskused tulevikus omavahel rohkem koostööd teeksid

See on sõnastamise küsimus, kuidas keegi sealt välja loeb. Ligipääsetavus ja reisijate arvu kasvatamine on minu jaoks reisijate rahulolu küsimus, aga loomulikult on võimalik seda teksti täiendada, et seda inimeste poolt veel rohkem sisse tuua.Ando

E‑põlluraamatu kohta oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet. Kui kellelgi on kriitikat, palun edastage see, siis on võimalik asja paremaks muuta. Oma süsteemide puhul, ka PERK‑i puhul, me oleme mitmeid asju täiendanud ja muutnud, sest nende käivitamine on olnud vahel kohmakas, ja on arusaadav, et neid asju tuleb parandada. Nüüd õiglase ülemineku fondist ja põllumajandustoetustest. Ma ei oska öelda, kes oli sel hetkel põllumajandusminister, kes oleks tegelikult võinud

ja ka võrdsed võimalused teiste Euroopa riikidega on siin meie eesmärgiks. Ühistranspordireform ja liikuvusreform on tegelikult sama teema, ühistransport on liikuvusreformi sees, see ei ole midagi teistsugust.

Ma siinkohal olen erineval seisukohal. Ma arvan, et see on väga õige, et ühistransport ja regionaalpoliitika on ühes ministeeriumis, sest ühistranspordi korraldus toetab tegelikult regionaalpoliitikat, regionaalset arengut.

Tänane seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise kõrvaldamist käsitleva konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu 469 esimene lugemine. Ja palun Riigikogu kõnetooli

2019. aastal on tõepoolest Rahvusvaheline Tööorganisatsioon vastu võtnud töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise kõrvaldamist käsitleva konventsiooni ja meie asume seda nüüd loodetavasti ratifitseerima. See konventsioon, ma usun, sobib kõikidele Riigikogu liikmetele vähemasti kahel põhjusel. Esiteks, kõik, mida see konventsioon ette näeb, on Eesti seadustes juba väga kenasti olemas ehk mitte ühtegi Eesti õigusnormi selle konventsiooni tõttu või sellest tulenevalt me muutma ei pea.Konventsioon näeb ette seda, et liikmesriigid keelavad õigusaktidega vägivalla ja ahistamise töökohal, käsitlevad vägivalla ja ahistamise keeldu riigisisestes põhimõtetes, võtavad kasutusele ennetavad meetmed vägivalla ja ahistamise vastu ja pakuvad kaitset nendele, kes on kaebusi esitanud, samuti tunnistajakaitse meetmeid ja ohvriabiteenuseid. Ja meil on terve rida seadusi, kus kõik need põhimõtted on juba kenasti esindatud, alates põhiseadusest, aga räägime ka karistusseadustikust, töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, võrdse kohtlemise seadusest, soolise võrdõiguslikkuse seadusest, töölepingu seadusest ja ohvriabi seadusest. Lisaks on meil terve rida arengukavasid ja muid dokumente, mis sedasama teemat käsitlevad.Et

kogenud 5800 töötajat, kellest umbes 60% olid naised. Ja 2022. aastal viis Statistikaamet läbi suhteuuringu, millest selgus, et töökeskkonnas seksuaalset ahistamist oli kogenud 33% küsitletud naistest ning 17% küsitletud meestest.Ja teine põhjus, miks loodetavasti selle selle konventsiooni ratifitseerimine kõikidele sobib, on see, et tegelikult on Rahvusvaheline Tööorganisatsioon olnud ju ka väga traditsiooniliselt Eesti õigusruumi ja Eesti väärtusruumi üks osa. Eesti liitus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga juba 1921. aastal ja meie liikmelisus katkes seal vahepeal alles Eesti okupeerimisel 1940. aastal.

Sellega ma oma lühikese tutvustuse lõpetaksin ja kui on küsimusi, siis vastan nendele hea meelega. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister! Ja tõepoolest, küsimusi on. Esimesena küsib kolleeg Helle-Moonika Helme. Palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! No kohe mitte ei saa. Nii kui selle eelnõu lahti teed, kohe hakkad lugema, et konventsiooni on sisse toodud bioloogilisele soole lisaks ka sotsiaalse soo mõiste. Ja kui me läheme siit kohaldamise artiklite juurde edasi, siis artikkel 3 ütleb, et

või siis ikkagi kodanik, kes seal naiste riietusruumis oma suguelunditega liputab? Aitäh! Kõigepealt ma kordan alustuseks üle, et see olukord, mida te kirjeldasite, on juba Eesti kehtivas õiguses reguleeritud ja me ei pea ühtegi õigusakti sellest konventsioonist tulenevalt muutma. See olukord, mida te kirjeldasite, reguleeritud juba alates põhiseadusest, põhiseaduse §-st 12. Me põhiseaduses räägime ka inimväärikuse kaitsest. Ehk nendest põhiseaduslikest otsekohalduvatest sätetest lähtuvalt saab selle olukorra lahendada niimoodi.Ma püüan nüüd taastada selle, mida te kirjeldasite. Ma ei ole päris kindel, et ma suutsin kogu teie nüansirikkust jälgida, aga ma saan aru, et teie küsimus puudutab seda, et kui meessuguelunditega isik siseneb naiste riietusruumi, siis kuidas seda olukorda lahendada. Kas ma sain teie küsimusest õigesti aru? Nii. Teie küsimus puudutas seda, et nähtavate meessuguelunditega isik siseneb naiste riietusruumi.

Nii, võtame selle üksipulgi läbi. Meil on naiste riietusruum, kus riideid vahetavad naised, kes soovivad oma väärikuse kaitseks vahetada vahetada riideid teiste omast soost inimeste keskel ja ei soovi riideid vahetada koos selliste inimestega, kelle välised suguelundid kuuluvad teisele sugupoolele. Sellisel juhul peab olema nende naiste õigus riietusruumi sellisel moel kasutada tagatud. Juhul kui riietusruumi soovib siseneda

nende riietusruumide omanik või valdaja tagama sellise riietusruumide kasutamise korra, mis austab mõlema poole inimväärikust. Naised vahetavad oma riideid endiselt naiste riietusruumis ja sõltuvalt olukorrast sellele inimesele, kellel on välised meessootunnused, ent kes identifitseerib ennast naisena, tuleb võimaldada kas riiete vahetamine mõnes teises ruumis või siis, kui ta ei ole nõus minema ka meeste riietusruumi, tuleb leida selleks kas kolmas ruum või siis tuleb aegasid sättida selliselt, et tema riiete vahetamine või viibimine riietusruumis ei häiriks neid inimesi, kes soovivad vahetada riideid nende inimestega koos, kelle sootunnused väliselt on täpselt samad. See olukord on juba täna kenasti ja inimväärikalt lahendatud. Konventsioon siin mitte midagi ei muuda. Aitäh! Aitäh! Hea kolleeg, ma tuletan kõikidele ametikaaslastele meelde, et me oleme selle eelnõu esimese lugemise juures, mille puhul Riigikogu Riigikogu liikmed saavad esitada mõlemale ettekandjale kokku kuni kaks küsimust, nii et on võimalik esitada selles valdkonnas või sellel teemal veel küsimusi. Aga järgnevalt Rain Epler, palun!

ratifitseeritav dokument oma artiklis 1, kus defineeritakse mõisteid, ikkagi defineerib mõisteid ringi, öeldes, et sooline vägivald ja ahistamine

sugudest bioloogilises mõttes, sest ega muust ei olegi lähtuda. Ma küll tean, et teie erakonnakaaslasest haridusminister siin ükskord küsimustele vastates juba ütles, et tema ei nõustu ja tema arvab, et ikka sotsiaalne sugu on ka sugu.

tunneb ennast naisena, ja tahab naiste riietusruumi siseneda, siis seal ei ole midagi kaitsta, aga te ikkagi ütlete, et tööandja peab justkui leidma eraldi ruumi või võimaluse. Tohutu triangel peab lahti minema, et teda aidata. Me siseneme uuele territooriumile minu hinnangul. Kuidas teie kommenteerite?

tõttu". Põhiseaduse § 12 mõte on selline, et inimest tuleb kaitsta halvemini kohtlemise eest selliste tunnuste puhul, mis ei allu inimese enda tahtele.

Osa inimesi sünnib teistsuguse kromosoomide kombinatsiooniga. Seda on võimalik objektiivselt ja teaduslikel alustel igatepidi tuvastada.

on täpselt samamoodi meil põhiseaduse alusel kaitstud, kuna tegemist on tunnusega, mis ei allu inimese enda tahtele. Ja meil Eestis on tööandjad tegelikult ju huvitatud sellest, et töötaja, kes tööandja juures töötab, oleks oma töökeskkonnaga rahul, tunneks ennast seal inimväärikalt ja pühenduks täiel määral töö tegemisele. Seetõttu, kui töötajatel on nende inimväärikusega seotud küsimusi või vajadusi, siis tööandjad lahendavad neid küsimusi tegelikult hea meelega. Teist väga paljud Teist väga paljud on töötanud ju ka tööandjana, ülemusena, te teate väga hästi seda, et teie töötaja peab olema töökeskkonnaga rahul, ta peab tundma, et teda hinnatakse inimesena, tema inimväärikust [kaitstakse], ja seetõttu tööandjad teevad neid vajalikke kohandusi. Nad teevad vajalikke kohandusi ka nendele inimestele, kellel võib-olla silmanägemine on kehva, teevad vajalikke kohandusi inimestele, kellel võib-olla trepist üles käimine on raske, ja nii edasi. Erinevatel inimestel on erinevaid vajadusi, mis ei allu nende enda tahtele, ja nende inimeste enda tahtele mitte alluvatele vajadustele vajalikke kohandusi Eestis tööandjad teevad ka juba praegu kehtivate seaduste alusel. See on üks viis, kuidas tööandja kaitseb kaitseb inimeste väärikust ja tagab selle, et tema töötajad on innustunud, vaimustunud selle lisandväärtuse loomisest, mida töökeskkonnas ju kõik ootavad nendelt, et täita oma tööülesandeid hästi, innukalt ja anda vajalikku lisandväärtust. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te siin jätsite oma sissejuhatuses mulje, justkui see oleks sihuke formaalsus, ja ütlesite sellise lause, et meil on seaduses kõik see juba esindatud ja ühtegi seadust muuta ei tule. Aga ometigi, eelnõude infosüsteemis on olemas Signe Riisalo allkirjaga seadus[eelnõu], soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seadus. Mina olen selle seaduseelnõu korralikult läbi töötanud, ja see on täpselt see, mida seesama konventsioon hakkabki nüüd reguleerima. Ja ma saan aru, teie käik ongi see, et võtame selle vastu, räägime, et see on formaalsus, aga sealt tuleneb kohustus teha seda, seda ja seda. Kas te ei teadnud, et selline eelnõu on meil eelnõude infosüsteemis üleval, või te jätsite teadlikult selle mainimata? Või mis plaanid teil sellega on? Ma ei ole ühelgi moel seotud selle konventsiooniga. Selle konventsiooni ratifitseerimine ei too kaasa ühtegi vajadust Eestis seadusi muuta. Mis puudutab koalitsioonileppe lubadust viia Eestis soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus põhiseaduspärasteks ehk ühtlustada kahe seaduse vaheline kaitse, siis see on peaministri korraldusega antud lahendada justiitsministrile ehk mulle. Martin Helme, palun! transasja, mis muudab kõike. Te räägite meile sellest, et meil on mingi sotsiaalne sugu – see on ju pöörane. Mingit sotsiaalset sugu ei eksisteeri. See on äärmusradikaalne ideoloogia, mida te tahate mingisuguse rahvusvahelise konventsiooniga tuua Eesti seadustesse. Ja ma küsiks küll, et kas te peate meid lollideks, et te räägite, et 30 aastat tagasi vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus §-s 12 nägi meile ette transsoolisuse hullumeelsuse. Ei, Ei, me ei ole lollid! Loomulikult, selle mahamüümiseks tulebki valetada. Mis geenitehnoloogiast või geeniteadlastest te räägite siin? See, et meil on olemas mingisuguseid geenivigasid, absoluutselt ei puutu asjasse. Kui Kui meesterahvas, nii nagu olümpial juhtus, ütles, et ta on naine, ja läks tagus 30 sekundiga pärisnaisel ninaluu puruks, siis kõik progressiivid karjusid: "Jee, võrdne õigus!" Ärge valetage meile! See on äärmuslik asi ja seda ei tohi toetada. oma seisukoha juurde. Ma ei tea, mina olen ka lühinägelik, aga ma ei ole vigane selle tõttu, et ma olen lühinägelik. Me ei tohiks niimoodi oma kaasmaalaste kohta öelda. Igal Eesti inimesel on meie põhiseaduse järgi õigus inimväärikuse kaitsele ja võrdsele kohtlemisele. Ja kui te loete meie põhiseaduse kommentaare, samuti vaatate Riigikohtu otsuseid, mis on seda paragrahvi avanud, et] jutt käib seal ühemõtteliselt selliste tunnuste kaitsest, mis ei allu inimese enda tahtele. Meil on Eestis riigikorraldus selline, et kui inimesel on midagi pahasti, näiteks ta on laisk, jääb tööle hiljaks, lohakas või midagi muud sarnast või kasutab teise inimese kohta inetuid sõnu, siis need on kõik sellised asjad, mis alluvad inimese enda tahtele. Ja selle eest on tööandjal loomulikult õigus seda inimest halvemini kohelda, temaga ka vajaduse korral näiteks töösuhe lõpetada. Aga kui on sellised tunnused, mis ei allu inimese enda tahtele, ja nende kohta on olemas ikkagi kindel alus, et see tunnus ei allu inimese enda tahtele, selle kohta on olemas pikk kohtupraktika kenasti, siis seal peab leidma tööandja inimväärikuse kaitseks kõigepealt sobiva lahenduse. Ja kui sobivat lahendust objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik leida, alles seejärel saab edasi liikuda töösuhte muutmisele.Meil on Eestis erivajadustega inimesi jämedalt võttes iga kümnes. Me peamegi hakkama saama sellises ühiskonnas, kus inimestel on erinevad vajadused, ja neid tuleb tunnustada, nendega arvestada. Sellisel juhul saame me ühiskonnana toimida. See on väga iidne ja vana põhimõte ühiskonna toimimiseks. Ja rõhutan igaks juhuks üle, et ka näiteks lapsed on selline tunnus, mis meil põhiseaduse järgi on riigi kaitse all tunnusena, mis ei allu inimese enda tahtele, ehk ka lapsevanemaid loetakse kaitstud grupiks. Ja lapsevanemate puhul tuleb soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi arvestada töö‑ ja pereelu ühitamise vajadusega. Vastavalt töötaja vajadustele peab tööandja tarvitusele võtma vajalikud meetmed. meetmed. Muidu meil lapsi sünniks hulka vähem, kui meil sellist võrdse kohtlemise alust ei oleks ja kui me ei arvestaks nende eriliste vajadustega, mis on väikeste või ka suuremate laste emadel-isadel, aga mõnikord ka vanaemadel ja vanaisadel. See on minu arvates küll väga mõistlik olukord ja niimoodi on meie põhiseadus väga hästi toiminud. Järgmine küsija, Tanel Kiik, palun!

nimetas, äärmuslikuks või kuidagi radikaliseerunuks oleks kohatu? Või on see lihtsalt selline üleüldine soov lihtsalt igat viimsetki teemat politiseerida? Antud juhul mulle tundub, olles lugenud nii selle konventsiooni kui ka soovituse läbi, et see on selline tervemõistuslik dokument, mis lähtub ka Eesti mõttes kehtivast korrast, seadusandlusest ja muust taolisest.

Ma arvan, et seesama vaimsus on meil ka täna, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid, selle organisatsiooni tegevus on õigusruumis, väärtusruumis, kuhu me kuulume. Ma ei annaks hinnanguid sellele, millisel alusel või millisel põhjusel keegi oma küsimusi esitab. Kõik küsimused on teretulnud. Aga ma tunnistan, et mind isiklikult väga häirib see, kui mõnda meie kaasmaalast, kes moel või teisel

Igal inimesel on õigus enesemääramisele. Igal inimesel on õigus olla mõistetud nende tunnuste osas, mis ei allu inimese enda tahtele. Veel kord rõhutan: kui keegi on laisk ja lohakas, siis selle taunimine on arusaadav, mõistetav, aga meie õigusriik,

Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! Oh jah! Ma ütlen, et meie vanaisad ja vanaemad ja vaarisad pööravad hauas ringi, kui kuulevad seda juttu, mida te siin räägite. Saatan peitubki detailides ja selle nunnu konventsiooni sisu sisu ongi terminis "sotsiaalne sugu". Tsiteerisite siin põhiseadust pikalt-laialt. No vaadake, meil põhiseadus teatavasti enam ei kehti. Kindlasti tuleb mingi järjekordne kommenteeritud väljaanne, kus § 12 on ära seletatud nii, et sotsiaalne sugu on ülim kõigest, sest me oleme ju selle konventsiooniga liitunud. Ja ausalt öeldes mina arvan küll, et kui lühinägelik või päris pime või kurt või liikumispuudega inimene siseneb naiste riietusruumi, ei tekita see absoluutselt mitte mingit furoori, aga kui tuleb mingisugune tüüp ja teatab ... Te ütlesite, et tööandja võib talle pakkuda eraldi ruumi. Aga kui see tüüp teatab, et teda ahistab tema töökohas töökohas see, et teda sunnitakse tema tahte ja tundmuste vastaselt minema eraldi ruumi, sest tema tahab olla koos naistega pesuruumis, mis me teeme siis? Siin te ju räägite juba, eks ole, et meie siin hakkame kedagi, ma ei tea, ahistama või kuidagi vaenama. Aga mida need vaesed naised peavad tundma? Ma ju küsisingi teie käest: kes siis lõpuks selle ahistamise süüdistuse saab ja kes peab lahkuma, kas naine, kes ütleb, et teda ahistatakse, või see mees, kes on läinud naiste riietusruumi ja keeldub lahkumast, [väites], et teda ahistatakse, kui sunnitakse lahkuma? Lihtne. Aitäh selle küsimuse eest! Aga teie küsimuse esitus näitab paraku seda, et te kas ei taha mõista või te ei ole aru saanud, kuidas käib töökohal ahistamise ennetamine. Selle eelnõu arutelust läheb see teema võib-olla ehk veidi kaugele, aga praegustes Eestis kehtivates õigusaktides on need reeglid üsna kenasti ja täpselt paigas. paigas. Juhul, kui töötaja pöördub tööandja poole sooviga saada mingisugust kohandust vastavalt tema tunnusele, mis ei allu tema enda tahtele, peab

mis on üsna sageli korduv näide, et naiste riietusruumi siseneb ema pojaga. Kui see poeg on paariaastane, siis tõenäoliselt teised naised ei tunne ennast selle tõttu puudutatuna. Ja ma veel kord rõhutan, et ka emadus ja isadus ehk laste eest isiklikult hoolitsemine on Eesti Vabariigis kaitstud. Kui see poeg on juba teismeeas, siis võib-olla tõepoolest teised daamid selles riietusruumis tunnevad ennast puudutatuna ja ei soovi seda riietusruumi sellisel kujul jagada. Kui aga ema pöördub – näiteks tegemist on spordiklubiga – spordiklubi omaniku poole ja ütleb, et teate, mul on raske puudega poeg, aga ma pean siin ujulas ikkagi temaga koos ujumas käima, see mõjub tema tervisele hästi, aga ma ei saa teda üksinda lasta meeste riietusruumi, kuna tal on raske puue, siis sellisel juhul selle spordiklubi omanik leiab inimväärikusele vastava lahenduse, kuidas saavad naised riietusruumis riideid vahetada nii, et seal juures ei ole teismeealine noormees. Või siis spordiklubi administraator näiteks seletab, aitab sellel emal selgitada teistele naistele, millest selline erinev kohtlemine on tingitud. Need on igapäevased, sagedased juhtumid, mida tegelikult riietusruumide puhul Eesti spordiklubid väga edukalt lahendavad, ja saavad hakkama inimväärikate lahenduste leidmisega. See võib puudutada tõesti iga ema või isa, kellel on näiteks raske puudega laps, aga kellega ta siiski seal spordiklubis ühel või teisel eesmärgil käib. Need lahendused on siiamaani alati kenasti leitud. Ja mina siinkohal tänan kõiki Eesti tööandjaid, spordiklubide omanikke ja kõiki, kes on alati neid inimväärikaid lahendusi leidnud. Aitäh

lisades sinna, et ka sotsiaalne sugu kuulub nüüd soo hulka. Teie lühinägelikkuse ja ka kromosoomide jutt tegelikult ei puutu asjasse, see sotsiaalne sugu on ikkagi inimese poolt konstrueeritud. Selles mõttes te eksitate ja te ei taha vastata küsimusele. Aga mu küsimus on selline, et kui on töökoht, kus on ka duši- ja riietusruum, ja on see naiste riietusruum ja sinna siseneb meesterahvas, kes sotsiaalselt on ennast hakanud identifitseerima naisena, niimoodi astub sealt uksest sisse – ongi toimunud juba vähemasti ahistamine või mõni ütleks, et ka vägivald nende naiste suhtes. Siis tormab ligi meeskolleeg, kes jätkuvalt identifitseerib ennast mehena, ja annab vastu pead sellele sisenenud mehele. Kes keda ahistas või kes kelle vastu vägivaldne oli ja kelle suhtes seaduse karmus nüüd siis rakendub? Aitäh! Need targad otsused langetab kohus. Aga kui te soovite minu tõlgendust siin praegu, siis füüsilise vägivalla kasutamine ei ole lubatud. Ma nüüd vastan Ma nüüd vastan vahepeal Tanel Kiige küsimusele, et ilmselt on päringute eesmärk siiski saada üles kuskile üks noku-teemaline uudis, kuidas Riigikogu varasel öötunnil arutas pikalt suguelundite üle. Veel kord ma rõhutan, teie küsimus ei ole seotud käsitletava teemaga, kuna antud konventsioon ei muuda midagi Eestis kehtivas seaduses selle küsimuse ulatuses, mida te esitasite.Vastan teie küsimusele, mille vastuse osas see konventsioon mitte midagi ei muuda.

meessuguelundid, ja naistele selle mehe sisenemine ei sobi – või selle inimese sisenemine, kes identifitseerib ennast naisena, ent kellel on välised meessootunnused

mis neid häiris ja segas. Ja nüüd peab tööandja võtma kasutusele meetmed, et naised saaksid edaspidi riietusruumis vahetada oma riideid, ilma et nendega samas ruumis viibiks väliste meessootunnustega isik. Tõenäoliselt selles olukorras, mida te kirjeldasite, töökeskkonnas on see väliste meessootunnustega isik juba võtnud eelnevalt ühendust tööandjaga ja selgitanud talle oma eripära ja oma vajadusi ja tööandja on juba leidnud sobiva ja inimväärikust austava lahenduse. See on ka põhjus, miks me sellistest lugudest, nagu te siin praegu konstrueerisite, tegelikult ei ei ole kuulnud või meil ei ole sellega kokkupuutumist olnud. Pean tunnistama, et ka selle seitsme aasta jooksul, mil ma volinikuna töötasin, ühtegi sellist pöördumist ei olnud. Küll aga oli ridamisi pöördumisi tööandjate poolt, kes küsisid, kuidas [toimida] võimalikult töötaja väärikust austavalt, kuna tegemist on väga väärtusliku töötajaga, tööandja soovib temaga töösuhet hoida, tööandja soovib ka, et tema töötaja on vaimselt terve, et ta tuleb tööle säravate silmadega ja teeb tööd täie hoole ja innuga. Tööandjad tõesti küsisid, kuidas lahendada üht või teist olukorda, et andke soovitusi. Selliseid olukordi oli küll. Nii et see võib teoorias juhtuda, mida te küsisite, see ei ole seotud selle konventsiooniga, aga sellele on lahendus. Ja füüsiliselt kellelegi kallale minna tõesti ei soovitaks. Martin Helme, palun! No ma kordan, et vastuvõetamatu on see jultunud valetamine ja see suhteliselt labane demagoogia, mida te siin kasutate, on ka vastuvõetamatu. Tulla meile siin seletama, et 1921. aastal, sada aastat tagasi Eesti parlamendisaadikud liitusid Rahvusvahelise [Tööorganisatsiooniga], et nemad ka arvasid tookord tegelesid mingisuguste transsoolisuse asjadega – noh, vabandust väga! Kui nad oleks sellest midagi kuulnud või arvanud, nad oleks selle inimese tõrva ja sulgede sisse kastnud ja siis Seewaldisse saatnud. Ja see olekski õige koht! See jutt kõik, mis siin käib, mingitest välistest sootunnustest on ju pöörane vasakradikaalne ideoloogiline soga. Nendel inimestel ei ole mingit väärikust, nad on väärakad, mitte väärikad, eks. Ja tulla meile siin mingisugustest puuetega inimestest rääkima! Vabandust! Keegi, kes otsustab, et mul nüüd välised sootunnused on teised, kui ma tegelikult ise soolisena olen, see inimene tuleb saata tegelikult arsti juurde. Tal on

1921. aastast oli jäänud veel päris mitu aastakümmet, kui inimesi tapeti selle pärast, et nad olid puudega. Kui ka Eesti ühiskonnas oli arutelu selle üle, kas me naist tohime üldse kooli lasta, et seejärel tabab meid ühiskonna hukk, kui me lubame naise kooli tööle. Kui inimesi mõrvati nende usutunnistuse pärast, ka Eestis, nende rahvuse pärast, ka Eestis, ja nende puude tõttu, ka Eestis. Kui sundsteriliseerimisele saadeti naised, kes olid kellegi arvates, nagu te ütlete, väärakad. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te kindlasti olete väga põhjalikult valmistunud selleks ettekandeks ja oskate ka laiemalt anda vastuseid küsimustele, mis puudutavad artiklit 12 ehk rakendamismeetodeid. Siin on öeldud, et konventsiooni sätteid kohaldatakse riigisiseste õigusaktidega. Kas te võiksite nimetada, millised õigusaktid lähevad muutmisele? Siin on ka öeldud, et vajadusel töötatakse välja erimeetmeid. Millised on need erimeetmed ja millised õigusaktid lähevad muutmisele? Põhjalikumalt, mis see konventsiooni kohaldamine kaasa toob? Ma arvan, et te teate seda. Aitäh, Aitäh! Kordan üle ettekande alguses rõhutatut, et Eesti õigusruum ei luba vägivalda ja ahistamist juba praegu. Ja Eestis ühtegi õigusakti selle konventsiooni ratifitseerimisel muuta ei tule. Meil on vastavad seadused kõik olemas, alates põhiseadusest. Meil on olemas karistusseadustikus vajalikud sätted, meil on töötervishoiu ja tööohutuse seaduses vajalikud sätted, peast ei mäleta, aga äkki oli § 91. Meil on võrdse kohtlemise seadus, meil on soolise võrdõiguslikkuse seadus, meil on ka töölepingu seadus, mis kaitseb töötajaid konventsiooni ulatuses, ja meil on olemas ohvriabi seadus. Kõik need seadused juba katavad konventsiooni nõuded ära. Mitte ühtegi uut õigusakti konventsiooni ratifitseerimisel vastu võtta ei tule. Aitäh!

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooniga liitumine paremini kokku. Liitumise osas on siin selgitatud, et ratifitseerinud on 43 riiki ja jõustunud 31 riigis, ja selles suhtes Eesti tahab olla järjekordselt seal esirinnas, 44. riigina. Küsiksin selliselt, et kui palju selles tööorganisatsioonis liikmeid üldse on. Ja kui meil Eesti seadustes on kõik asjad kaetud, mitte midagi muutma ei pea, siis mille jaoks seda konventsiooni üleüldse vaja on? Toimetame oma seadustega. Me oleme rahvusriik ja ütleme, et me ei ratifitseeri seda, vaid meil on seadused olemas. Aitäh,

Nüüd vastus küsimusele, miks me seda teeme, kui meil juba kõik õigusaktid sellele vastavad. See on väga hea küsimus. Meie mõte on sama, nagu see oli 1921. aastal, et me soovime olla näidata seda, et me oleme selle rahvusvahelise kogukonna liige, mida ühendab Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, ja et me oleme see riik, kus ka teistest riikidest siiapoole vaadates võib igaüks olla kindel, et meie vastame nendele rahvusvahelise õiguse arusaamadele. See on selline võib-olla rohkem sümboolne ratifitseerimine. Sisulisi muudatusi ta tõesti Eestis kaasa ei too, aga loodetavasti tugevdab meie positsiooni rahvusvaheliselt terve riigina ja on ehk ka selleks väikeseks viimaseks tiivalöögiks, mis toob Eestisse mõne investeeringu juurde, kui me näitame seda, et meie töökeskkond vastab rahvusvahelistele nõuetele. Kert

võimalikule konstruktsioonile tehakse eraldi riietusruum lisaks mehe ja naise omale. Aga see selleks.Aga mina arvan, et teie valetate siin, öeldes, et uut seadust ei tule, sest seesama soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seadus, mis juba maikuus saadeti kooskõlastusringile, hõlmab täpselt neid teemasid, millest te siin räägite, soolised tunnused, sooline enesemääratlemine, ahistamine ja kõik. Täpselt see on selle seaduse sisu. Kas te tahate öelda, endiselt väita,

Aitäh! No õnneks tööandjad Eestis on siiamaani suurepäraselt oma ülesannetega hakkama saanud ja Eesti majandust jõudumööda ka edendanud koos töötajatega, kes iga päev meile seda maksutulu teenivad.Eestis maksutulu teenivad. Eestis on kaks eraldiseisvat seadust, võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus, ja nende kahe seaduse kaitset, võrdse kaitse ulatust pakkuvana on põhiseadusvastasena ... Vabandust! Ma alustan lauset uuesti, see konstruktsioon läks veidi sassi. meil on kaks seadust, meil on soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus. Nendes kahes seaduses on kaitse kaitstud gruppidele erinev. Ja seda on peetud põhiseadusvastaseks juba võrdse

likvideerida, muuta see põhiseaduspäraseks, liites kaks seadust ja kahe seaduse katvusala. See ülesanne, kordan veel kord, on peaministri ülesandega antud justiits- ja digiministrile ehk siis mulle.

Ma täpsustan oma esimest küsimust. Te ütlesite, et ükski seadus muutmisele ei lähe, kõik seadused on meil olemas. Samas, siin rakendamismeetodi juures on on kirjas, et vajadusel töötatakse välja erimeetmeid. Kas te võite näiteks mõne teise riigi näitel välja tuua, mis need erimeetmed olla võiksid? Aitäh,

paneb tööandjale kohustuse rakendada erimeetmeid töö‑ ja pereelu ühitamiseks vastavalt töötaja vajadusele. Ehk siis, kui ühel töötajal on näiteks puudega laps, peab tööandja rakendama ühesuguseid erimeetmeid. Kui teisel töötajal on viis väikest last, peab tööandja rakendama teistsuguseid erimeetmeid. Kui kolmandal töötajal on erivajadustega laps, kes tuleb hommikul viia viia erivajadustega lastele kohandatud lasteaeda, mis asub kodust kaugemal, võib selleks erimeetmeks olla näiteks tööandja pakutav täiendav transporditugi. Nii et need erimeetmed on Eesti seadustes juba ette nähtud ja nad on erineval moel ette nähtud ka teiste riikide seadustes. Tuleb tunnistada, et töö‑ ja pereelu ühitamiseks vajalikud erimeetmed on Eesti seadustes rakendatud olnud edumeelsemalt – juba aastast 2004 – kui paljudes teistes [riikides], ka Euroopa Liidu liikmesriikides, kuna töö‑ ja pereelu ühitamine sellisel kujul oli Eesti iseseisev otsus.

mida tuleb käsitleda koos 190-ga. Võtan lahti peatüki IV, "Juhendamine, koolitamine ja teadlikkuse suurendamine" ja siin [on kirjas], et kampaaniaid, millega suurendatakse avalikkuse teadlikkust soolise vägivalla siin on veel pikem loetelu –, viiakse läbi riigi eri keeltes, sealhulgas keeltes, mida räägivad võõrtöötajad. Ehk meil tuleb siin araabia keel, kõik Kesk-Euroopa keeled, hispaania, prantsuse, kõik keeled. Ja siis järgmine punkt ütleb, et [tuleks levitada] sooaspekti arvestavaid õppekavasid. Ehk me lähme selle hullusega koolidesse ja hakkame seda sooneutraalsust ja sotsiaalse soo

Meil on sooaspekti arvestav õppekava olemas Eestis juba väga palju aastakümneid. Näiteks on meil seaduse järgi poiste ja tüdrukute kehaline kasvatus eraldi ehk et poisse ja tüdrukuid ei tohi kokku panna kehalise kasvatuse õppesse, vaid neil on eraldi grupid. Sooaspekti arvestav õppekava on meil väga kenasti olemas.Mis puudutab ennetustegevust ja teavitust, siis on meil olemas arengukava "Eesti 2035", mis seda käsitleb. Meil on olemas vägivallaennetuse kokkulepe 2021–2025 kehtivana. Meil on olemas heaolu arengukava 2023–2030, mis neid asjaolusid käsitleb. Ja meil on olemas vaimse tervise roheline raamat ja vaimse tervise tegevuskava aastateks 2023–2026. Ehk kõik need punktid on meil juba juba täidetud.Ja mis puudutab vaimse tervise hoidmist, õpilaste eripärade austamist ja kõike seda koolides, siis sellega on koolid igapäevaselt juba tegelenud väga mitu aastat. see on ka õppekavast tulenev. Meie riiklik õppekava ja põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ikkagi algusest peale väärtustab iga õpilast, iga õpilase eripära.Teil oli veel ka küsimus tõlkimise kohta. Õnneks on Eestis kasutusel digiseadmed ja need tõlgivad teile mis tahes asju mis tahes keelde. Tööandjad kasutavad seda võimalust juba laialdaselt. Kui on erinevaid keeli ja kommunikatsiooni on vaja korraldada, siis jookseb sul piltlikult öeldes tekst erinevates keeltes seina peal. Meie suurepärased tehisintellekti lahendused võimaldavad seda teha. Ja usutavasti olete head Riigikogu liikmed, mõnikord seda kasutanud, külastades näiteks turistina mõnda võõrast riiki, mille keelt te ei valda, siis te olete ju suhelnud telefoni tõlkeprogrammide abil väga edukalt. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister, põhjalike vastuste eest! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli sotsiaalkomisjonis toimunud arutelu tutvustama Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Madis Timpsoni. Palun!

siin viitas, ja sotsiaalse soo küsimuse üle sellisel kujul ka ei arutletud. Ja oligi nii, et minister tegi sissejuhatuse, et mis on selle eelnõu eesmärk. Asekantsler rääkis sedasama juttu, mis proua Pakosta siin puldis rääkis, et tegelikult on meil siseriiklikult kõik praegu olemas ja pigem on see selline eeskuju näitamise eelnõu. Nii palju lisan, et siin olla päris faktiline ja täpne, et proua Kingo küsis küll seda, kas selle konventsiooni ratifitseerimine on esimene samm, et liikuda edasi soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõuga, mille peale minister Keldo vastas, et nimetatud eelnõud ei ole omavahel seotud. Kolleeg Grünthal

ette nähtud, ja asekantsler vastas, et seda ei ole praegu võimalik öelda, kuna tegemist on üleüldise ennetusmeetmega, mida hakatakse alles planeerima. Siis arutleti ka muudel teemadel. Riigikogu töökultuuri osas olid erinevad seisukohad, seal kompromissile ei jõutud, aga see seda eelnõu väga ei puudutanud. Olulistest asjadest veel, mida seal komisjonis räägiti. Peaks ütlema, et seal räägiti palju asju, aga antud eelnõu puhul mitte võib-olla kõige asjakohasemaid. Räägiti veel ka

ära. Proua Everaus soovis teada, millised on MKM-i konkreetsed tegevused ja vastutus. Tema soovitus oli, et see tegevus peaks olema sihipärane

Proua Kingo soovis teada, kui palju on MKM-il infot selle kohta, kui palju on pöördutud töövaidluskomisjoni poole seoses töökiusu, diskrimineerimise või ahistamisega. Antud momendil asekantsler seda ei osanud öelda, aga ta saatis komisjoni liikmetele statistika meiliga, nii et see on edastatud komisjoni liikmetele, loodetavasti saite kätte. Ja lõpetuseks proua Everaus soovitas võtta MKM-il kogu vastutus selle tegevuse juhtimisel enda peale. Ja nii jõudsimegi otsustuspunktide juurde. Esimene punkt oli, otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25. septembril, see võeti vastu konsensusega. Teiseks otsuseks oli see, et määrata juhtivkomisjoni esindajaks Madis Timpson. See oli ka konsensusega. Ja kolmandaks teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Poolt oli 5, vastu 3. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Suur

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid ja head istungi jälgijad! Kui eelmisel nädalal käis majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo seda eelnõu komisjonis tutvustamas, ütles ta selle kohta, et see konventsiooni ratifitseerimine on formaalne protsess ja me anname selle ratifitseerimisega lihtsalt eeskuju. Sama väitis meile siin täna ka justiitsminister, et see on lihtsalt formaalsus. lihtsalt formaalsus. Mõlemad ministrid on rõhutanud, et ühtegi seadusemuudatust meil ei tule sellega, midagi sellega ei kaasne, see on lihtsalt formaalsus. Aga süvenedes selle konventsiooni sisusse, on näha, et see nii kindlasti ei ole. Meile valetati. Meile valetati. Konventsiooni tekstist võib lugeda järgnevat. Näiteks, liikmed võtavad riigisisese õiguse ja asjaolude kohaselt ning tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonidega konsulteerides vastu kaasava, lõimitud ja soo aspekti arvestava lähenemisviisi töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise ennetamiseks ja kõrvaldamiseks. Veel on seal märgitud, et selline lähenemisviis peaks vajaduse korral arvestama kolmandate isikutega seotud vägivalla ja ahistamisega ning hõlmab järgmist: vägivalla ja ahistamise seadusega keelustamine; laiaulatusliku strateegia vastuvõtmine, et rakendada meetmeid vägivalla ja ahistamise ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks; jõustamis- ja järelevalvemehhanismide kehtestamine või tugevdamine; sanktsioonide sätestamine; vägivalla- ja ahistamisjuhtumite jaoks tõhusate ülevaatus- ja uurimismeetmete tagamine. Ja nii edasi, ja nii edasi. Erinevate konventsiooni artiklite all on läbivalt toonitatud, et liikmed võtavad vastu õigusakte ja põhimõtteid. Liikmed rakendavad asjakohaseid meetmeid, et teostada järelevalvet riigisiseste õigusaktide üle ja jõustada selliseid riigisiseseid õigusakte, mis käsitlevad vägivalda ja ahistamist töömaailmas; sätestada vajaduse korral sanktsioonid töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise suhtes. Seda, et konventsiooni vastuvõtmisega kaasneb kohustus uuteks regulatsioonideks seaduse tasandil, rõhutatakse konventsioonis korduvalt. Näiteks on selgelt välja toodud järgmine: konventsiooni sätteid kohaldatakse riigisiseste õigusaktidega, samuti kollektiivlepingute või muude meetmetega, mis on kooskõlas riigi tavadega, sealhulgas laiendades või kohandades olemasolevaid tööohutuse ja ‑tervishoiu meetmeid, et need hõlmaksid ka vägivalda ja ahistamist, ning töötades vajaduse korral välja erimeetmeid. Kolm minutit lisaaega, palun! Eraldi juhiksin tähelepanu sellele, millised reeglid selle konventsiooniga liitumise puhul riikidele rakenduvad ja kui siduv see riikidele on. Konventsiooni ratifitseerinud liige võib selle denonsseerida vastava teate saatmisega Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile, kui konventsiooni esmakordsest jõustumisest on möödunud kümme aastat. Selline denonsseerimine jõustub üks aasta pärast selle registreerimise kuupäeva. Ehk siis 11 aastat. Liige, kes on konventsiooni ratifitseerinud ja ei kasuta kümne aasta pikkuse perioodi täitumise järel ühe aasta jooksul denonsseerimise õigust, on kohustatud konventsiooni täitma veel kümme aastat ja võib seejärel käesolevas artiklis sätestatud tingimuste kohaselt konventsiooni denonsseerida iga uue kümne aasta pikkuse perioodi esimese aasta jooksul.Seega see kinnitab, et mõlemad ministrid lihtsalt jultunult valetasid meile ja pisendasid selle konventsiooni sisu ja mõju. Ilus jutt formaalsest protsessist ja eeskuju andmisest oli teadlik eksitamine.

täpselt see kõik, mida konventsiooni sisus on käsitletud ja mis on pandud kohustuseks riikidele.Aga kuigi selles konventsioonis on toodud välja ka üksikud põhjendatud ja praktilised põhimõtted, siis need viimased valitsused, kes Eestis on olnud, on kinnitanud seda, et kõike väliselt ka head ja õilsat hakatakse vastupidises suunas ehk meelevaldselt rakendama ja kasutama, hakatakse kasutama teisitimõtlejate represseerimiseks. Kokkuvõtteks ütleksin, et tegelikkuses on selle konventsiooni ratifitseerimine sissejuhatus ja tee sillutamine vihakõne seadustamisele ja erinevate sooliste konstruktsioonide seadusena legaliseerimisele, sest kui konventsioon võetakse vastu – mida koalitsioon oma enamushäältega kindlasti ka teeb –, siis on ilus argument kohe varnast võtta: me oleme ühinenud konventsiooniga ja see kohustab tegema seda ja seda seadust. Ja need seadused, mida sellele tuginedes tegema hakatakse, on kõike muud kui inimeste põhiõigusi kaitsvad ja üldse põhiseaduse mõtet järgivad. Kõigest sellest tulenevalt teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku eelnõu 469 esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Eraldi Head kolleegid! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli, ma saan aru, et sooviga võtta sõna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, Tanel Kiige. Aga koos volitusega, palun!

ühest mõni aasta tagasi vastu võetud konventsioonist. Selle eesmärk on tegelikult üsna lihtne ja selge. Eesmärk on vähendada töökeskkonnas vägivalda ja ahistamist, ideaalis see kõrvaldada. See jutt, et mingisugune radikaalne või äärmuslik liikumine kuidagimoodi imbub meisse siin läbi tööorganisatsiooni konventsiooni – kogu austuses, head saadikud, te ise ka ei usu seda, no tõesti, ma ei usu, et te seda.Selle konkreetse konventsiooni on ratifitseerinud 45 riiki ja vaatasin kiirelt peale, nende hulgas on näiteks Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Suurbritannia, Soome, Taani, Norra, Iirimaa, Kreeka – umbes pool Euroopa Liitu, aga on ka näiteks Mehhiko, Argentina, Peruu, Kanada, Nigeeria, Somaalia, Austraalia, Filipiinid, Rwanda, Lõuna-Aafrika Vabariik, Uganda ja paljud teised. need on kuidagi kollektiivselt sellised äärmusrühmitused või fundamentalistlikud riigid teie hinnangul? Suure tõenäosusega ka need riigid pidasid parlamentaarseid debatte, jõudsid järeldusele, et see konventsioon teeb täpselt seda, mida ta pealkirigi ütleb, ehk seisab vastu töökeskkonnas ja töömaailmas esinevale vägivallale ja ahistamisele.

et enamik Eestimaa inimesi – ja laiemalt, ma kahtlustan, ka maailma tööinimesi – soovib töökeskkonnas rahulikult tööd teha. Ei taha kedagi ahistada, ei taha, et neid ahistatakse. Ei ole ise vägivaldsed ja eeldavad sama ka teistelt. See arusaam või hirm, et iga viimse seaduse taga on mingi suurem seadus peidus või mingi suurem eesmärk, ja see eesmärk on kindlasti perversne teie hinnangul, eks ole, kuidagimoodi tingitud mingist salaliikumisest või mingisugusest uuesti režiimist – kogu

Eestis on tegelikult sellega probleem, kui me räägime ahistamisest, kui me räägime seksuaalset ahistamist, räägime vägivallast töökeskkonnas. See on reaalsus. Seda näitavad erinevad uuringud. Ma arvan, et piisab sellest, kui lähete tänavale ja küsite 100 inimese käest, te saate samad numbrid, sõltumata sellest, kas küsijaks on EKRE [liige] või sotsiaaldemokraat või keegi kolmas.

Ehk tegelikult see probleem on olemas, see puudutab kümneid tuhandeid inimesi. See on päris teema. Jah, Eestis on vastav seadusandlus, on olemas Tööinspektsioon, on olemas ka soolise võrdsuse kantsler ja nii edasi, on kohad, kuhu pöörduda. Aga kuidagimoodi seda probleemi pisendada või vastupidi, sellest päris probleemist teha isegi mingisugune salakaval, nurjatu maailmakorra muutmise plaan, see lihtsalt pisendab ja marginaliseerib päris probleemi, päris teemat, millega parlament peaks tegelema. Me hetkel ei aruta selle üle, kes toetab abieluvõrdsust või ei toeta abieluvõrdsust ning kes toetab ühte või teist sookäsitlust. See pole tänase debati sisu. Tänase debati sisu on väga lihtne. Kas parlamendi enamus, sealhulgas EKRE saadikud ja Isamaa saadikud ... Miks ma toon Isamaa välja? Sest komisjonis Isamaa saadik samamoodi hääletas selle konkreetse konventsiooni ratifitseerimise eelnõu esimese lugemise vastu. Lihtne küsimus: kas EKRE ja Isamaa saadikud arvavad, et Eestis on probleem ja maailmas on probleem töökeskkonnas esineva vägivalla ja ahistamisega ja sellega tuleks tegeleda, või te arvate, et seda pole olemas?

mida võib töömaailmas esinev vägivald, ahistamine, sealhulgas sooline vägivald, põhjustada. Ei ole ühtegi ratsionaalset, tervemõistuslikku põhjust! Väga loodan, et parlamendis see konkreetne eelnõu läbib edukalt oma esimese lugemise.

töökeskkond muutub vägivallavabamaks, ahistamisvabamaks. Ma ei ole idealist, ma ei arva, et see kunagi nulli jõuab. Selles mõttes võib öelda, et see konkreetne konventsioon on väga ambitsioonikas, tahab vägivalla ja ahistamise kõrvaldada töömaailmast. Siht on kõrge. Aga tänane hääletus annab just võimaluse valida, kas me näeme seda probleemi, kas me soovime seda käsitleda, kas me soovime selle eesmärgi suunas liikuda, või me arvame, et iga asi, mis tuleb Rahvusvaheliselt Tööorganisatsioonilt või üldse rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, millega ka Eesti on liitunud, on midagi kurja, on midagi salakavalat, kuskil on mingi riukalik plaan, mida ainult EKRE ja Isamaa saadikud on läbi näinud, aga ülejäänud maailma riigid, Euroopa Liit, Eesti valitsus, teised Riigikogu erakonnad millegipärast ei mõista. Mõtleme, kumbapidi on. Aitäh! Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 469 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud ettepanek Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt eelnõu 469 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Auväärt Riigikogu liikmed, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise kõrvaldamist käsitleva konventsiooni (nr 190) ratifitseerimise seaduse eelnõu 469 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 7 Riigikogu liiget, vastu 46, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust.Eelnõu 469 esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 9. oktoober kell 17.15. Kaheksas päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 475 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Palun! Aitäh! Mul on hea meel teile tutvustada tegelikult üsna ajaloolist otsust, mis puudutab väga paljusid inimesi, puudutab nii riigisektorit kui ka kohalikke omavalitsusi selle riigisektori sees ning ka kõiki neid ettevõtjaid ja muidu inimesi, kes riigi või kohaliku omavalitsuse käest midagi teada tahavad saada. Nimelt on meil praegu märgukirjadele, selgitustaotlustele, kollektiivsetele pöördumistele seaduses reguleeritud märgukirjade ja selgitustaotluste puhul 30 kalendripäevaga. See aeg pärineb ajast – noorematele meeldetuletuseks –, kui kirjad kirjutati valmis kirjutusmasinal, pärast seda kirjad volditi kokku, korjati sinna võib-olla teisest majast allkiri, kolmandast majast pitsat ja siis see kiri pandi ümbrikusse, ümbrik kleebiti kinni ja sõltuvalt lepingu viisist kas ümbrikule kleebiti mark või mindi ümbrikuga postkontorisse, kus see tembeldati. Ja sellest inimestele vastamise ajast, ettevõtetele vastamise ajast on jäänud see 30-päevane tähtaeg. Seda on Riigikogu üritanud muuta varasemalt ka. 2004. aastal esitati Riigikogule vastav eelnõu, aga Riigikogu ei nõustunud sellega. 2018. aastal tegi Eesti Tööandjate Keskliit ettepaneku lühendada vastamise tähtaega 30 päevalt 14-le. Järgmisel aastal viis Justiitsministeerium läbi küsitluse, aga avalik sektor vastas: "Ei, me ikka tahame 30 päeva vastata, me kiiremini ei saa." Ja 2023. aastal, kui kinnitati Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm aastateks 2023–2027, sai sinna kirja punkt 11.16, mis ütles, et lühendame avaliku sektori maksimaalse vastamistähtaja seniselt 30 päevalt 15 päevale. nüüd, sõbrad, on see eelnõu teie ees. Paragrahv on lihtne, 30 asendatakse 15-ga. Aga selle sammuga oleme me astunud digiriiki, sest täna me saame digitaalselt koostatud vastustega ju oluliselt kiiremini ettevõtjatele ja kodanikele need vastused saadetud. Ja ettevõtjad saavad rõõmustada, nad saavad oma tootvate tegevustega, oma inimväärikust austava töökeskkonna loomisega ja kõige sellega palju kiiremini edasi minna, olles saanud riigilt või kohalikult omavalitsuselt vajalikud vastused kätte. Kui Kui on küsimusi, vastan nendele hea meelega. Jaa, küsimusi pakub juhataja, aga siin küsimusi ei ole. Nii et suur aitäh teile, lugupeetud ettekandja! Küsimusi ei ole. Ja nüüd, head kolleegid, kuulame juhtivkomisjoni seisukohti ja otsuseid. Pulti on tulemas põhiseaduskomisjoni esimees, hea kolleeg Hendrik Johannes Terras. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas antud eelnõu. Seal olid kaks läbivat küsimust, mis õhku visati. Esiteks on see, et kui ametnik, kes töötab väikeses omavalitsuses, läheb puhkusele, siis tal tihtipeale ei ole asendajat, ning kui lühendada vastamisaeg 15 päeva peale, siis ei pruugi ta jõuda vastata, juhul kui ta peab oma 14-päevasel puhkusel olema.

kuidas ametnikud seda eeskirja täidavad ja kas seda üldse täidetakse, ja leiti, et ikkagi eeldus on see, et enamus ametnikke austavad ametnike eetikakoodeksit ja lähtuvad seadusest vastates kirjadele. Ning lõpuks otsustati konsensuslikult esimene lugemine lõpetada. Aitäh! Suur tänu! Teile on üks küsimus. Andres Metsoja, palun!

saime teie kirja kätte, vabandust, ei ole jõudnud tegeleda. Püütakse lisaaega [saada]. Nii et tegelikult lõpuks see ametnik kulutab selle aja kirjade pikendamise protsessile, selle asemel et tegeleda sisulise protsessiga. Kas seda ohtu ei nähtud? Aitäh selle küsimuse eest! Sarnane mõte kerkis ka komisjonis, aga see lõpuks taanduski sellele, et me ei saa eeldada, et ametnikud asju kuritarvitavad. Kindlasti on ametnikke, kes seda kuritarvitavad, ja siis tõesti tekib mingi hulk bürokraatiat juurde. Aga see teine külg ehk siis inimesed, kes võtavad tõsiselt seda tähtaega – [nende tegevus] lühendab seda vastuse saamist suures pildis nii palju, poolitab selle, et see kaalub üles selle, et mõned inimesed ei pea sellest seadusest lugu, mis on iseenesest kahetsusväärne. Suur tänu teile! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti 200 fraktsiooni nimel Tarmo Tamm, palun! Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Riigikogusse on saabunud suurepärane initsiatiiv vähendada kodanike päringutele vastamise aega kaks korda: praeguse 30 päeva asemel 15 päeva. Lisateadmine, et viisakas on vastata nii pea, kui võimalik, ei kao samas mitte kuskile. Eesti 200 on lubanud tuua riigi oma inimestele lähemale ja see on üks samm õiges suunas. [nõue] on jäänud ajast, kui vastused liikusid paberipakkidega samas rütmis. Nüüd on hoopis teine aeg ja see peab kajastuma ka meie igapäevases asjaajamises. Teadupärast ei tähenda suurem hulk bürokraate, et probleeme kiiremini lahendatakse, vaid neid pigem tekib juurde. Lühem aeg vastamiseks sunnib loodetavasti vastajat keskenduma ja mitte nõudma ebavajalikku lisainformatsiooni, milleks, tõsi küll, ka õigus on. See kõik on meie ettevõtlusele toeks ja teeb ettevõtja meele rõõmsaks. Rõõmus inimene on aga kindlasti parem ja lojaalsem kodanik kui rahulolematu. 15 päeva on pikk aeg mitte ainult ettevõtluses, vaid ka igal pool mujal, ja selle ajaga jõuab paljugi ära teha, võib-olla ka majanduse käima tõmmata. Kutsun üles kõiki toetama seda toredat eelnõu, vajutades rohelist nuppu. Aitäh! Suur tänu teile! Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 475 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 9. oktoober kell 17.15. Oleme jõudnud üheksanda päevakorrapunktini, Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise

Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Selle eelnõu taust on muidugi väga traagiline, see lähtub Venemaa täiemahulisest agressioonisõjast Ukraina vastu ja Venemaa soovist Ukraina rahvas hävitada. Euroopa Liit on sellele reageerinud kõige muu hulgas ka sanktsioonipakettidega. Ja tulenevalt sellest, et me oleme Euroopa Liidu idapiiririik, tekkis ka meil vajadus üle vaadata see, kuidas me rahvusvaheliste sanktsioonide vastu eksimisi tegelikult Eestis saame tõhusamalt menetleda. Varasemalt oli kogu see ülesanne Kaitsepolitseiametil ja neid strateegilise kauba rikkumisi oli ju oluliselt vähem, kui kõikide nende Euroopa Liidu ja ka Eesti-siseste sanktsioonidega kokku

Hästi lühidalt kokku võttes on selle eelnõu lahendus selline, et toll, kes on meil niikuinii piiri peal olemas ja teeb oma tööd väga hästi, väga tublisti, menetleks alla 10 000 euro väärtuses seniseid sanktsioonikuritegusid, mis muudetakse väärtegudeks, ja neid on võimalik kohe piiril menetleda. Ja mis puudutab suuremaid summasid või ka grupiviisilisi või korduvaid sanktsiooniväärtegusid ja sanktsioonirikkumisi, siis need jäävad endiselt Kaitsepolitseiametile. Kindlasti Riigikogu oma menetluse käigus veel kord analüüsib seda, kas selline vahetegemine on kõige mõistlikum või on seal võimalik saavutada veel tõhusamat lahendust. Me siiski oleme Eesti riigina ju võidelnud ise Euroopa Liidus selle eest, et need sanktsioonirikkumised saaks karistatud, et sanktsioonid oleks tõhusalt rakendatud, et me ei tegeleks ainult tõkestamisega, vaid ka karistamisega. Ja see eelnõu, mis teie ees on, astub selleks pika sammu edasi. Ja kui senist menetlust veel tutvustada, siis kooskõlastustabelis on mõned mittearvestatud seisukohad, ma hetkeks peatun nendel. Nimelt on Rahandusministeeriumi ettepanek olnud siiski lubada nende sanktsioneeritud kaupade realiseerimist, aga Justiitsministeeriumi seisukoht on olnud, et kuna tegemist on Euroopa Liidus, Euroopa Liidu territooriumil keelualuste kaupadega, siis ei saa me rääkida nende realiseerimisest, vaid ikkagi konfiskeerimisest ja hävitamisest. Ja teine eitav seisukoht on õigusteoreetilisem. On olnud arutelu selle üle, et kuidas on lugu tahtlusega. Piltlikult öeldes võib ju tõesti tekkida selline olukord, kus inimene ületab piiri sanktsioonialuse veinipudeliga. Ja ikkagi me eeldame seda, et inimene pidi seda võimalikuks pidama, et see veinipudel, mille ta on kuidagi soetanud, võib-olla ka musti teid pidi, võib olla sanktsioneeritud kaup. Nii et selle tahtluse, kavatsetuse, kaudse tahtluse võimalikuks pidamise ja kõige sellega tuleb üle rõhutada, et menetlejad seda sanktsiooniväärteona nii sellisel juhul, kui tahtlus on otsene, kui ka kaudse tahtluse korral. See oleks minu lühike tutvustus võib-olla kõige olulisematest aspektidest selle eelnõu puhul. Suur tänu teile! Jutt väga selge, küsimusi ei ole. Nüüd palun Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni esindajana õiguskomisjoni esimehe Andre Hanimägi tutvustama õiguskomisjonis toimunud arutelu ja langetatud otsuseid.

eelnõu punktid, mida ka komisjonis arutati, ja sisuliselt tõepoolest see [mõte], et kapo ei peaks kõiki neid sanktsiooniküsimusi ise menetlema, oli komisjoni hinnangul väga mõistlik.

põhjus. Mare Tannberg vastas, et ka praegu käib kaitsepolitsei ja Maksu- ja Tolliameti koostöö loomulikult väga põhjalikult. Toll tegeleb rikkumise tuvastamise ja tõkestamisega, et need kaubad edasi ei liiguks, aga materjalid lähevad kapole.

Ma küsisin veel, et kas ma saan õigesti aru, et Maksu- ja Tolliameti poolt läbiviidud menetlustest saab kapo vajalikku informatsiooni, ja minister vastas, et minister vastas, et see eelnõu on valminud tihedas koostöös erinevate ministeeriumide ja loomulikult ka kaitsepolitseiga, nii et kogu vajalik informatsioon saab ka kaitsepolitseile teatavaks, juhul kui me selle muudatuse teeme.

ja muudatusettepanekute tähtajaks määrata kümme tööpäeva ehk 9. oktoober. See on kõik. Aitäh! Ka teie jutt on väga selge ja ka teile ei ole ühtegi küsimust. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Eesti 200 fraktsiooni nimel Peeter Tali, palun!

hea seaduseelnõu, mis on äärmiselt aja- ja asjakohane, sest see vähendab bürokraatiat ja teeb sanktsioonide rakendamise veel tõhusamaks. Toll saab teha rahulikult tollitööd ja kapo saab senisest enam keskenduda vastuluurele, tõkestada vaenulikku mõjutustegevust ja ka korruptsiooni.Aga nüüd vaataks pikka plaani. Euroopa Liidus on vastu võetud 14 Venemaa-vastast sanktsioonide paketti, praegu töö käib 15. paketi kallal, aga muidugi Ungari eesistumine ei tee seda mitte üks raas lihtsamaks ja härra Orbán tundub mulle ka üha enam Kremli juturobotina.Aga Aga kui nüüd sanktsioonide juurde konkreetsemalt minna, lisaks Venemaale osaleb ka Valgevene üsna selgelt agressioonis ning Valgevene kaudu toimub ka sanktsioonidest kõrvalehoidmine. Euroopa Liit sel suvel otsustas oluliselt suurendada ka Valgevene-vastaseid sanktsioone. Ja mina paneksin need kaks autoritaarset režiimi ühte patta: kui kehtestada sanktsioone Venemaale, siis samasugused tuleks kehtestada Valgevenele. Ja läheksin veel sammu edasi või mitu sammu isegi: Venemaa vastu tuleb kehtestada täielik kaubandusembargo, sest igasugune äri agressorriigiga toetab seda jõhkrat sõda Ukrainas. Ja miinus ei ole see odav ressurss, mida me Venemaalt saame ja mille peal meie puidutööstussektor vahepeal nagu hästi elas, vaid see, mis tuleb mööda torujuhet mööda torujuhet Euroopasse. See ei ole mitte odav ressurss ainult, vaid see on korruptsioon. See Vene-äri korrumpeerib ärimehi, korrumpeerib ametnikke ja meid, poliitikuid, ka otsapidi. Sedapidi Kreml ründab tegelikult õigusriiki, mis püsib meie vaba ühiskonna väärtustel. Aga mida me võiksime kohe teha? Venemaa energiatulusid tuleb vähendada. Eelmisel nädalal Vilniuses Eesti, Läti, Leedu, Poola Euroopa Liidu komisjonide esimehed tegid avalduse, kus nad kutsusid Euroopa Liidu riike üles loobuma Venemaa LNG kasutamisest Euroopa Liidus. Halb lugu on see, et eelmisel aastal selle gaasi kasutamine suurenes. Me peame olema veel järjekindlamad ja piirama Venemaa juurdepääsu tundlikule tehnoloogiale, mida Venemaa üritab sisse vedada või importida ka kolmandate riikide kaudu, ja ja me peame olema Euroopa Liidus solidaarsemad ja järjekindlamad ning kokku leppima ja ehitama liite, et vältida Euroopa Liidu sanktsioonidest kõrvalehoidmist. Nii, ja hea uudis on see, et Maksu- ja Tolliamet on üliefektiivne ja nende üks prioriteete, millega nad tegelevad lisaks maksukogumisele muidugi, on jälgida jälgida seda, et sanktsioonid toimiksid. Ja nad on algatanud eriti eriti efektiivse ja tiheda kontrolli maismaapiiripunktides. Seda tuleb teha senisest tähelepanelikumalt, järjekindlamalt ka kolmandatesse riikidesse – ma pean silmas just eriti Kesk-Aasia riike – viidavate kaupade suhtes, mis on sanktsioonide all, aga mis tihtipeale ei jõua üleüldse läbi Venemaa kohale või reeksporditakse. Kui me tekitame täiendavad piirangud ja kontrolli, siis me saame parema kindluse, et agressorriik ei saavuta oma eesmärki. Siiamaani on see täielik tollikontroll ikkagi ennast üsna hästi õigustanud. Ja Eesti 200 nimel ütlen, et me seda seaduseelnõu toetame, aga see on lihtsalt üks samm pikal teel, et sanktsioonid jõuliselt kehtestada, eksport ja reeksport Venemaale ja Valgevenesse kinni panna. Tänan väga!

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Algselt oli plaan lihtsalt rahulikult kuulata ja vaadata seda üritust ja seda seadust sellisel kujul on tõesti vaja, aga kuna eelkõneleja tõi välja, et eesistujamaa Ungari on Kremli suuvooder, siis ma natuke tahaksin sellele vastu öelda. Niiviisi Euroopa Liidu eesistuja kohta öelda, et ta tegeleb millegi muu kui oma riigi ja oma rahvuse kaitsmisega, on väga lühinägelik. Seda enam, et Ungari on samamoodi NATO liige nagu meiegi. Nii et oma partnereid me peame hoidma. Aga Eesti 200 puhul ma ei imesta. Välisminister käib Gruusias lava peal, tõmbab särki ribadeks ja

Jalakäijad käivad üle Venemaa poole ja sealt tagasi. Kui seal tehakse väärteomenetlusi, siis tõepoolest oleks mõistlik see üle viia Eesti Maksu- ja Tolliametile ja nemad menetlevad, nii et ei peaks Kaitsepolitseiameti ressurssi sellega kinni kinni panema. Nii et selles osas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond toetab seda eelnõu. Aitäh! Aitäh,

Oleme jõudnud kümnenda ehk eelviimase päevakorrapunktini ja selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu 467 esimene lugemine. Ja taas on rõõm näha Riigikogu kõnepuldis justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostat. Mina taas tänan selle võimaluse eest! Nüüd me oleme jõudnud sellise küsimuse arutluseni, kus oma tööd ausalt ja asjakohaselt tegevad inimesed, kelle nimi on hästi hästi nähtav, näiteks kohtunikud või prokurörid või mõned ametnikud või ametiisikud, kes on trahvi määranud, on pidanud kannatama või nende pereliikmed on pidanud kannatama selle all, et meil on Eestis kinnistusraamatu andmed üldiselt väga hästi kõigile kättesaadavad. Nime järgi on nende kodukoht üles otsitud ja kodu juures on neid või nende lähedasi või lapsi tülitatud. Selline väga oluline eraelu puutumatuse riive. Tegelikult me saame seda lahendada ja me saame seda lahendada selliselt, et me piirame seda väga vaba ligipääsu. Sellisele järeldusele on jõutud juba 2023. aastal alustatud väljatöötamiskavatsuse alusel, mille põhjal on koostatud eelnõu, mis praeguseks on teie ees. Ja lühidalt selle eelnõu kokkuvõte seisnebki selles, et nime ja isikukoodi järgi ei saa enam väga lihtsasti otsida seda, mis ühele või teisele inimesele täpselt kinnistusraamatu järgi kuulub. Kui inimesele kuulub ainult üks koht, siis tõenäoliselt on tegemist ju tema elukohaga.

milline suurepärane meister talle need nii head akna tegi, aga põhimõtteliselt see võimalus jääb mulle või ka kõikidele teistele loomulikult alles. Nii et me piirame sellist profileerimist, et inimese nime või isikukoodi järgi leida üles tema elukoht või ka muu kinnisvara, kuna see kahjuks on olnud kuritarvitatud pahatahtlike kavatsustega inimeste poolt. Ja rõhutada tuleb siin loomulikult seda, et kui ametiülesannete täitmise tõttu keegi peab nime järgi midagi siis need võimalused loomulikult jäävad ametiisikutele alles. Ja alles jääb see ka ajakirjanikele ehk ajakirjanikud saavad endiselt otsida Riigikogu liikme või ministri nime järgi, milline kinnisvara talle täpsemalt ikkagi kuulub ja kus see asub. Lisaks muudetakse veel ka see, et registrikande avalikku vaatesse panda kirja enam kohtunikuabi nime. See kohtunikuabi nime üleskirjutamine sinna oli ka pärit sellest ajast, kui registrit peeti paberil. Nüüdseks on kasutusel digitaalallkirjad ja see süsteem näeb kõik need andmed ära ehk seda täiesti mõttetut infot seal avalikustada enam praeguse seisuga ei ole tarvilik. Nii et need ümberkorraldused tagavad loodetavasti hingerahu nendele inimestele, kes võib-olla kellelegi ei meeldi mõnel põhjusel ja kelle nime järgi siis nüüd enam ei saa lihtsalt otsida, kus ta elab. See on selle eelnõu kõige peamisem mõte. Aitäh! Aitäh! On üks küsimus. Arvo Aller, palun!

Kas midagi läks valesti mul? Osaliselt läks, sellepärast, et ajakirjandusele jääb see õigus alles, nime järgi otsida. selle tõttu ajakirjanik saab Arvo Alleri kinnistuid, kui ta selle vastu huvi tunneb mingil põhjusel, otsida. Nii et meedia saab seda otsingut teha. Ajakirjandusmajadega on need lepingud vastavalt sõlmitud. Ajakirjanikud loomulikult peavad lähtuma ajakirjanduseetikast ja ajakirjanduseetika põhjal siis seda kõike toimetama. Aga see oli niisugune kompromissikoht vaba meedia toetamisel. Ja veel kord: mitte igasugune suvaline tiktokker ei käi sinna alla, vaid tõesti need registrilepped on suurte meediamajadega, Eesti Rahvusringhäälingu, Postimees Grupi ja Delfi Grupiga.

ja komisjoni liikmetest olid arutelu juures komisjoni esimees Andre Hanimägi, lisaks liikmed Anti Haugas, Madis Kallas, Jaanus Karilaid, Ando Kiviberg, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Õnne Pillak, Valdo Randpere, Vilja Toomast ja Varro Vooglaid. Ja kutsutud oli justiits- ja digiminister ja lisaks ministeeriumi nõunik Kadri Laud. Sisu osas juba minister andis ammendava ülevaate, mis eelnõu põhiline sisu on. Aga teatud arutelu see siiski komisjonis tekitas.Jaanus Karilaid uuris, kui palju üldse selliseid päringuid tavakasutajate poolt tehakse aastas, mis puudutab kas isikukoodi või nime põhjal tehtavaid päringuid. Ja Kadri Laud, nõunik, vastas, et 2023. aastal tehti selliseid päringuid 689 794 ja isikukoodi järgi üle kahe miljoni päringu.Komisjoni liige Valdo Randpere uuris, millest täpsemalt on see eelnõu tingitud ning kas see on seotud konkreetse käesoleva aasta juhtumiga, kus üks Eesti inimene tegi laialdaselt päringuid sadade eestlaste andmete vaatamiseks, ja lisaks uuris ta, mis põhjusel ei ole selline regulatsioon Euroopa Liidus liikmesriigiti ühtne. Ja minister vastas, et konkreetse eelnõu muudatuse sisu ei ole seotud nendega, kes teevad üksikpäringuid uudishimust, vaid on seotud konkreetselt intsidentidega, kus kus erinevatel viisidel on andmete kättesaadavust kuritarvitatud ja on tuldud inimeste koju või mingil teisel moel nende isiklikku elu riivatud. Ja Euroopa Liidu küsimuse kohta ta ütles, et Euroopa Liidu terviklahendus on üks teemasid, millega soovitakse edasi minna ja vaadata andmete kasutamist tervikpildina.Andre Hanimägi tõi esile, et kinnistud on tegelikult kirjas ka huvide deklaratsioonis, et kas see jääb ka tulevikus nii. Selle peale minister vastas, et huvide deklaratsioonis on küll kinnistud kirjas, aga ei ole aadressid avalikult vaadatavad, on vaid üldine loetelu.Ando

Ja nõunik Kadri Laud vastas, et valdavalt ei saa teistes Euroopa Liidu riikides otsida kinnistu andmeid isikunime ja isikukoodi järgi, ja lisaks rõhutas, et osal riikidel ei ole veel oma digiarendus niivõrd kaugele jõudnud, et selliseid elektroonilisi võimalusi üldse kodanikele saaks pakkuda. Anastassia Kovalenko-Kõlvart sõnas, et on hämmastav, et kui isik teeb päringu konkreetse kinnistu alusel, siis peab ta selle eest maksma, kuid kui päring tehakse isikukoodi või isikunime järgi, siis on see täiesti tasuta, kas selles osas on plaanis muudatusi? Minister vastas, et turvalisus on antud juhul märksa suurema hinnaga kui see teenustasu, mis päringute tasuliseks tegemisel saadakse, ehk konkreetselt selle eelnõu raames sellist muudatust plaanis ei ole. Siinkõneleja küsis tegelikult sarnast asja, mida Riigikogu liige Aller küsis. Seletuskirjas on toodud välja ajakirjanike pääseda tulevikus ligi sellisele võimalusele, et nad saavad jätkuvalt isikukoodi või isikunime järgi päringuid teha. Kuidas seda on plaanitud korraldada? Sellele andis minister sarnase vastuse, nagu siin täna, et on vastavad lepingud meediamajadega ja huvi peab olema põhjendatud ja iga kord jääb loomulikult ka jälg maha. maha. Minister mainis, et kui meediaväljaanne on selgelt rikkunud ajakirjanduseetikat, siis on kindlasti võimalik ka lõpetada see leping, mille alusel neid andmeid pärida saab. Lisaks uuris Valdo Randpere selle eespool mainitud juhtumi kohta, kus üks inimene tegi massiliselt päringuid aasta alguses, mis ka meediast läbi käis, et kas ja kuidas see ikkagi on seotud selle eelnõuga ja kas selliste päringute puhul see eelnõu annab tulevikus mingisuguse lahenduse, et neid teha ei saa. Ja siin vastas minister konkreetselt, et jah, sellised juhtumid tulevikus tänu sellele seadusemuudatusele enam toimuda ei saa, kuna selliseid õigusi enam inimestel ei ole. ei ole. Ja nõunik Kadri Laud lisas, et massipäringute tegemise võimalus selle eelnõuga tehniliselt likvideeritakse, seda ei ole võimalik kuidagi teha. Ando Kiviberg kommenteeris, et on kõlanud päris asjalikke ettepanekuid, ja küsis, kuidas neid on plaanis arvesse võtta. Ja siin minister kinnitas, et kindlasti vaadatakse veel kord kõik tagasiside üle. Väljatöötamiskavatsuse faasis on erinevaid ettepanekuid laekunud, lisaks ka komisjoni istungil ja kindlasti neid arutatakse tulevikus nii komisjonis kui ka suures saalis. Ja lõpetuseks Anastassia Kovalenko-Kõlvart kommenteeris, et päringute tasuliseks tegemist võiks ikkagi kaaluda. Ja samuti ta lisas, et on vastuoluline see, et ühelt poolt justkui keelatakse selliste kriteeriumite alusel päringute tegemine ära, aga samal ajal kirjutatakse seadusesse siiski seitse punkti erisusi ehk kes kõik saavad nende erisuste alusel jätkuvalt neid päringuid teha. teha. Kadri Laud selgitas, et selle punkti alla käivad need isikud, kellele tuleneb seadusest mingi kohustus andmeid kontrollida, näiteks rahapesu, terrorismi tõkestamine ja veel hulk erinevaid organisatsioone, kes tegelevad finantstehingute kontrolliga, ja sinna alla lähevad ka näiteks elutähtsate teenuste osutajad, nagu energiaettevõtted, kellel on samuti vaja kinnistusraamatu andmeid. Ja otsustati esimese punktina teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 25. septembril 2024. Otsus võeti vastu konsensuslikult. Teine otsus: teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Otsus võeti vastu konsensuslikult. Kolmas punkt: teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva ehk 9. oktoober 2024 kell 16. Otsus võeti vastu konsensuslikult. Ja neljanda punktina määrata juhtivkomisjoni esindajaks Madis Kallas. Otsus võeti vastu konsensuslikult. Aitäh! Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 467 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nagu öeldud, on käesoleva aasta 9. oktoober kell 16. Ja olemegi rõõmsalt jõudnud viimase, 11. päevakorrapunktini: Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 esimene lugemine. Ja palun taas Riigikogu kõnetooli ettekandeks justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Suur tänu, austatud koosoleku juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Selle eelnõuga me vaatame kahte asja: esiteks vaatame isikuandmete kaitset ja kuidas seda paremini korraldada, teiseks me vaatame seda,

Lühidalt öeldes ongi selle eelnõu eesmärk esmalt täpsustada ja tegelikult ka lihtsustada seda osa, kuidas isikuandmete kogumine käib ja millised need andmed täpselt on. See osa muutub lihtsamaks. Ja teiselt poolt muutub inimestele selgemaks, kuidas taustainfo kogumine käib – neil on võimalus sellest taustainfo kogumisest keelduda, aga keeldumisele järgneb see, et nad vangla territooriumile ei pääse – ja millist taustakontrolli nende kohta tehakse.

Haridus- ja Teadusministeerium, nii et siin on väga lai koostöö olnud. Ja tuleb ka nimetada, et jäi üles eriarvamus Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kes hindas, et õpetajatele ei peaks sellist taustakontrolli tegema. tegema. Peame silmas neid õpetajaid, kes vanglates töötavad. Aga kahjuks tegelik elu näitab, et ka pedagoogide hulgas on olnud neid inimesi, kes on keelatud aineid sisse viinud. Ja selleks, et tagada vangla vangla turvalisus ja eesmärgipärasus, siiski see taustakontroll laiendatakse ka õpetajatele. See oleks hästi lühikene selle eelnõu tutvustus. Väga suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Ja nüüd on võimalus kuulata juhtivkomisjonis, milleks oli õiguskomisjon, toimunud arutelu ja otsuseid. Palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Ando Kivibergi.

Laura Glaase. Osalesid komisjoni liikmed Anti Haugas, Madis Kallas, Jaanus Karilaid, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Õnne Pillak, Valdo Randpere, Vilja Toomast, Varro Vooglaid ja siinkõneleja. Eelnõu tutvustust te juba kuulsite. Arutelu oli asjalik. Näiteks Vilja Toomast uuris selle kohta, et 6. märtsil käesoleval aastal

Minister selgitas, et tema hinnangul ei ole päris õige liita kokku mitut eelnõu nõndanimetatud mammuteelnõusse, isegi kui nende eesmärk on ühesugune, sest suure tõenäosusega pidurdub selle tagajärjel eelnõu menetlus. Näiteks tõi ta selle, konkreetsemalt antud küsimuste lahendamise käigus tekkis pikem vaidlus Haridus- ja Teadusministeeriumiga, millele minister hetk tagasi siin viitas. Laura Glaase lisas veel, et vangistusseadus on väga vana seadus ja seetõttu üritatakse teha üritatakse teha muudatusi nii, et ei segataks kõiki erinevaid teemasid ühte eelnõusse kokku, just nimelt selleks, et õigusselgus säiliks nende muudatuste menetlemisel.

et see andmekaitse küsimus puudutab täiesti eraldiseisvat põhiõiguste osa, ja jällegi, oluliseks peeti õigusselgemaks tegemist ja tehtavaid muudatusi just nimelt eraldiseisvalt. Ja ka riigi usaldusväärsuse mõttes peab ta õigeks, et muudatused isikuandmete töötlemise osas oleks väga selgelt nähtavad. Eriti, kui eelnõu eesmärk on saavutada täielik läbipaistvus. Nüüd tuleb võib-olla natukene huvitavam koht, kus Anastassia Kovalenko-Kõlvart küsis idee kohta, mis puudutab vanglakohtade väljarentimist, et kuidas selle idee teostamisel nende võimalike välisriikidest pärit klientide

mis valitsuse laual on, aga juhul, kui see peaks sellisena realiseeruma, siis ministri hinnangul Eesti jätab endale kindlasti piisavalt õigusi nii-öelda punaste joonte seadmiseks ja vastavate tingimuste seadmiseks, et missuguseid vange millistel tingimustel me üldsegi vastu võtame ja kuidas näeb välja nende, nii vangide kui ka nende lähedaste taustakontroll. See kindlasti peaks olema eelnevalt vastavate lepingutega hoolikalt tagatud. Siinkõneleja palus täpsustada, kas kas taustakontrolli kohane muudatus on praktikas pigem valikuline ehk siis põhimõtteliselt võib vangla külastaja või teenusepakkuja, näiteks õpetaja, kes tuleb vangi juurde, sellisest taustakontrollist ka keelduda.

kuidas öelda, nõuete rangust laiendatakse või süvendatakse. Andre Hanimägi soovis teada Aa, ta kõigepealt sedastas, et eelnõu seletuskirjast tulenevalt on taustakontroll vajalik sellepärast, et kinnipeetavat ei külastaks inimesed, kes võiksid teda kuritegevusele mõjutada või kuriteo toimepanemiseks juhiseid saada. Aga ta palus täpsustada, kas vanglateenistus võib keelata kinnipeetaval kohtuda inimesega, kelle puhul tuleb taustakontrolli käigus välja, et ta on olnud korduvalt politsei huviorbiidis. Ja siit tuli järgmine probleem, et mis siis, kui näiteks, ma ei tea, kinnipeetava lähisugulane,

Ja nüüd selgitas Justiitsministeeriumi esindaja Laura Glaase, et kinnipeetava külastajate puhul tuleb vanglal eeskätt kindlaks teha, kas tegemist on või ei ole pereliikmega, ja edasi tuleb eelkõige vaadata ikkagi seda, et perekonnaelu kaitse oleks tagatud. Ja sellises olukorras saab vangla tagada paremate turvameetmetega kokkusaamise või teatud juhtudel, kui oht on hoopis külastajale endale, on tõesti võimalik ka kokkusaamist mitte võimaldada. Seda peab vangla ise hindama. Aga Glaase rõhutas veel kord üle, et igal juhul on perekonnaelu kaitse primaarne.Ja otsused ka. ka. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda, nii nagu see meil täna on. See oli konsensuslik otsus. Samuti tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada, samuti konsensuslikult. Ja ühtlasi tehti ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva,

kinnipeetava lähedaste [taustakontrollist], aga vanglasiseselt, kas üldse teenuseosutajad – on see heakord, remonditeenus –, kas nende taustakontrollist oli ka mingit lõdvendamise juttu või raskendamise juttu?

seniste tingimuste või nõuete leevendamist absoluutselt ei arutatud, ja see ei tulnud üldse jutuks. Suur tänu! Teile rohkem küsimusi ei ole. Tuletan kolleegidele meelde, et kahe minuti pärast hakkab "Aktuaalne kaamera". Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 474 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine ongi lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 9. oktoober kell 16.